Gospođe i gospodo zastupnici nastavljamo sa sjednicom. Ja ću nešto uvodno reći. Ja iskreno žalim zbog ove situacije do koje je došlo. došlo. Iskreno žalim zbog toga što se rabe riječi koje mogu izazvati i nedoumicu, koje mogu biti protumačene, shvaćene na način na koji je jedan dio kolegica zastupnica i zastupnika te riječi Mislim da je u svakom slučaju potpredsjednik Vlade trebao biti daleko obazriviji i da je morao voditi računa o tome da i takve prispodobe i takve metafore mogu biti protumačene neovisno o njegovoj namjeri na takav način. Meni je kažem iskreno žao. Ja sam ga već kad je počeo to govoriti upozorio da ne ide s time, da prekine s time. Nažalost došlo je do ovih prosvjeda gdje je dio zastupnica i zastupnika shvatio na ovaj način da je to jedno uvredljivo. I taj glas javnosti u tom pravcu treba i respektirati. Potpredsjedniče Polančec, ja zahtijevam od vas da se vi na određeni način ispričate javno za ove svoje metafore, da izrazite žaljenje nad njima i da razumijete i shvatite da se treba vrlo obazrivo i delikatno odnositi prema pripadnicima i zastupnicama i prema svim ovim mogućim takvim metaforama. Izvolite. **Polančec, Damir (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dakle, poštovana gospođo saborska zastupnice, poštovane gospođe saborske zastupnice i sve žene koje su čule moje riječi doista mi je žao što je do njih došlo. Moja duboka isprika i vama osobno i svim ženama i svim saborskim zastupnicama. Doista nisam mislio nikoga uvrijediti ni povrijediti svojim riječima. To nije ni moj stil ni način ophođenja. I tko god se našao povrijeđen zbog onoga što sam ja izrekao vjerujte koliko god se netko našao povrijeđen još je teže meni što se to meni dogodilo. Jer, ja još jedanput velim, nisam takav čovjek, tako ne komuniciram. I moja duboka isprika. Hvala lijepa. Hvala Klub SDP-a osuđuje postupak potpredsjednika Vlade i ponašanje potpredsjednika Vlade. Dapače, ocjenjujemo da je to stil vladanja koji demonstrira potpredsjednik Vlade u Hrvatskom saboru. Stil vladanja koji govori kad se nema argumenata, kad se ne može obratiti saborskim zastupnicima sa dokazima, svojim razmišljanjima o postupcima za koje treba polagati račune saborskim zastupnicima tada se demonstrira nadmenost, bahatost, netolerancija. To je stil ponašanja gospodina Polančeca demonstrirano u zadnjem njegovom nastupu. Ali stil vladanja. I to je ono što kao klub SDP-a osuđujemo. Teško je voditi saborske rasprave sa ovakvim ponašanjem vlasti, izvršne vlasti. I pogotovo sa ovakvim ponašanjem u Hrvatskom saboru. I ocjenjujemo da njegov ispad prema našoj kolegici i je bio sa ciljem uvrijediti, poniziti, a ne pokušati braniti svoje stavove, svoj rad u Fondu za privatizaciju. Prema tome, drago nam je da se je gospodin Polančec ispričao. Iako ja osobno ne vjerujem da je to učinio od srca. Kad se potpredsjednik Vlade ispričao mislim da nije uljudno govoriti da je to stil njegovog ponašanja. On baš nije neki bahat čovjek i nije neki nasilnik. odnosno bilo bi bilo da to nije baš kazao gospodin Linić kojeg baš ne hrani nekakva velika uljuđenost kao uostalom ni mene. Prema tome to je potpuno netočan Idemo na ispravke netočnih navoda. Poštovani zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Izvolite. **Škare Ožbolt, Vesna (DC)** Ja sam gospodine predsjedniče imala dva ispravka netočnog navoda. Budući da se jedan od ispravaka netočnih navoda odnosio se upravo na ovu ajmo to tako reći uvredu. Ja prihvaćam ovu ispriku, iako moram reći navikla sam već puno puta čuti da sam uvrijeđena bivša ministrica, povrijeđena, ovakva, onakva. Mislim da su to objede potpuno nepotrebne. Ja dok sam u vlasti radim za rezultat. Kad sam u oporbi ja savjesno odrađujem posao oporbe. I kažem sve ono što mislim da nije u redu. Ono što je u redu ja ću pohvaliti. Ali ono što mislim da nije u redu ja ću reći pa ne znam kako me nakon toga okvalificirali. I mislim da tu ne treba biti nikakve ljutnje i nikakvih ovakvih uvreda. Mislim da to ne zaslužujem. I drago mi je da je i predsjednik Sabora počeo napredovati u odnosu prema meni od našeg prošlog susreta kada nisam uopće mislila cipelu zavitlati prema njemu. Ali dopustite mi da se osvrnem na drugi netočan navod koji držim da je opet jedna neugodna situacija. Ja sam navela jednog člana Vlade koji je govorio da ima kupca za Dalmacijavino. Ja poštovani potpredsjedniče Vlade nisam vas spominjala niti jednog trenutka. Vi ste sami sada praktički ispričali što se događalo na tom sastanku. Meni je to jako žao. Ali mislim da će ovakva jedna izjava "Imam kupca za Dalmacijavino", postupak koji još nije ni pokrenuo opet izazvati lavinu i proces priča kako se to radi i kako se prodaju hrvatske firme. Što se tiče mog napredovanja to je u redu. Za napredovanje treba još i imati još nekog drugoga koji će slijediti u tom napredovanju također. Kolega Vujić vi sa fizikom i s tim dinamičkim disciplinama. Koliko ja znam vi ste iz humanističkih znanosti, ne iz tih drugih vrsta.

rečenica potpredsjedniče Polančec u ovom istupu bila je kad je ovaj Upravni odbor preuzeo odgovornost za Fond za privatizaciju. Vi odgovornost odbijate preuzeti. Vi da ste preuzeli odgovornost vi bi onda priznali da ste upravljali nečim što je zapravo leglo kriminala i morali biste preuzimajući odgovornost dati momentalno ostavku na mjesto u fondu i na mjesto u ovoj Vladi. Vi isto kažete da vi još ne znate koje su odluke koje ste donosili kao upravno tijelo štetne. Vi time odbijate svoju eventualnu odgovornost i za sve ono što će se eventualno u istrazi otkriti. Vi uporno odbijate prihvaćanje bilo kakve odgovornosti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** To nije ispravak netočnog navoda neko navodno odbijanje odbijanja odgovornosti. To je politički stav kojeg vi izražavate prema potpredsjedniku, to je izjava, to je vrijednosni sud. **Stazić, Nenad (SDP)** Izjava potpredsjednika je bila kad je ovaj Upravni odbor preuzeo odgovornost.

kad je gospodin Polančec rekao da su uveli kontrolne mehanizme. To je netočno, jer da su uveli kontrolne mehanizme onda bi ugovor koji je potpisan između hotela "Srebreno" koji je prodavan na temelju ugovora, a potpisan je između Fonda za privatizaciju, državne agencije i kupca, onda bi kontrolirali kako se taj ugovor izvršava, a u ugovoru piše da je u prvoj godini trebalo biti uloženo 70 milijuna kuna, u drugoj godini 155 milijuna kuna, u trećoj godini 95 milijuna kuna. Isto tako piše da je trebalo zadržati postojeći broj radnika kojih je 44, dodatno zaposliti još 160 novih radnika, a za sve to postoji garancija koju ste trebali naplatiti kad ništa od ovog nije izvršeno, a ona je iznosila 40 milijuna kuna bankarske garancije i 280 milijuna kuna korporativne garancije. Kontrolni mehanizmi ne postoje. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Drugi ispravak netočnog navoda, treći, poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. **Vuljanić, Nikola (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče. Za razliku od kolege Stazića ja vjerujem ministru da je on preuzeo odgovornost za poslovanje fonda kad je došao na čelo toga fonda, samo o čemu se radi. Mi upravo tražimo da sad potvrdi tu svoju odgovornost i da kaže da odgovoran sam. I još jedna stvar, nitko nikoga u našem zahtjevu za odgovornost pa niti u ovoj diskusiji nije nazvao lopovom. Još. Vladimir (HDZ)** Opet ste nešto ispravljali što komentirali. **Vuljanić, Nikola (HNS)** Gospodin ministar je rekao da ga se nazvalo ovdje lopovom. To nije istina. Nitko ga nije nazvao lopovom. Dobro. Pa može ako se radi, da se ne radi o lopovima u redu. Poštovani zastupnik Pero Kovačević, sljedeći ispravak. **Kovačević, Pero (HSP)** Pa ispravljam netočan navod. Prvo moram kazati da me zaprepastila ta izjava potpredsjednika Vlade da fond ne zna što je policija uzela.

A ne može policija doći kao u samoposlugu i uzeti predmete. Mario ti se u to ne razumiješ, popravljaš zube i nemaš, ovo je pravno pitanje. Znači policija ne može uzeti predmete bez zapisnika. Pa to je zaprepašćujuće.

to, tu je to. **Tadić, Tonči (HSP)** Gospodine predsjedniče, unatoč obećanju koje je dao meni i cijelom auditoriju 11. siječnja emisiji "Otvoreno" do dana današnjeg nije objavio ugovor sa "sunčanim Hvarom". To je moj ispravak netočnog navoda. Dakle, pazite govoriti o tome da se netko zalaže za transparentnost, a ne objaviti toliko važan ugovor znači ne govoriti istinu. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Pa dobro, kažete da nešto je potpredsjednik rekao u emisiji, a i to komentirate.

(HDZ)** I poštovani zastupnik Josip Leko, ispravak netočnog navoda. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani potpredsjednik Vlade izjavio je ne zna se kakva je šteta nastala iz odluka uprave fonda. Netočno. Zna se. Posljedica odluka iz Fonda za privatizaciju i ponašanja Upravnog odbora su potpuno jasne. Šteta je evidentna jer je to gubitak povjerenja u demokratske institucije hrvatske države u fond Upravni odbor, Nadzorni odbor i Vladu Republike Hrvatske. Naravno ovdje i ne razgovaramo o materijalnoj šteti i kaznenoj odgovornosti koju će utvrditi autonomna tijela. Ovdje je riječ o šteti koju je prouzročio Upravni odbor svojom neaktivnošću u zaštiti interesa građana Republike Hrvatske. Njihove imovine. Premudri predsjedniče Sabora, prije svega bih vas htio Ne ograničavajte mi slobodu izražavanja u ovom Visokom domu jer sam vam htio pohvaliti što ste, što ste danas na dnevni red stavili ovu moram kazati krajnje površno, krajnje površno pripremljenu interpelaciju kojom se zahtijeva praktički demisija Vlade. Tradicija takvih zahtjeva je stara 225 godina. Prvi put se pojavila u američkom građanskom ratu kad su Englezi izgubili tamo rat onda je lord Nort ponudio kralju ostavku i nakon toga bilježimo 31 uspješnu interpelaciju. Već sam spomenuo jednu od tih uspješnih interpelacija opet zbog gubitka rata je imao Benito Mussolini. Prema tome kad se podnose takvi zahtjevi u ovaj Visoki dom ako hoćemo sačuvati dobar glas ovog Visokog doma to se mora pripremiti ozbiljno bilo bi vrlo važno da je na prvom mjestu u potpisivanju toga zahtjeva bio doktor Ljubo Jurčić, pretendent na mjesto predsjednika Vlade. Međutim on je mudro izmigoljio. Uopće nije potpisao i prepustio je tu ulogu Dragutinu Lesaru koji na simboličkoj razini postaje sada predsjednik Vlade u sjeni. U tom smislu mislim da će rezultat ove današnje rasprave biti nepovoljan za potpisnike interpelacije, dojam u javnosti će biti za ovaj Visoki dom negativan. Jer se on kreće između karikatura crno bijelih fotokopiranih i ovih u boji, da, vladajuća koalicija koja ima nešto više novaca. Ono što je važno predodžbe o korupciji u hrvatskome društvu koje izdaje "Međunarodna prozirnost" ili "Transparency International" će se nakon ove rasprave povećati. Za ovu Vladu, ali ne samo za ovu Vladu nego za hrvatsko društvo je dobra vijest da Svjetska banka koju korupciju prati iz sasvim druge empirijske perspektive je zabilježila da je od 2002. godine do 2006. 2006. godine korupcija u hrvatskom društvu smanjena. Nećete vjerovati ona je smanjena za otprilike 20 do 30%. Taj uspjeh se ne može prepisati samo ovoj Vladi. Ni različitim spektakularnim akcijama tipa "Maestro". Jedino što mene osobno smeta u jednom "Maestru" da u jednom društvu koje praktički nema glazbenog sluha se to zove "Maestro i 3 tenora". Jedino Miomir Žužul se razumije u te stvari kvalificirano. Bolje bi bilo da se to zvalo "Afera Peka" jer sam vidio da je jedan od sudionika u toj aferi dobio između ostalog uz "capuccino" i peku. Dakle kad se govori o tome kako bi trebalo pristupiti u nošenju za sa korupcijom prije svega moramo spoznati jednu ozbiljnu činjenicu da sve vlade od 1991. ili 1992. godine do ove Vlade Ive Sanadera morale su se nositi s korupcijom. Ja ću vas podsjetiti da je 1997. godine stanovita privatna agencija koja se zvala "Krol" izdala jedno priopćenje gdje je konstatirala da je tadašnja Vlada Zlatka Mateše, magistra, trenutno je u Wimbeldonu, je korumpirana i pod pod utjecajem organiziranog kriminala. To je rezultiralo jednim spektaklom da je sam predsjednik Vlade pa i ovdje nazočni moj kolega Andrija Hebrang utužio tadašnji "Globus" i onda su hodočastili na Općinski sud umjesto da su počeli ozbiljno shvaćati da je korupcija jedan inherentni problem hrvatskoga društva. Ona nije karakterni problem ovog i onog čovjeka. I kazati postoje dobri ljudi ili loši ljudi samo po sebi je loše. U svakom od nas postoji jedan mali koruptivni elemenata. Postoji u svakom od nas jedno malo zlo koje vreba priliku. Ja bih htio vjerovati da je ova akcija uspješna. Ja sam podsjetio jutros na aferu "Grupo". Šteta da tu nema gospodina Šime Lučina a svi ćemo biti žrtve negativnog publiciteta. U jednom primjerice piše jedna skandalozna rečenica, to je izašlo ovog tjedna. Narko kriminal je prirodno procvao i proširio se preko granica kao i svi drugi oblici šverca jer je ministar unutarnjih poslova Šime Lučin u to vrijeme s vjetrenjačama rješavao nesuglasice oko legalizacije lakih droga i prostitucije. Znači vi vidite da jedan dobar čovjek koji je 2000. godine spektakularno organizirao televizijsko snimanje o aferi "Grupo", znači imali su 10-tak kamera po Zrinjevcu i onda su dočekivali poznate ljude iz hrvatskog javnog života, tajne, javne ortake i pohapsili ih. Nakon toga ih je sud oslobodio. Mi moramo znati i ova tri uhapšena čovjeka. Ja bih mogao profitirati da zatajim nešto što ću ovdje kazati. Dva dana prije hapšenja ja sam zvao Ivana Gotovca jer mi je čovjek pomogao u sređivanju podataka o prihodima o privatizaciji koji su objavljeni u mojoj knjizi. njim na vi. "Molim vas gospodine Gotovac dobio sam jedan autorski primjerak od vas, javite mi se sutra da vam dam knjigu." Ne javlja mi se čovjek. Uhićen čovjek. Da li ja mogu vjerovati dok se on ne osudi da je kriv ili je nevin? Da li ja mogu vjerovati da je korupcija baš u tom Fondu za privatizaciju? Šta je sa MORH-om? Šta je sa javnim nabavama? Šta je sa carinama? Šta je sa trgovinom, robnim rezervama? Šta je sa strukturom "Jakuzija". Uvaženi kolega Tonči Tadić, nesuđeni moj providur mi je dao jedan analitički uvid u strukturu "Jakuze". Ona ima 7 dijelova koji gotovo idealno korespondiraju sa organizacijom korupcije i organiziranog kriminala u našem društvu. Prvi se zove "Sokaia". To je reket malih dioničara koji u Hrvatskoj nije nakon presude Ustavnog suda uopće potreban jer većinski vlasnici mimo volje malih dioničara mogu ih izvlastiti. To bi se moglo u Hrvatskoj zvati "klaričia". Drugi je preuzimanje firme u stečajevima. Postao je procvat stečaja u doba gospodina Linića. To bi se mogla zvati "liničija". Smatralo se da stečajni upravitelji mogu riješiti sve probleme ovoga društva. Zuboviću ne smij se, zub za zub ti neće upaliti u ovoj. Treći je sređivanje prometnih udesa. "Bandičija" poznati slučaj u Zagrebu. Zatim je sređivan i tako dalje i tako dalje. Znači hoću vam kazati sljedeće. To je ozbiljno teorijsko područje. Ne može se na tom ozbiljnom teorijskom području na kojem ima objavljenog, to sam testirao jutros 59 milijuna dokumenata na Google-u, ne samo više od Bila Gatesa, Blažene Djevice Marije nego čak i više od samoga dragoga Boga. Ima više o korupciji. Ona je univerzalni svjetski problem. I u tom smislu ako hoćemo mi moramo stvoriti kao što smo stvorili savez za Europu, savez za ljudska prava da stvorimo antihrvatski, antikorupcijski savez "HASO" skraćeno. I da u tom smislu ovakva prepucavanja između karikatura u boji i crno bijelih karikatura i karikiranja ovih situacija i svođenja na ljudske prirode nije rješenje toga problema. Problem je ozbiljan ali ono što je dobra vijest i ponovno ću je ponoviti i time ću završiti. Ozbiljna istraživanja ne međunarodne prozirnosti nego ozbiljna istraživanja Svjetske banke koja korupciju analizira na temelju istraživanja terenskih o tome koliko domaće i strane tvrtke korumpiraju državne činovnike je velika. I konačno, zadnja meni draga omaška koja se dogodila ili greška kolegici našoj uvaženoj Vesni Pusić kada je govorila o osmorici uhićenih. Prije dva, tri dana sam napravio jedan test i spomenio sam ga na konferenciji za tisak. Nažalost nije ponovljen u nijednom mediju. Ja sam otprilike 10, 15 kolega među vama testirao i deset novinara. Rekao sam danas oko 2 sata bit će priveden Radimir Čačić. Niti jedan od tih 20 ili 25 nije pitao zašto? Nego je recimo Šime Lučin je pitao, stvarno? Netko je pitao kada? Netko je pitao tko? Prema tome, predodžbe o korupciji se razlikuju i zbog toga ostao sam u kasne sate i završavam. Danas mi je rođendan. Od sutra ulazim u sedmo desetljeće. Danas je Vidovdan, kad su Srbi radili uglavnom velika zla i počinjali ratove. Meni je drago da se to više nikad neće ponoviti. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Imamo jednu repliku, gospodin Mario Zubović. Izvoli! **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo, moja replika će biti vrlo kratka. Ja bi čestitao gospodinu Letici rođendan u ime cijeloga kluba HDZ-a i … /Pljesak./ Rekao sam replika će biti kratka. Vi ste spomenuli da priprema zahtjeva za smjenu Vlade je slabo pripremljena. Ja se slažem s vama da je to slabo pripremljeno i svi znamo zašto? Zato jer ova rasprava nije napravljena da bi mi spriječili korupciju. Ova rasprava je napravljena da bi bila predizborni trik kako proglasiti HDZ i koaliciju koja je danas na vlasti, tj. ovu Vladu korumpiranom, upravo u trenutku kada ta Vlada, Policija, USKOK znači kada ova vlast aktualna danas uspijeva prvi puta provesti jednu akciju tajno da nije procurila i uhapsiti vinovnike te akcije. Prije se to nije događalo. I zato se ovdje vidi da nije cilj da mi raspravljamo kako ćemo dalje, kako ćemo smanjiti korupciju, kako ćemo smanjiti kriminal, nego je cilj samo optužiti one koje su uhvatili, uhvatili one koji su bili u kriminalu odnosno kako ih proglasiti da su oni sukrivci jer to nisu napravili ranije. I ne govori se o tome da je ranije prije godinu dana ili koliko da su napravljeni pripremljeni zakoni koji su to omogućili. I zato se ja slažem s vama da je to slabo pripremljeno. A gospodin Jurčić nije ovdje potpisao ovo, zato što vjerojatno i on vidi da je to besmisleno. Zahtjevi o glasovanju o nepovjerenju Vladi su rizični zahtjevi ozbiljne koalicije oporbene, ne izvlače pištolje ako ne misle ozbiljno pucati. U tom smislu je legitiman njihov pokušaj da skinu s vlasti vašu Vladu. Međutim, mogli su to ozbiljno pripremiti. Uživali bi respekt od novinara. Doduše ovi naši novinari dole uglavnom puše i nikad ne prenose što ja kažem. Ali svejedno. Ali bolje bi bilo da je ozbiljno pripremljeno, ja osobno bi bio sklon čak se prikloniti tom zahtjevu iako mi nikako ne odgovara da padne ova Vlada. Zgodna Vlada, idemo u ljeto. I sagrađen je auto-put do Šestanovca. Možda većina ljudi ne zna da je to svega dva kilometra od Zadvarja odakle je Mladen Bajić. Tako da Mladen Bajić sada može poći kod svojih roditelja praktički u tri sata. Popiti dole kavu za sedam kuna, ne za 50 tisuća kuna i vratit se. Tako da je njegova efikasnost. Njegova je nevolja u tome što puno istraga započinje, malo završava. Ja sam mu predlagao da mu održim jedno predavanje, nema dovoljno teorijskih znanja o nošenju sa tranzicijskom korupcijom. I u tom smislu gospodine zub za zub, …/Govornik se ne razumije./… da održimo tamo jedno ozbiljno predavanje. Hvala. Hvala lijepa. Na redu je gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite! **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege članovi Vlade. Percepcija hrvatske javnosti o raširenosti korupcije s čim se prisutna ministrica u biti u više navrata nije složila jeste da je korupcija u Hrvatskoj izrazito raširena i da je duboko zahvatila i sve državne institucije, premrežila se po Hrvatskoj i na neki način mene i ne čudi, a da tako i kažem pomalo mlaki pijesak sa različitih strana koji dolazi vezano oko ove akcije "Maestro", jer jedan dio javnosti ocjenjuje gotovo pa zakašnjelim obzirom da dolazi evo, praktički pred kraj mandata ove Vlade. Međutim, ja hoću odmah na početku reći, da izrazito podupirem i podržavam i ovu akciju "Maestro" i svaku sljedeću akciju koja će se zvati bilo kako dakle kao jednu zajedničku akciju nadležnih institucija, USKOK-a, Državnog odvjetništva, tajnih službi i Policije u njihovom nastojanju da razotkrivaju bilo gdje i do bilo koje razine eventualnu korupciju. Međutim, isto tako odmah ću reći zašto potpisujem i ja između ostalog ovaj zahtjev da raspravljamo o povjerenju Vladi Republike Hrvatske. Mislim da je to jasno napisano upravo u ovom papiru koji neki ocjenjuju kao površnim. Međutim, ne znam šta bi se onda trebalo reći na odgovor Vlade, gdje se navodi da se između ostalog ovoj Vladi predbacuje istraga koja se zbiva zadnjih mjeseci, te da je apsurdno tražiti političku odgovornost Vlade Hrvatske demokratske zajednice zbog toga što je učinila ono što je navodno propušteno u prošlom mandatu. Ja ne pristajem na takvo izvrtanje teza i izvrtanje onoga što piše u ovom zahtjevu. I naročito to što je Vlada i ovoga puta ignorirala i nije bitno što sada taj zahtjev dolazi od strane oporbe dakle, ignorirala je poslati ono što bi bilo vrlo relevantno i pomoglo bi možda još dodatno ovoj našoj današnjoj raspravi, a to je da se podnese cjelovito izvješće o stanju u Hrvatskom fondu fondu za privatizaciju s posebnim osvrtom na djelovanje članova Vlade Republike Hrvatske koji su imenovani u upravni fond. Rad Fonda za privatizaciju uređen je zakonima. Prvo dakle onim osnovnim zakonom koji se odnosi na rad samog fonda, ali onda podliježe i nizu ostalih zakona. Fondom upravlja upravni odbor u kojem sjedi nekoliko ministara. U tom odboru oni sjede da bi ispunili određene zadaće koje su im propisane zakonom, a imate ih ravno 12 zadaća propisane zakonom, a te zadaće su onda još razrađene više kroz statut fonda pa onda imate ukupno dakle 21 zadaću koju imaju članovi članovi upravnog odbora i koji su bili dužni raditi obzirom da su pristali, odnosno imenovani su da budu u tom odboru. Nakon što se ustvari vidi o čemu su ministri sve trebali voditi računa, onda najblaže rečeno treba reći da ministri nisu radili svoj posao, odnosno nisu radili ono što izrijekom piše u zakonu, odnosno što piše u statutu fonda. Da li to znači da nisu radili ništa, ja bih prije rekla da su ipak neodgovorno shvatili tu funkciju na koju su imenovani. Jer u pitanju je upravljanje državnom imovinom, imovinom svih građana ove države. Ja ne znam do kuda će dovesti ova istraga ili neke sve buduće istrage, unaprijed kažem da ih sve podupirem. Ja se iskreno nadam da će možda otići i daleko u u same početke same privatizacije, međutim ja moram ovako reći da izgleda da mi imamo pomalo i naivne ministre koji ustvari vode neke od najodgovornijih resora u Vladi Republike Hrvatske, a kada su ovakve stvari u pitanju i kada se postavlja pitanje političke odgovornosti onda jedino što se uporno i stalno ponavlja i to ne samo sada kada se radi o Fondu za privatizaciju nego i za bilo drugo što se desilo, afere koje su bile ranije, znaju samo reći da nisu znali, odnosno da im je rađeno iza leđa. Pa kada smo već kod karikature i danas je Felix Felix izrazio svoje mišljenje u "Večernjem listu". Ja smatram da upravo zbog toga, zbog izražavanja vlastitog neznanja o onome što se dešava u određenim institucijama za koje su bili odgovorni, da jesu politički odgovorni jer ja bih rekla da se zauzimaju ipak previsoke pozicije u ovoj državi a da bi se dozvolila na neki način takva komocija. Jer u krajnjoj liniji ja bih recimo između ostaloga isto pitala, jer danas ovdje nitko od ministara ali niti potpredsjednik Vlade nije odgovorio na nekoliko puta opetovana pitanja koja dolaze od naše strane, a to je što je sa izvješćima Fonda za privatizaciju, da li su izvješća godišnje podnošena Vladi Republike Hrvatske i da li ih je ta Vlada usvajala i zašto ako ih je usvajala, zašto ih nije prosljeđivala i prema nadzornom odboru, odnosno zašto se onda i nadzorni odbor nije sastajao. nije sastajao. Obzirom da se decidirani odgovor oko toga izbjegava, ja jedino mogu zaključiti, a molim da me možda prisutni članovi upravnog odbora demantiraju, da takva izvješća ustvari nisu rađena. Inače ja mislim da se ustvari mi danas uopće ovdje ne razumijemo kada mi tražimo političku odgovornost. Pa onda je i potpredsjednik Vlade onako burno reagira kad kaže da, pa misli da ga mi ovdje nazivamo lopovima njega ili bilo kojeg člana Vlade što apsolutno nije točno. Što je to politička odgovornost na koju mi inzistiramo? Stvar je i na primjeru ovog fonda vrlo jednostavno objasniti. Bila je neka istraga, utvrdio se postojanje kriminala unutar Fonda za privatizaciju, ali na čelu tog Fonda za privatizaciju postoji upravni odbor u kojem sjede i oni koji nisu sudjelovali u tom kriminalu, ali su s obzirom na to da su sjedili u upravnom odboru i da su sjedili tamo upravo da paze da se kriminal ne dogodi, da su odgovorni. Dakle ako si sudjelovao u kriminalu odgovaraš po zakonu bilo prekršajno, bilo kazneno. Ali ako si bio u poziciji ili jesi u poziciji da to možeš i moraš spriječiti e onda valjda isto odgovaraš ali politički i nema tu govora da netko nekoga bar ja što se mene osobno tiče, optužujem da je netko lopov kako se to pokušava ovdje reći. Međutim sve mi se čini da ustvari ova Vlada nekako drugačije shvaća tu tu političku odgovornost pa onda stalno se ponavlja da se ništa nije znalo te da se tako nije moglo niti djelovati, te da onda u konačnici nitko nije niti odgovoran. Nadalje, predsjednik, odnosno član Vlade potpredsjednik gospodin Polančec je i danas, ali i ranije u svojim izjavama rekao, ustvari govori stalno o tome da treba pričekati rezultate istrage jer će se tek onda vidjeti tko zna do kuda ta istraga istraga će doći itd. Ja kažem da mene to u ovom času sad apsolutno ne interesira i neka dođe do kud god hoće i do kud god treba doći. Međutim ja postavljam pitanje, kakve veze to ima sa time da je ova akcija USKOK-a se odnosila na zadnjih godinu ili neki kažu godinu i pol dana da je trajala i ono što je sada utvrđeno se nije desilo za vrijeme neke druge Vlade nego za vrijeme ove Vlade i o tome se govori da obzirom da je u ovom periodu su ovi ministri bili unutar upravnog odbora, smatram da jesu politički odgovorni. Ja moram reći da na kraju ispada da predsjednik i članovi upravnog odbora ustvari nisu upravljali fondom, da nadzorni odbor nije nadzirao, nitko na kraju nije odgovoran, a onda ćemo ovako reći, ja ne znam onda Vlada u ovoj Hrvatskoj, Vlada onda ne vlada, ovu državu valjda vode državni službenici niže pozicionirani dužnosnici bez da vlast uopće na išta utječe i da zapravo ništa nezna. I konačno, ja ipak moram postaviti pitanje. Za vrijeme mandata ove Vlade negdje u rujnu mjesecu 2004. godine, u Fondu za privatizaciju izvršen je preustroj tako da je ukinut odjel za unutarnju kontrolu i taj odjel je potpao pod ured predsjednika, odnosno gospodina Ivezića koji je usput i čelnik, odnosno državni tajnik središnjeg ureda za upravljanje državnom imovinom. Kod svega ovoga što se dešava u fondu on kaže da ništa nije znao, a član je kolegija koji jednoglasno donosi odluke koje idu do vrijednosti 10 milijuna kuna. Ja sada postavljam pitanje da li to znači da on vodeći Središnji državni ured za imovinu isto tako ništa nezna? Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, gospodin zastupnik Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (HNS)** Hvala lijepa. Kolegice Sobol jako ste dobro uočili, 8 puta je danas bilo postavljano jedno te isto pitanje, gdje su izvješća nadzornog odbora koja su trebala biti davana svake godine Vladi. I vi i mi pitali smo potpredsjednika Polančeca, ministra Šukera, ministra Čobankovića, ministra Kalmetu i oni se crvene i šute. Ministar Kirin je došao. Možda ih je on pronašao, pa će nam odgovoriti, možda ih je surfajući Internetom on negdje pronašao. I drugo, rekli ste i s time se s vama slažem nije bitno kako unatrag, koliko unatrag će ići Ja bih volio da ova akcija se vrati i u 1994. kada je prvi hrvatski predsjednik Tuđman nama, tadašnjim članovima upravnog odbora poslao pismo i naredio nam da hotel “Dubrovnik“ u Zagrebu moramo prodati tadašnjem saborskom zastupniku dijaspore Nogalu, da ga moramo prodati. Tada sam dao ostavku i javno obrazložio to tim pismom i tom činjenicom,

Zahvaljujem. Da, ja ću još jedanput ponoviti slažući se i sa vama gospodine Lesar. Ja sam isto namjerno postavila još jedanput to pitanje računajući obzirom da su ovdje članovi upravnog odbora da će možda ipak netko kasnije odgovoriti. Dakle, ja sam barem za sada uvjerena da ta izvješća nisu rađena, jer da jesu rađena netko bi vjerojatno ovdje već rekao da Vlada je imala na razmatranju pa je o nekome rekla ovo ili o nečem drugom rekla ono. To je prihvatila ili nije prihvatila, mada će naravno vjerojatno najstrašnija činjenica biti ako su izvješća bila rađena i da ih je Vlada prihvatila, Vlada prihvatila, pa onda ćemo mi dodatno biti u pravu kad tražimo političku odgovornost. Ne slažem se s vama da eventualno ministar Kirin bi mogao reći da li on to zna za izvješća, jer se ne varam upravo nešto prije tokom jedne rasprave rekao da on nema veze sa ravnateljstvom policije i da sve što u tom smislu treba da upućujemo prema ravnatelju policije. Želim još jedanput također naglasiti, dakle smatram da u ovom slučaju treba inzistirati na političkoj odgovornosti. Uostalom, iskoristit ću onda i priliku da kažem jedan mali detalj u stvari rečenicu koju je sam premijer izrekao prilikom inauguracije tada novog potpredsjednika Vlade gospodina Polančeca umjesto Andrije Hebranga kada je najavio riječima da će se gospodin Polančec da će se baviti i da će biti odgovoran za privatizaciju državnih tvrtki jer tek dolaze najvrednija poduzeća na red. Prema tome, i on je naglasio odgovornost buduću tadašnjeg inauguracije Hvala. U ime predlagatelja gospođa zastupnica i potpredsjednica Vesna Pusić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, članovi Vlade, kolegice i kolege. Budući da omaškom predsjednika Sabora nisam bila u prilici da nešto kažem vezano na stanku koju smo imali iskoristit ću uvodno samo nekoliko rečenica da kažem nešto u vezi sa uvredama koje su ovdje izrečene. Na žalost, to je nešto što je u Hrvatskom saboru postalo dosta uobičajeno. Mislim da je pozitivno i pozdravljam to da je potpredsjednik Vlade Polančec se ispričao za tu izjavu. Možda će to biti pouka i drugima da se toga ne hvataju i ako kolegica Škare Ožbolt smatra da može prihvatiti tu ispriku možemo i mi, a svakako je dobra pouka i praksa koju bi trebalo redovno koristiti dok se ne iskorijeni takva vrsta ispada u ovom Parlamentu. Međutim, to nije tako različito nešto što je potpredsjednik Vlade Polančec odmah razumio, da je u slučaju kad pogriješiš napraviš nešto krivo da je potrebno za to preuzeti odgovornost i preuzeo je za to odgovornost to nije metodološki baš jako različito od ovoga što mi ovdje tražimo. Prema tome, ako to tako jasno razumiju u jednom slučaju mislim da mora biti jasno i u drugom. Dakle, sam potpredsjednik Vlade i predsjednik Upravnog odbora Fonda za privatizaciju počeo je svoje izlaganje sa tvrdnjom svi smo oduvijek znali da je Hrvatski fond za privatizaciju sumnjiv, odnosno neko mjesto na kojem se događaju sumnjive stvari. Šta bi to značilo? To bi značilo naravno da je potrebna dodatna pažnja, da je potrebno dodatno paziti ako znate da ulazite u instituciju kao što je on rekao da je on znao u kojoj se događaju sumnjive stvari. Naveo je ovdje i da se u tehničkim aspektima poboljšao rad Hrvatskog fonda za privatizaciju u njihovom mandatu, dakle mandatu ovog Upravnog odbora da su na različitim tehničkim stvarima radili koji su poboljšali, olakšali funkcioniranje fonda što znači da su mogli i trebali raditi na onim aspektima koji poboljšavaju i omogućavaju kontrolu, jer to je naravno bila njihova temeljna zadaća. Međutim, nakon toga tvrdi i sam predsjednik Upravnog odbora nisu znali za pljačku. Upravni odbor nije znao za razbijanje tvrtki u manje jedinice do deset milijuna kuna. Upravni odbor nije znao kako su se određivale cijene nekretnina što je direktno u njihovoj nadležnost. Upravni odbor nije znao i ne zna ni danas koje su se odluke i koje je sam odluke donosio koje su štetne ili eventualno štetne za Republiku Hrvatsku, odnosno za imovinu građana Republike Hrvatske. Upravni odbor nije znao za odluke koje je donosio kolegij fonda skupa sa predsjednikom i potpredsjednicima fonda koje su štetne za imovinu građana Republike Hrvatske, imovinu u vlasništvu, odnosno kojom upravlja fond. Prema tome, upravni odbor nije znao ništa od onoga što je morao znati i zbog čega je tamo sjedio. Oni su morali znati koje su odluke štetne, morali bi sada barem znati koje su odluke štetne i njihove vlastite i kolegija fonda jer je to njihova zadaća. I mislim da ne bi mogli bolje argumentirati zahtjev za polaganje računa, odnosno snošenje odgovornosti za ovakvo upravljanje Hrvatskim fondom za privatizaciju nego što je to izrekao Upravnog odbora i potpredsjednik Vlade gospodin Polančec čije glavne teze jesu da ništa od onoga što Upravni odbor mora raditi u Fondu i ništa od onoga što su u Fondu događalo za to Upravni odbor nije znao. Zato, poštovane dame i gospodo iz Vlade i poštovani potpredsjedniče Vlade mi tražimo vašu odgovornosti. Jer niste znali ono što ste morali i trebali znati. I iz vašeg izlaganja proizlazi da sve, apsolutno sve znate o privatizaciji u vremenu i poslovanju Hrvatskog fonda za privatizaciju u vremenu kad niste bili u Upravnom odboru, kad niste bili u Vladi, u vremenu mandata prošle Vlade. O poslovanju fonda za privatizaciju iz vremena prošle Vlade čini se da ovaj Upravni odbor zna sve. A o odlukama iz vremena u kojem traje mandata ovog Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju Upravni odbor ne zna ništa. To je njihova obrana i to je glavni naš razlog za zahtjev da oni podnesu odgovornost za svoje neznanje, za neodgovorno upravljanje Fonda i da se maknu sa mjesta na kojima ništa ne znaju. Krunoslav (HDZ)** Pa evo moram ispraviti kolegicu da Upravni odbor Fonda, sadašnjeg Fonda je znao sve o poslovima Fonda u prethodnom sazivu. Pa nije točno. Npr. ne zna se tko je poslao pismo da se Hotel Excellsior pokloni Goranu Štroku i narod ostane, kako vole kolege iz HNS-a reći, bez 30 milijuna maraka. Dakle ima čitav niz stvari koje ne znamo, a koje vi znate i zbog toga ste svu ovu paniku napravili jer vjerujete da će prije ili poslije USKOK do toga doći. **Bebić, Luka Zahvaljujem gospodine predsjedniče. U ovome nastupu jutros i sada uvažene kolegice potpredsjednice Sabora u kojem ona pokazuje kako zna kad netko nešto zna i kad netko nešto ne zna. Ja mislim da ni ona ne zna sve, jer ja sam uvjeren da ona ne zna kakav je sadržaj ovoga zahtjeva za interpelacijom jer mi je naprosto nevjerojatno da kao sveučilišna profesorica i uvažena kolegica bi dozvolila jedan ovako nepismeni tekst kao što je uostalom cijela ova priča koja bježi od supstance i sama ide za dizanjem galame. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak, gospodin Andrija Hebrang. Hvala lijepa štovani gospodine predsjedniče. Kolegica zastupnica je izrekla netočno sljedeće, obraćajući se Upravnom odboru, niste znali ono što ste morali i trebali znati. Upravni odbor doista nije mogao niti trebao znati da neki niži činovnici preko puta piju kavu po 50 tisuća eura. Isto kao što nije znala niti gospođa Pusić da u njezino doba piju kavu za 100 tisuća eura, a to je bilo ono doba kad su uzimali i otimali 100 milijuna kuna vrijednu imovinu "3. Maju". To je bilo onda kada su "Viktoru Lencu" privatnoj tvrtki davali državni novac. To je bilo onda kada su ilegalno prodavali strateški paket dionica Pliva-e, itd. Prema tome nisu mogli i nisu trebali znati da se pije kava. Idemo dalje. Na redu je gospođa zastupnica Biserka Perman. Izvolite. **Perman, Biserka (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo iz Vlade, kolegice i kolege. Prije svega želim čestitati Državnom odvjetništvu, USKOK-u, policiji i SOA-i na ovako opsežnoj akciji. Iako moram izraziti žaljenje što je zbog opasnosti zbog razotkrivanja cijele akcije ona provedena prije planiranog vremena. Odmah se nameće i pitanje tko je osumnjičenima dao mig da su praćeni i tko je zaštićen uranjenom akcijom. Tijekom cijele današnje rasprave svjesno se i sustavno krši Poslovnik Sabora pozivajući se na fantomske nepravilnosti u radu prošle i gotovo bi se već sada moglo reći pretprošle Vlade, jer ona nije tema ove rasprave, a čak i da jeste i čak i da je dokazan kriminal u njezinom radu ili radu pojedinih njezinih članova to nikako ne može biti alibi i opravdanje za kriminal, nesposobnost ili nerad ove ili bilo koje buduće Vlade. Dakle to je prošlo svršeno vrijeme i o tome se više nema što reći. Međutim, o ovoj se Vladi ima što reći i ima što pitati. Premijer je u svom izlaganju, uvodnom jutros rekao da ne razumije ovaj prijedlog rasprave o povjerenju Vladi jer su upravo ministri koji sjede u Upravnom odboru Fonda omogućili hvatanje lopova pa je to uspjeh ove Vlade. No to nije samo neistina, to je bezočna laž budući da nitko od ministara uopće nije znao za operaciju "Maestro" dok ona nije provedena, a traženi proračunski novac je pravdan općenitom formulacijom za provođenje istrage u korupciju. Ako je njihova zasluga i vrlina u njihovom neznanju onda im ja odajem priznanje i čestitke. Stil vladanja premijera Sanadera je da su u slučaju bilo kakve afere, skandala ili mutnog posla uvijek krivi službenici, tajnice, vozači, tjelohranitelji, pomoćnici. Samo oni koji bi trebali biti i jesu najodgovorniji, znači premijer i njegovi najuži suradnici, odnosno ministri uvijek ostaju nedodirljivi jer su jadni prevareni, obmanuti, zloupotrebljeni i iskorišteni. Ali oni su upravo zbog toga krivi. Prema Zakonu o Hrvatskom fondu za privatizaciju i Statutu Fonda Upravni odbor u kojem sjede potpredsjednik Vlade i 3 ministra imenuje potpredsjednike i nadgleda poslovanje i upravljanje imovinom Fonda. Oni su pali na ispitu i tu zadaću nisu izvršili. Oni tamo nisu zato da bi ih neki tamo službenici veslali, nego upravo suprotno, oni su tamo zato da ti službenici ne bi mogli manipulirati i da nadgledaju upravljanje njihovim radom. Oni u upravnim i nadzornim odborima nisu da bi ćaskali na kavici nego da bi štitili imovinu građana Republike Hrvatske, a nisu je štitili. I zato su krivi. Premijer je, se uvijek pojavljuje kao spasitelj no zanimljivo je da je on spasitelj tek onda kad je pritisak javnosti toliki da mora popustiti. I kakav je to spasitelj nacije kad ni jedan potez, ni jedan ministar ne može i ne povlači bez njegovog znanja i dopuštenja? Gotovo da bi se moglo reći kako premijer namjerno proizvodi takve situacije kako bi se u javnosti stvorila slika o njegovoj nezamjenjivosti. Možda bi u stvaranju takve slike u javnosti i bio uspješan kad u svojoj samodopadnosti ne bi potcjenjivao države držeći da pate od amnezije i da su zaboravili korupcijske afere koje su pratile Vladu tijekom ovog mandata. Primjerice "Imostroj", "Bechtel", "Pliva-u", "Liburniju Riviera" hotele, "Brodosplit", "Sunčani Hvar", 100 milijunska povećanja cijene izgradnje cesta i šoferska reketarenja u Ministarstvu mora i da ne nabrajam dalje. Teško da su zaboravili hotelski račun iz Verone, porijeklo premijerovih satova, kadrovske križaljke po kojima su HDZ-ovi ljudi iz žarišta afera seljeni na sjenovitije položaje ali na jednakoj razini odgovornosti bez ikakvih stvarnih sankcija. Primjerice tajnik splitskog HDZ-a Siniša Poljak koji je iz Nadzornog odbora Škvera preseljen u Nadzorni odbor Odašiljača i veza u kojem su također nađeni nekakvi sumnjivi putevi novca. Teško je zaboraviti i kadrovske promjene kojima su zamaskirani gafovi pojedinih ministara pa i samog premijera. Tako se još uvijek sjećamo afere s premijerovim tjelohraniteljem Čačijom, slučaja smjene Romanica … /Govornica se ne razumije./ … pomoćnice za sport ministra Primorca zbog famoznog pravilnika o ponašanju na plažama, smjene Jadranke Cigelj u Ministarstvu obitelji i tome slično. Moglo bi se ovako nabrajati još dugo. Premijerovu bahatost na djelu vidjeli smo i danas kad je nakon svog obraćanja otišao zbog tobožnjih obaveza prema umirovljenicima. No obveze zasigurno ne traju cijeli dan i mogao se vratiti. tko smo mi da se on zbog nas vraća i s nama gubi vrijeme? Da se vratim do fonda, do Hrvatskog fonda za privatizaciju. Gle čuda, ni tu četvorica članova Vlade u Upravnom odboru jadni ništa nisu znali. Ni predsjednik Fonda ništa nije znao. Potpredsjednici Fonda su ih prevezli žedne preko vode tako da su i sad jadni žedni. I ništa nisu krivi, doista za žaljenje. Ali tu se javlja i nekoliko pitanja na koja teško da ćemo dobiti odgovor no unatoč tome treba ih postaviti. Zašto premijer uporno amnestira ministre od odgovornosti i prije nego što je završena istraga? Znači li to da kontrolira i istražne organe i područje na kojemu se istraga odvija? Čak i ako ne postoji krivična ostaje materijalna odnosno moralna odgovornost i ona je neupitna. Oni su morali znati, njihova je zadaća, vaša je zadaća gospođo, gospodo bila da znate. Premijer je također izjavio da neće štititi ni ministre ni druge državne dužnosnike ako se pokaže da su umiješani u korupciju. Je li to uopće potrebno isticati? Jesu li oni inače nedodirljive svete krave pa je to potrebno posebno isticati? Po svemu sudeći izgleda da je tako. Kako se predsjednik Upravnog odbora gospodin Polančec na upit o privatizaciji hotela Omišalj mogao zadovoljiti odgovorom da je sve bilo po zakonu, a pri tome znajući da je tvrtki nanešena šteta i nije joj osigurana budućnost. Kako to da unatoč preporuci Vlade nakon afere Liburnia Riviera hotela gospodin Polančec nije smijenio potpredsjednika Fonda Gotovca ako je poznato da je to bilo dosta prije operacije "Maestro" i da s njom nema nikakve veze iako je i dalje bio nezadovoljan njegovim radom. S obzirom na činjenicu da gospodin Polančec nije znao za operaciju "Maestro" ona nije mogla biti razlogom Gotovčevog ostanka na funkciji kako bi bili prikupljeni daljnji dokazi, a ipak je ostao. Postavlja se pitanje zašto? nekretnina, da odluke o prodaji tvrtki i nekretnina do 10 milijuna kuna donosi kolegij sastavljen od predsjednika, tajnika i 3 potpredsjednika Fonda jednoglasno a da pri tome predsjednik ostane potpuno čist, a tri potpredsjednika završe u zatvoru? Hoće li cijela ova operacija na kraju biti mjehur od sapunice napuhan u predizborne svrhe i završiti u zastari poput većine dosadašnjih slučajeva pretvorbenog kriminala ili ćete podržati inicijativu za promjenom Ustava i zakona kako bi se ukinula zastara za tom vrstom kaznenih djela i procesuirali odgovorni u privatizacijskoj pljački. Ja znam da neću dobiti ovog trenutka odgovor jer premijera nažalost nema. Jučer je premijer najavio također osnivanje Ureda za praćenje učinaka svakog novog propisa uz napomenu da će mu svaki ministar i čelnik državnog tijela osobno odgovarati za provedbu tih propisa kao još jedan korak u borbi protiv korupcije. Ne bi li primjena tog stala i na slučaj Hrvatskog fonda za privatizaciju bila prava poruka kojom bi se potvrdila njegova vjerodostojnost? No ništa od toga. pitanju samo predstave za naivne i još jedan pokušaj prevare građana u svrhu predizborne promocije. Ali hrvatski građani su prošli tu fazu obrazovanja i teško opet mogu nasjesti. Dičimo se svojim uspjesima u pregovorima sa Europskom unijom. Ovih dana je otvoreno i 6 novih poglavlja pregovora. No čini se da za neke od nas još uvijek ne važe norme ponašanja u Europi i pitanje je jesmo li dorasli ulasku u uniju? Sigurno se neki sjećaju afere "Profiumo" špijunskog i seksualnog skandala britanskog ministra rata Johna Profiuma sa prostitutkom Christine Keller iz davne 1963. godine. Profiumo je osumnjičen da je ugrozio nacionalnu sigurnost iako je istraga pokazala da nije bilo curenja informacija on je podnio ostavku zbog same nedoličnosti veze a ubrzo je pala i cijela Vlada tadašnjeg premijera "Mc Milena". Švedska premijerka MOna Sahlin morala je 1995. godine pod pritiskom javnosti podnijeti ostavku jer je svojom službenom karticom platila pelene i nekoliko čokolada iako je kasnije nadoknadila učinjene troškove. Najnoviji je i primjer Francuske gdje će bivši premijer Jacques Chirak biti ispitan u istrazi o zloupotrebama javnog novca u njegovoj bivšoj stranci dok je od '77. do '95. bio gradonačelnik Pariza

Hvala lijepa još jednom. Imamo dva ispravka i jednu repliku. Prvo ispravak gospodin Frano Matušić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegica je rekla to što je napravila bivša Vlada misleći na onu njihovu vlast SDP-a, HNS-a i ostalih da je to prošlo, svršeno vrijeme, pa na vašu žalost to nije točno. Nije prošlo svršeno vrijeme ni kriminal u "Lencu", ni kriminal u pretvorbi hotelskih objekata u Dubrovniku, ni kriminal u pretvorbi, privatizaciji riječke tržnice, ni kriminal u "Riječkoj banci" ni prodaja "Splitske banke", ni "Dubrovačke banke". Evo samo jedan primjer. Prodali ste "Dubrovačku banku" za 180 milijuna kuna. U tom trenutku država je bila dužna toj istoj banci 512 milijuna kuna u slijedeće dvije godine. O čemu vi govorite? Kakvo prošlo svršeno vrijeme? Pa izađite javno za govornicu i recite to nije kriminal. I imamo povredu Poslovnika, gospođa Perman. Izvolite. **Perman, Biserka (SDP)** Povrijeđen je članak 209. Poslovnika jer je gospodin Matušić ispravio moj točan navod. Naime, Molim vas, dozvolite da kažem. Formirano je Istražno povjerenstvo koje je utvrdilo da nije bilo u nepravilnosti u radu sa što se tiče brodogradilišta "Lenac", a isto tako i Riječke banke, a isto tako i Državno odvjetništvo također ništa nije našlo. Prema tome, ovo je prošlo svršeno vrijeme. **Bebić, sam u jednom ispravku netočnog navoda

Raspuštajući sve tajne službe koje su trebale raditi ovo što su sada radile omogućio se kriminal i taj kriminal ne može biti prošlo svršeno vrijeme, a njeg je bezbroj i nije moje ovdje, a evo naveden je od tržnice preko "Lenca" itd. I drugo što je s time što se događalo u tome vremenu koje nije bilo po dužnosti znati članovima Upravnog i drugih odbora, a optužujući sada premijera i ostale da kažu da su oni bili dužni znati, to je onaj crveni verbalni delikt iz onih nešto ranijih vremena kad se tužilo i za ono što se moralo znati, a nije se moglo znati. I na kraju, razgovarajući o tome kontra pitanje kada se ono, molim da službe Sabora izvade i objave, sastao Nadzorni odbor prethodne Vlade? **Šeks,

Opet se moram pozvati na članak 209. Poslovnika. Naime, gospodin Prtenjača je predsjednik Nadzornog odbora fonda pa ga nikad nije sazvao i rekao da ga nikad neće sazvati. Dakle, to je prošlo svršeno vrijeme. Vi ste se već drugi put pozvali na članak na kojem ni u prvom, ni u drugom slučaju nemate pravo pa sam prešao preko prvog, a ovaj put, ako sljedeći put nekorektno dignete tu vašu pločicu onda ću morati vas opomenuti, a gospodin Šime Prtenjača je ispravio vaš netočni navod po njegovu mišljenju i to je korektno. Imamo još repliku, gospođa zastupnica Ljubica Lalić. Izvolite. **Lalić, Ljubica (HSS)** Pa kolegice Perman, vi ste u svojoj raspravi upravo onako kao što su zastupnici iz oporbenih klubova tijekom

Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Dakle, kolegica je pozivajući se na zakon dokazivala obvezu Upravnog odbora da nadzire, da da zna ono što se događa u Hrvatskom fondu za privatizaciju. Kolegice Perman ne samo da je to izrijekom zakona, postojali su dovoljni indiciji koji su nalagali posebni oprez članovima Upravnog odbora, a to je proizlazilo iz nalaza državne revizije, to je proizlazilo iz zaključaka Hrvatskog sabora. Međutim, Vlada Republike Hrvatske umjesto da pročita zaključke Hrvatskog sabora i revizijsko izvješće, ona razvija klimu apsolutnog povjerenja u fondu. Vlada imenuje predsjednika fonda fonda po političkoj liniji, a ne po liniji stručnosti, imenuje pomoćnike predsjednika fonda, imenuje članove Vlade i zamislite nešto što je po meni apsurdno, a to je ona premješta internu kontrolu. Što je uloga interne kontrole? Uloga interne kontrole je da prati zakonitost rada onoga što se događa unutar Hrvatskog fonda za privatizaciju, međutim vjerojatno po nalogu premijera Vlade interna kontrola se preseljava predsjedniku Hrvatskog fonda za privatizaciju, ali nad njom ima nadzor i umjesto da ga ta interna kontrola obavijesti i otkrije nezakonitosti koje su utvrđene i zbog kojih je 8 ljudi u pritvoru, ta interna kontrola, da li po njegovom nalogu ili samoinicijativno šuti i mi danas ne postavljamo pitanje odgovornosti i predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju. Apsolutno je osnovano postavljanje pitanja političke odgovornosti Vlade jer upravo iz ovog što sam iznijela, dakle od imenovanja predsjednika, članova Upravnog odbora, naputka za preseljenje interne kontrole se ukazuje na to da je Vlada bila nezainteresirana za ono što se Izvolite. **Perman, Biserka (SDP)** Hvala lijepo. Pa evo kolegice Lalić, ja moram se u potpunosti složiti s vama, ali još bih samo dodala da nije ni čudo što se tako nešto događa s obzirom da evo kao što sam već rekla gospodin predsjednik Nadzornog odbora Šime Prtenjača nikada ga nije sazvao, rekao je da ga neće sazvati. Dakle, sve je organizirano da bude tako kako jeste. Isto tako gospodin Gotovac je trebao biti smijenjen prema prijedlogu Vlade, no predsjednik Upravnog odbora gospodin Polančec ga nikad nije smijenio. I ne može se vaditi na to da je to bilo zbog toga da bi se prikupili dokazi jer tada još operacije "Maestro" nije niti bilo. sve ukazuje na to da Vlada nije radila svoj posao kako treba, odnosno njezini predstavnici u upravi, odnosno Nadzornom odboru fonda i zbog toga je njihova moralna odgovornost i politička odgovornost prisutna i treba ju odstupiti. Hvala lijepa. Ovako, sada je na redu gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović, ali neutralno, molim vas da tako to shvatite, obavijestiti Sabor da je prestao prijenos zbog racionalnog trošenja vremena. Gospodin Markovinović, izvolite. Zahvaljujem gospodine dopredsjedniče. Moram prvo priznati da mi prijenos ne znači puno u životu pa ću nastaviti dalje s pričanjem. Pa evo, malo me potakla kolegica Perman koje veli, građani će teško opet nasjesti. A cijela njena priča bila je upravo usmjerena na to da građani opet nasjednu. Ali treba se sjetiti, nema više Budiše koji vas je doveo na vlast. Njega ste iskoristili i potjerali, da bi ostali sami vladati. I sad malo da pogledamo cijelu ovu današnju priču, da vidimo zapravo o čemu se tu radi. Dakle, veliki uspjeh moram nabrojiti i MUP-a i sigurnosnih službi i USKOK-a i Državnog odvjetništva doveo je do panike očito u vašim redovima, jer tu i tamo se reklo e, nećemo stati idemo dalje. A vi ste upravo mislili da će oni stati, tu su i da će ići prema ministrima, ministrima ove Vlade. I vaše razočaranje i panika dovela je do tog da upravo smo ušli u ovu priču koju danas vrtimo cijeli dan. Čini mi se da ste očekivajući da će naši ministri dati ostavku, ponuditi vaše, jer vaši imaju bogato iskustvo. Svi su bili u Fondu za privatizaciju, svi su radili vrlo čudne radnje. Ali činjenica je da su možda poštedili Fond za privatizaciju nego bilo tko, jer ono što je sad radio Fond za privatizaciju i njegovi potpredsjednici, sve ono loše to su vaši ministri i potpredsjednik Vlade radili direktno. Na kavicu se išlo njima. Kavica se pila ne samo ovdje nego i negdje u u kojem kakvom zaljevu otoka Paga i nešto Kornata tamo, koliko znam kretanje vaše jer su redovito ipak ljudi vodili brigu, bili su presretni, došao je pokojni premijer, došla je Vlada, bit će nešto. koja je tamo bila smišljala je zapravo kako pomoću "Lenca" uzeti novac, oprati novac, kako svojem članu Štroku dati što više, što je moguće više. Ali ja se sad pitam. Da li je dovoljno biti samo član stranke pa da bi hotel vrijedan 31 milijun maraka dobili za milijun? Odnosno gdje je i na koji način Vlada smislila na svom zajedničkom ljetovanju, jasno to nema veze sa korupcijom jel', jer je slučajno ljetovanje organizirao predsjednik uprave "Lenca". Dakle, kuda sa 30 milijuna maraka? Mislim da će biti vrlo interesantno kad se to istraži, jer pokloniti hotel one vrijednosti za koju su nudili, upravo čitam ovdje evo, članak pod nazivom "Maestro Linić" dakle koji su nudili 31 milijun maraka dati za milijun maraka, mislim da to blago rečeno ne može se objasniti pa ni partijskom nekakvom suradnjom. Još jedna čudna stvar se dogodila. Zamislite, prodan je "Večernji list" u bescjenje. Neće me nitko uvjeriti da to bescjenje ne znači i nekakav deal. Što je bilo u tom dealu bilo bi vrlo, vrlo interesantno vidjeti, jer je jednostavno bivša Vlada se uplašila da ne bi slučajno "Večernji list" pisao protiv njih, pa onda je na brzinu napravila paniku, zaprijetila, zaprijetila svim i svačim i na brzinu je prodan. Interesantno, isti čovjek kojeg ovdje gospodin Ivkošić ovdje malo apostrofira, isti čovjek se bavio "Večernjim listom". I ne samo "Večernjim listom". Bavio se recimo "Europetrolom". Kad su svi propadali jer je INA čiji je bio gospodin predsjednik nadzornog odbora prodavala svima po maloprodajnoj cijeni i srušila sve privatne vlasnike pumpi, "Europetrol" dobivao po povlaštenoj cijeni i vidi čuda, pokupovao je sve ove pumpe koje su, koje je gospodin Linić i nadzorni odbor INA-e uništio. čuda su se događala, ali jasno mediji baš nisu se previše trudili da to objasne narodu tu i tamo i onda bi sve skupa stalo jer očito da sloboda medija baš i nije bila tako visoka kao što svi mislimo. Znači bilo je i dosta straha da bi se to javno objavilo. Dakle, cijela priča kreće. Idemo zaustaviti HDZ, idemo zaustaviti pohod na korupciju, s jedne strane doći će do nas, a s druge strane postići će HDZ veliki uspjeh, pa onda tražimo udarimo po ministrima. A da se po ministrima udara redovito mislim da je organizirano u SDP-u to tako e, ti ćeš ne znam ministra Kalmetu, ti imaš ministra Kirina, svatko nekog ima, svatko je zadužen za nekog, pa ćemo izmišljati. Pa evo, danas isto gledam tih misaonih uradaka ima stvarno jako puno. Svaki čas se nekog optuži i onda nastanu kao što kolegica veli afere. A koje afere? Jasno, izmišljene afere. Jer ako netko negdje večera ili ruča to je afera. Ako ljetuje na brodu čovjeka kojem je uvaljeno stotinjak, prvo 20 milijuna iz fonda, pa onda stotinjak milijuna ne znam ne znam ostalih koje kakvih jamstava je plaćeno e, to nije afera, to je ljetovanje. A ljetovat se mora, Vlada se odmoriti morala vaša. Tako da to stvarno nije bilo afera. Ja vam zapravo zahvaljujem na ovoj vašoj današnjoj prezentaciji. Totalno, stvarno vrlo jadnom uratku koji ste ovdje nam servirali i još jadnijim objašnjenjima, jer mislim da će upravo to svekoliko pučanstvo na koje se vi pozivate da neće opet nasjesti, da sad sigurno neće nasjesti. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin Frano Matušić. Izvolite! Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa, nadovezat ću se na ovo što ste započeli govoreći o prodaji hotela "Excelsior". To je tema koju već pokušavamo nekoliko godina razriješiti. Očito je teško, vrlo je teško razriješiti tu cijelu situaciju oko prodaje, ali želim podsjetiti da u to vrijeme upravni odbor fonda nije radio transparentno kao što radi upravni odbor ovog fonda. Naime, na tim sjednicama nisu bili mediji, čak su imali jedan dogovor da se ne raspravlja o temama iz nadležnosti ministarstava ako nadležni ministar nije na toj sjednici. Pa je tako gospođa Župan Usković dobila obavijest da se neće na toj sjednici fonda raspravljati o hotelskom portfelju, ali gle čuda. Taj dan kada ona nije bila prodao se hotel "Excelsior" Goranu Štroku. Ali nije samo pitanje hotel "Excelsior" koji je doista za smiješnu cijenu prodan i vidjeli ste pod kojim uvjetima bez ikakvih obaveza itd. Problem je druga stvar. Prodaja hotela "Belevue". Hotel "Belevue" je prodan privatnoj osobi koja se zove Goran Štrok, dakle ne tvrtki koja se bavi hotelijerstvom, ugostiteljstvom, nego privat, fizičkoj osobi, bez ikakvih jamstava, bez garancija, bez ičega. Treći hotel, hotel "Kompas", gle čuda, opet u režiji istih osoba. Hotel "Kompas" je prodan off shore tvrtki sa …/Govornik se ne razumije./… Off shore tvrtka koju zastupa gle čuda, Goran Štrok. Sad zamislite, prvi je hotel "Excelsior" prodan Goranu Štroku za smiješan novac. Drugi "Belevue" prodan fizičkoj osobi i treći off shore kompaniji … I danas čujemo iz redova SDP-a kako je to prošlo svršeno vrijeme, kako tu nema ništa, nema tu kriminala. Pa drage kolegice i kolege ako vama to nije kriminal onda doista ne znam što je kriminal i kako ga objasniti narodu koji ga vidi. **Bebić, Luka (HDZ)** Odgovor gospodin Kruno Markovinović. Izvolite. Pa ja priznajem da me evo kolega začudio koliko ima još podataka za koje ja ne znam. Drago mi je da su i svi čuli sad ovo. Ali meni se stalno motaju po glavi benzinske pumpe. Znam jednu pumpu koja je privatizirana. I sad čovjek jednostavno ne znam ostao je bez toga ili nije bila pravilno privatizirano i unajmi recimo odvjetnika Marinovića. To ne bi prošlo. Ali slučajno odvjetnik Marinović ima suprugu koja je bila ministar pravosuđa. I gledajte, to prođe. Ali supruga nije kriva jer nije ona potpisala nego je netko od njenih ranije ovih potpisala. Ona ne snosi nikakvu odgovornost. Da, a ja ne znam valja je morala znati. A nije znala. Eto. **Bebić, Luka (HDZ)** Na redu je gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** S obzirom da je ova zadnja rasprava pokušala zamutiti vodu trebalo bi vodu malo razbistriti. Ovdje imamo dvije suprotstavljene teze. HNS i SDP traže odgovornost Vlade. Vlada kaže da je to njezin uspjeh i da je odgovor, zahtjev besmislen. Ajmo probati poći od činjenica da razbistrimo malo ovu mutnu vodu Markovinovićevu. Je li se dogodila pljačka i primanje mita? Je. U kojem iznosu? 800 tisuća eura. Gdje se to dogodilo? U Hrvatskom fondu za privatizaciju. Tko upravlja Fondom? Upravni odbor. Tko sjedi u tom Upravnom odboru? 4 ministra. O čemu dalje ljudi Božji mi imamo razgovarati? Znate li vi uopće što znači upravljati i što znači biti odgovoran? kad netko nečim upravlja onda je odgovoran za funkcioniranje onoga čime upravlja. To polazi od toga kad upravljate npr. motornim vozilom onda ste odgovorni za to kud to vozilo ide, jel nekog zgazilo, jel nekog zgazilo, jel nije zgazilo. To znači biti odgovoran za nekakvo upravljanje. Kad neka Vlada upravlja zemljom je li ona politički odgovorna za to kako upravlja ili nije politički odgovorna? Pa valjda nećemo sad o tome raspravljati. Valjda je malom djetetu jasno da jest odgovorna. 4 ministra upravljali su jednim leglom kriminala. I sad ja vas pitam tko treba snositi političku odgovornost. Vozači ministara, ministri bivše Vlade, ministri mađarske Vlade, tko, tko? Ajte ministri vi ste ovdje ajte vi odgovorite meni objasnite ovoj naciji, ovom narodu što vi mislite tko je politički odgovoran. Jeste li to vi ili su mađarski ministri, ili ministri bivše Vlade? Imate ispriku velite nismo ništa znali. I danas ovdje potpredsjednik Polančec kaže mi i dalje ništa ne znamo. Mi ne znamo koje su odluke štetne. ja sam ih donosio, potpisivao, skupa sa još 3 ministra, ali nemam ja pojma jesu li one štetne, nisu štetne. Ne zna čovjek ništa. Pa gledajte, onaj tko nešto potpisuje a da ne zna što potpisuje i kakve su pravne posljedice toga što potpisuje njemu treba uzeti poslovnu sposobnost, on nije poslovno sposoban. A kamo li da je sposoban biti ministar neke Vlade. Samim time što priznajete da niste imali pojma o tome što potpisujete i kakva će biti posljedica onda morate odstupiti. Ali ne vjerujem ja baš vama da niste znali. Jer evo gledam javlja se doktor Hebrang, on je neki dan izjavio da je imao potpuni uvid u sve što se događa u Fondu dok je on bio tamo predsjednik. E pa sad, Hebrang je znao, a Polančec nije. Pa kako je to sad moguće? Ili je Hebrang bio sposobniji ili Polančec ne govori istinu. A morate se odlučiti. Ajmo vidjeti drugu tezu o uspjehu Vlade. Akciju je proveo USKOK, Državno odvjetništvo, SOA i policija. Ministar unutarnjih poslova Ivica Kirin i ministrica pravosuđa Ana Lovrin za akciju su saznali u subotu ujutro po vlastitom priznanju, znači kad je akcija doživjela svoje finale, kad su već bile lisice na rukama e onda su rekli čak i ministrima. Vidite, policija provodi takvu akciju, takvih razmjera i to godinu dana a to taji od svog ministra. Šuti da slučajno ministar ne bi saznao što to policija radi. Državno odvjetništvo je dio pravosuđa. Ali u ovoj akciji taj dio pravosuđa šuti, taji to pred ministricom Lovrin. Ništa ni riječi o tome njoj. To je za njih tajna. Ni ostali članovi Vlade, Polančec, Šuker, Kalmeta, Čobanković nisu imali pojma da se akcija odvija već godinu dana i da se u subotu ujutro počinju prva uhićenja. Znači oni nisu znali ni da je akcija pokrenuta, ni što je cilj ni kako se odvija ni kad će završiti i kako će okončati, ne znaju ništa. E sad kako je moguće biti uspješan ako nemate blage veze o nečemu zbog čega ste navodno uspješni. To je meni nejasno. A to je svima nejasno. Pazite, to kako se vi branite to je krajnje nelogično. Pa to vam neće proći u javnosti. Ja sam uspješan ali nemam pojma zbog čega bi ja to trebao biti uspješan nit sam znao što se tamo radi. Postavlja se tu pitanje zašto su Državno odvjetništvo i USKOK tajili od ministara ovu akciju. Zašto to ministri nisu znali? Meni bi bilo logično da jesu. I onda bi ih ja i pohvalio, znate da su ovi ministri koji su u Upravnom odboru toga Fonda da su oni sudjelovali zajedno sa policijom u razotkrivanju toga kriminala ja bih rekao svaka čast, svaka čast. Onda znači da ste ispunili svoju dužnost. Ali, ali zašto se to tajilo od ministara? To se tajilo možda zbog toga da bi akcija uspjela. Jel, ajmo pretpostaviti što da su ministri znali. Možda bi došapnuli onima koje su tamo doveli u akcija je uspjela zato što ministri nisu znali. Ali to nije uspjeh ministara. To nije uspjeh Vlade. To je uspjeh onih koji su to uspjeli sačuvati kao tajnu od te Vlade i od tih ministara. To je uspjeh USKOK-a, uspjeh policije, uspjeh SOA-e i Odvjetništva državnoga. Nije ministrima vjerovao ni premijer. I ne vjerujem i dalje on to izjavljuje u novinama. On kaže: "Ne vjerujem svojim ministrima, vjerujem Državnom odvjetništvu.", to je rekao javno. Ima mjesta dakle Sanaderovoj tezi da je Vlada zaslužna ali očito je zaslužna samo zato što nije znala što se odvija, jer da je znala ne bi vjerojatno bilo ni akcije ni zasluga. Ova Vlada očito nema osjećaj političke odgovornosti. Pa kada se u Brodosplitu otkrije pljačka onda su krivi svi osim predsjednika Nadzornog odbora ministra Vukelića. Kad se otkrije reketarenje u Kalmetino ministarstvu, opet svi krivi i pomoćnik i vozač samo ne ministar Kalmeta. Kad se otkrije korupcija u Hrvatskom fondu za privatizaciju opet krivi svi samo ne oni koji su fondom upravljali. Svi drugi, ali oni ne. Vi danas očito odbijate prihvatiti odgovornost, vi se vadite na sve i svašta. Vi pričate, nastojite zamutiti vodu, pričati o onome što je bilo prije pet godina, deset godina, pričati ćete i o onome što je bilo prije 300 godina samo zato da da se ne bi pričalo ovdje o temi koja jest na dnevnom redu, o vama i o vašoj odgovornosti. Ta taktika možda je zgodna, ali sasvim sigurno nije uspješna. Vi danas odbijate prihvatiti odgovornost, u redu, vaša stvar. Ima neodgovornih ljudi na svijetu, Bože moj, na to se moramo svi privić. Samo političku odgovornost ne može se izbjeći. Uvijek dođe dan kad se mora podvući crta i kada se snosi politička odgovornost, to je dan izbora. Hvala. Imamo četiri ispravka i jednu repliku pa će onda nakon toga gospodin Ivan Šuker ministar dobiti riječ. Prvi je ispravak gospodin Andrija Hebrang. Hvala lijepo. Gospodin Stazić po običaju po treći puta ponavlja u istom danu jednu te istu neistinu. Dakle netočno je ono što je on rekao da sam izjavio. Ja sam provociran lažima njegove stranke da sam povezan sa jednim od uhićenika rekao da sam ga doveo jer je vrhunski stručnjak, a na pitanje kako to da onda nije napravio svinjariju rekao sam da sam noćima proučavao sve dokumente, nisam dao da nitko ništa potpisuje što je protuzakonito jer smo mi imali pravo do 10 milijuna donijet odluku, ja im to nisam dozvolio. Dakle ja sam kršio zakon, a ne gospodin Polančec. I vi to dobro znate, ali okrećete tu istinu u laž, jer istine na vašoj strani nema. Dakle ponovo ponavljam. Ja sam radio protuzakonito, ja sam zbog toga usporio privatizaciju. Sadašnji upravni odbor je radio po zakonu,

Naime gospodin Stazić je u iks svojih navoda koje je izrekao ovdje zamutio sam vodu kao što je mutio u raspravama kada je bila riječ o Požeško-slavonskoj županiji, ovo inače sada vrlo vješto prešućuju i nitko više ne muti vodu oko toga, ovo što su isplivali oni koji su mutili vodu. Želim reći da je krivo i rekao da je gospodin Markovinović svojom raspravom Ispravak netočnog navoda, gospodin Anto Bagarić. Ispravak netočnog navoda, gospodin Mario Zubović. **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodin Stazić je rekao da je Državno odvjetništvo tajilo od ministara. Državno odvjetništvo ništa nije tajilo od ministara nego je striktno provodilo naputke o istrazi, kako se istraga mora provoditi i u tome je kvaliteta cijeloga postupka, a vi želite prikazati da se je tajilo, odnosno želite reći da nije bilo povjerenja u ministre. To nije jednostavno točno. Nije se tajilo radi nepovjerenja u ministre nego u interesu istrage, jer bi se prekršile propisi kako se istraga vodi i to vi dobro znate i ne znam zašto govorite takve neistine. Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Staziću, vi ste ponovili ono što je već nekoliko puta rečeno u raspravi. Ministri nisu znali i nisu bili upoznati sa akcijom maestro. Gledajte to je prvi apsurd. Zakon u članku 38. o sustavu državne uprave kaže, ministar predstavlja ministarstvo i upravlja njegovim radom. To je 1. stavak članka 38. i to je točno, a vi niste znali za akciju koja je u vašem djelokrugu. Gospodine ministre drugi apsurd. Predsjednik Vlade izravno ne vjerujem ministrima, dakle svoje Vlade, a to je jutros rekao. A članak 114. Ustava kaže, predsjednik i članovi Vlade zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a osobno u odgovorni za područje svojeg rada, svaki ministar za svoje ministarstvo, a Vlada u cjelini za odluke Vlade. Pa ovo su sve apsurdi u pogledu hrvatskog sustav. Pa koga mi zavaravamo? Kome se mi obraćamo? Koga mi štitimo? **Bebić, Luka Odgovor na repliku gospodin Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Pa možete li vi kolega Leko zamisliti situaciju da jedan ministar unutarnjih poslova svaki dan sjedi na kolegiju sa svojim ravnateljem policije. Svaki dan. Oni raspravljaju dakako o predmetima koji su u obradi, koji se vode. Ovakav jedan veliki predmet ravnatelj policije ne kaže ministru ni riječi. Ja da sam ministar unutarnjih poslova bi mogao napraviti samo dvije stvari, ili smijeniti svog ravnatelja ili doći premijeru i reći ako ti meni ne vjeruješ, ako si ti mom ravnatelju policije zabranio da meni govori o tako velikim akcijama, evo ti ostavka jer onda mi više nismo ekipa. Ali premijer i dokazuje, premijer upravo izjavljuje, ne vjerujem im i zato nisu ništa znali. A očito im nisu vjerovali ni USKOK, ni Državno odvjetništvo i to je razlog zašto je ova akcija uspjela i dobro je da je uspjela i što manje budu znali za takve akcije, to će takve akcije biti uspješnije. Hvala. Gospodin ministar Ivan Šuker. Ja još jedanput vas izvještavam da je prekinut prijenos zbog racionalnosti rada Sabora. … razotkrilo, stvar je osnovna politička načela kako tko poima upravljanje državom. Neki se nikako ne mogu osloboditi da politika dirigira neke stvari, jer kada bi bilo ovako kao što ste i vi rekli gospodine Staziću, onda Državno odvjetništvo i USKOK ne bi trebali nikakvu neovisnost. Mogli bi stavili u okvir nekog ministarstva ili bilo koga drugog. Druga stvar, ministar policije kad bi on politički određivao koga progoniti, ja znam da vama to pri srcu leži, ali toga više u Hrvatskoj nema. I ono što danas ovdje uopće nije ni jedanput spomenuto gospodin Bajić je na press konferenciji u subotu rekao, a sad ćemo uključiti ostale organe. Dakle, logična stvar je da Državno odvjetništvo radi svoj posao, u onom momentu kad procijeni da treba uključiti bilo koji organ državne uprave da ga uključi i tako je gospodin Bajić rekao da će u nastavku procesa biti uključena HANFA zbog određenih transakcija na burzi, ne samo ovih nego i nekih drugih, da će biti uključena Porezna uprava zna se zbog čega, da će biti uključen devizni inspektorat zbog transakcije itd. Ali gledajte, zar bi bilo logično da Bajić u datom momentu kad ne zna što će napraviti zove ovog ili onog ministra treba ovo ili ono napraviti. Dakle, ako im svi odajemo priznanja da su napravili vrlo kvalitetan posao onda isto tako im treba odati priznanje da su oni procijenili u datom momentu koji organ uprave trebaju uključiti da se tu politika nije uključila i to je ono što moramo svi pozdraviti ako želimo dobro ovoj zemlji. To je ono što moramo svi pozdraviti bez obzira na naše političke razlike i naša politička prepucavanja i zgodnu temu da li postoji politička ili ne stoji politička odgovornost. Ali u ovom trenutku se jasno dokazalo da sa četiri izmjene zakona smo maknuli politiku tamo gdje politici nema mjesta i postigli smo rezultat. I to je ono što svi tvrdimo da je i mislim da nema zemlje na svijetu koja se ne bori protiv korupcije. Mislim da nema političke stranke u Hrvatskoj koja ne želi da se borimo protiv korupcije. Ali zašto sad nešto kad su se stvorili realni preduvjeti, zakonski, materijalni. Gospodine Staziću, ja ne znam da li vi znate vi jeste osnovali USKOK, ali taj USKOK do prije godinu i pol, dvije nije imao kompjutera, nije imao elementarnih tehničkih uvjeta za rad. to mogu potvrditi. Vi velite niste znali koje ste im novce dali. Gospodo draga, pogledajte od SOA-e pa nadalje koliko je novaca bilo predviđeno i koliko je novaca predviđeno proračun ove godine, koliko je predviđeno u proračunima bivših godina. Ne možete očekivati da se organi države, Državno odvjetništvo, USKOK, MUP, tajne službe bore protiv kriminala koji je danas vrlo, vrlo visoko sofisticiran ako im ne omogućite tehničku mogućnost i tehničku izobrazbu da se bore protiv toga. A ova Vlada im je upravo to omogućila. Vi na žalost neću reći da niste htjeli, možda niste mogli ili niste imali političkog dogovora da to napravite. Isto u onom trenutku kad je gospodin Bajić i ravnatelj USKOK-a zatražio od Vlade pet milijuna kuna da im treba za operaciju u roku od praktički sat, dva vremena je bio realiziran transfer prema USKOK-u USKOK-u sa odlukom Vlade da se iz tekuće pričuve transferiraju ta sredstva. Pa zar ću ja kao ministar financija pitati: “A zašto to vama treba? A za što ćete vi to potrošiti?“ Pa on je valjda odgovoran čovjek koji će u datom momentu kad to prođe podnijeti izvješće zašto je utrošio te novce. Možete se vi gospodo smijati koliko god hoćete, ali kad dođe Državna revizija onda će jasno vidjeti gdje su ti novci utrošeni. Danas svi znamo za što su ti novci bili utrošeni, jer vjerojatno ne bi bilo ove akcije Međutim, ono što sam rekao jutros u svom obraćanju reći ću opet. Ništa u Hrvatskoj neće biti kao što je bilo …/Govornik se Svatko će se pitati da li će uzeti ili neće uzeti mito. Ova Vlada je stvorila zakonodavne i materijalne uvjete da se ovo može provesti. Također, gospodin Bagarić je spomenuo Požešku županiju. Koristili ste je u datom momentu dok vam je trebalo. Ta županija je donesla četiri protu zakonite odluke. Nitko od vas nije reagirao na to, četiri protu zakonite odluke. Nemojmo ako se ne slažemo sa određenim zakonskim odredbama. Mi ih moramo poštivati bez obzira slagali se s njima ili ne slagali do trenutka dok se oni ne promijene. Ne može netko donijeti odluku o zaduženju županije bez da dobije suglasnost Vlade Republike Hrvatske jer to naprosto piše u Zakonu o proračunu i Zakonu o izvršenju proračuna. E sad, tko je kriv za to. Zar će opet HDZ i Vlada biti kriva za to? Ili ovo što se događa u jednoj drugoj županiji sada gdje se stvaraju silne obaveze a da nitko Vladu ne pita. Ja sa gospodinom županom u jednoj tv emisiji i on se hvali kako je on to sve napravio kad mu ja postavim pitanje pa dobro, u zakonu postoje nekakve obveze da vi tražite nekakvu suglasnost Vlade Republike Hrvatske – ne, ne, mi smo to sve napravili. Pet dana iza toga dolazi u Ministarstvo financija zahtjev za suglasnost. Zar je to vjerodostojnost. Hoćete dignuti glas i protiv toga? Dakle, meni je drago da ste vi ovo rekli gospodine Staziću. Drago mi je, šteta što ovo ne prenosi televizija, da hrvatska javnost vidi lice i naličje tko kakvu politiku želi. Nemojmo se samo deklaratorno zalagati za neovisnost nekih službi nego dajmo im priliku i mogućnost da rade svoj posao. Mi smo dali Državnom odvjetništvu, USKOK-u, MUP-U, SOA-i smo dali mogućnost da naprave svoj posao. Napravili su rezultat. Pustimo ih neka idu dalje, neka idu još nekoliko godina unatrag, pa možda ćemo dobiti odgovor zašto godinu i pol dana fond nije imao predsjednika, zašto su se izdogađale neke druge stvari. Možda će se odgovoriti i na to. Nikad ništa nije zastarjelo. Po meni ono što je nečasno napravljeno nikada nema zastare. Ali optuživati nekoga da je lopov, da je bio na čelu kriminala u najmanju ruku nije ukusno gospodine Leko i gospodine Jurjeviću pročitajte fonogram izlaganja gospodina Stazića pa ćete vidjeti da su ministri bili na čelu legla kriminala. Dakle, vrlo interesantno kad se donese odluka za “Sunčani Hvar“ i onda se pokaže da u nekakvom transportu dokumenata između Fonda za privatizaciju i Vladu jedan je nekakav dokumenat ispao i neke stvari su se promijenile i dolazi do smjene čelnog čovjeka uprave fonda, u stvari do dogovora da ode, da drugi dođe. Mijenjaju se neki članovi Upravnog odbora fonda i u tom trenutku nema političke odgovornosti. Nitko ni za što nije odgovoran, a evidentno je da Vlada je temeljem krivo predočenih dokumenata donijela odluku koju je to sama Vlada kasnije poništila. Pa ako danas govorimo o političkoj odgovornosti onda je i tada bila politička odgovornost. Ili, ako tada nije bilo političke odgovornosti onda ni danas nema političke odgovornosti jer stvari treba uvijek gledati jednako iz razloga što iza svih tih stvari stoje živi ljudi. I prema tome, ono što je i premijer rekao i što je načelo naše stranke, nema političke stranke sa pseudonimom kriminal. Nek imaju pojedinci koji rade nečasne radnje. Ali ponavljam gospodo umjesto da ste stali u bok s Vladom da konačno stisnemo mito i korupciju i da je protjeramo vi ste se okrenuli protiv Vlade. Zašto? Vrijeme će pokazati. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispričavam se. U međuvremenu sam dobio obavijest da HRT plus prenosi tako da nemamo šansu baš kao što sam ja mislio. Ispravak netočnog navoda gospođa Ingrid (SDP)** Ordinarna je neistina da je USKOK vašom vlašću dobio prve kompjutere. Pogledajte i pitajte gospodina Bajića ako ne vjerujete kad su osnovani da su dobili odmah nakon toga i potrebnu opremu, pa je naknadno kasnije i kompletirana. Također je točno ne samo to, nego i prostorne mogućnosti. Iseljeno je Ministarstvo graditeljstva da bi USKOK dobio prostorije, a za vrijeme vaše vlasti činjenica je da je ministarstvo iselilo u velebne prostorije

netočno je što sada ovdje tvrdite pred javnošću da nema zastare za gospodarski …/Govornica se ne razumije./… Na žalost vi ste ukinuli zakon, ne dozvoljavate, protivite se zakonu SDP-a da se produlje zastarni rokovi za gospodarski kriminalitet kao što smo to imali u noveli iz 2003. godine na 30 godina. Vi niste glasali za takav zakon, dva puta odbijate SDP-ov prijedlog za gospodarske inkriminacije i te zastare. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin Antun Kapraljević. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa ispravio bih netočan navod u kojem je ministar rekao da nitko nije pitao za stanje u Požeško-slavonskoj županiji. Državna revizija je pitala kakvo je stanje u toj županiji i Požeško-slavonska županija je upala u 9 onih koje su kršili zakon. Mi smo donijeli zaključak ovdje u Saboru da nam gospodin Bajić nakon 6 mjeseci podnese izvješće šta je napravio po pitanju kršenja zakona u toj županiji. To je zaključak Sabora. I drugi netočan navod vi ste se okrenuli protiv Vlade. To nije točno. U ovom izvješću piše da je ta Vlada HDZ-ova. Vlada se okrenula protiv nas. Tako koji su se veselili da će ići brzo kući izgleda da će morati malo duže. U ime predlagača, gospodin Dragutin Lesar.

da Programsko vijeće i ravnateljstvo Hrvatske televizije poštuje svoje odluke i prenosi ovu sjednicu jer su se na to samo obavezali, a prekid je bio samo zato što je prije toga su išle županijske panorame. Vidite u ovoj državi ipak ima nekih kad ste i podsjeti da poštuju svoje odluke. Poštovani gospodine ministre Šuker, vaše izlaganje je započelo na temu upravljanje državom, ali točka dnevnog reda nije upravljanje državom, nego upravljanje Hrvatskim fondom za privatizaciju. Ne državom. Vi niste ni predsjednik države, niti smo od Vlade tražili da polaže račune za upravljanje državom, nego Hrvatskim fondom za privatizaciju. Gospodine ministre Šuker, ako mi imate što za reći javite se za riječ,

Sve napore i rezultate koje ste vi naveli pretpostavimo da su točni. Ali ja vas pitam gdje su izvještaji o financijskom poslovanju Hrvatskog fonda za privatizaciju koji ste morali svake godine podnašati Vladi Republike Hrvatske i Nadzornom odboru? Pitam vas da li ste izvještaje podnašali? Da li ih je Vlada raspravljala i kakve je odluke o tim izvještajima donosila? Rekli ste da nakon akcije više ništa u Hrvatskoj neće biti isto. To je točno. Pa to je i ove rasprave i to je bio i razlog zašto smo zahtijevali ovu raspravu. Ja zaista želim vjerovati da ste i vi i mi u pravu, da nakon ove rasprave i glasanja bez obzira kakav će ishod biti, bez obzira koliko ćemo žuči još međusobno razmjenjivati, koliko ćemo bježati od teme i širiti je van Hrvatskog fonda za privatizaciju. Nakon ovoga će pitanje političke odgovornosti postati tema normalnog političkog ponašanja i da više nikad Sabor, Parlament ove države nikoga neće trebati uvjeravati da postoji politička odgovornost, ne onih koji su krivi za nešto, nego odgovorni što se to desilo, što se to dogodilo. Mi u našem tekstu ni vas, ni jednog člana, ni jednog ministra nismo proglasili krivim ni za jedno kazneno djelo oko onoga što je akcija "Maestro" pokrenula, nego smo napisali i tvrdimo da ste odgovorni zbog toga što se to desilo. I vi kao i svi vaši kolege u Upravnom odboru dajete za naslutiti da će akcija ići i ishod te akcije biti i nekoliko godina unazad. Ja to podržavam. Ja želim da akcija "Maestro" završi u 90-tim godinama, u privatizacijama dragulja Hrvatske i u tadašnjem Upravnom odboru Hrvatskog fonda za privatizaciju kojeg sam ga ja bio član nepunih 6 mjeseci. Ja sam bio član Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju kada je predsjednik bio gospodin Pević, predsjednik Upravnog odbora gospodin Škegro, mnogi ministri tadašnje Vlade članovi, mnogi saborski zastupnici članovi kada su dolazile direktive od prvog hrvatskog predsjednika o prodaji nekih poduzeća kome se moraju prodati. to nije istina. To nije istina zato što ja kažem to vi tvrdite da nije istina. Ja vam ponavljam da je to istina. Da je to zabilježeno u medijima i zapisano, a s obzirom da arhiva Ureda predsjednika je lako dostupna svima očito, možda je taj dokumenat pohranjen u Uredu predsjednika, možda je pohranjen u arhivi Fonda za privatizaciju, a možda je pohranjen i u mojoj privatnoj arhivi. Možda imam pohranjen i "Globus" na tu temu i "Novi list" tadašnji i zapisnik fonda sjednice Upravnog odbora fonda. Možda imam i to. Ali je to istina da su dolazile direktive u pisanom obliku kome se što mora prodat. Ako je i to majstor, onda je i taj majstor bio koji je naređivao kako ćemo raditi privatizaciju u ovoj državi. I na kraju, ne trebamo jako daleko u prošlost ići, ne trebamo. Ajmo kako se izvršavaju ugovori o prodaji nekih poduzeća koji su sklopljeni transparentnim načinom privatizacije i prodaje prosincu 2004., i da li je ovaj upravni odbor, ovaj Upravni odbor Fonda za privatizaciju nadzirao izvršenje kupoprodajnog ugovora hotela "Srebreno"? Sve je bilo zakonito i transparentno. I ugovor sklopljen sukladno natječaju i ponudi. Da li je nakon sklapanja ugovora upravni odbor, predsjednik fonda, kolegi fonda pratio, da li se ugovor izvršava i poštuje? Ne vjerujete meni, odite u Srebreno. Je li i to tema političke odgovornosti? Natječaj, uvjeti, odluka, ugovor i ugovorne klauzule i pravo Fonda za privatizaciju da raskida ugovore ako kupac ne izvršava ugovorne obaveze i pravo fonda u ime Republike Hrvatske da naplaćuje jamstva bankarska u visini od 40 milijuna kuna i korporativno u visini 120 milijuna, ako kupac ne izvrši obaveze. Da li i to spada u političku odgovornost ili samo razgovaramo o tome što smo prodavali? Raspravljamo upravljanjem Fondom za privatizaciju ne upravljanje državom. Raspravljamo ne o krivici, ne o sudjelovanju bilo kojeg člana upravnog odbora ili ministra u jednoj kriminalnoj radnji ili djelu, nego o njihovoj odgovornosti što nisu dobro nadzirali taj proces, o njihovoj odgovornosti što su tamo postavili ljude koje nisu nadzirali i kontrolirali. A kada su temeljem javnog iskaza državnog odvjetnika, čelnika USKOK-a i ostalih ovlaštenih osoba saznali što su ovi radili, umjesto prihvaćanja tih odgovornosti, opravdali su se, ništa nismo znali, radili su nam iza leđa. Lopova, lopova koji kradu pred licem ja još nisam upoznao. Takve nećete naći. Hvala lijepa gospodine Lesar. Ja sam vašu primjedbu u pogledu obavještavanja shvatio kao kompliment, a to je i moja zadaća da objašnjavam, obrazlažem itd., je li, jer sada sam vas obavijestio da smo ponovo u programu zbog toga da se ne bi slučajno lišili neke rasprave koja bi nam bila značajna, idemo … Ispravak netočnog navoda prvo gospodin Frano Matušić. Izvolite! Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa naime, zainteresirao sam se i ja za slučaj "Srebreno" od onog trenutka kad se počelo postavljati pitanje, pa sam tako saznao da to nije istina što vi govorite, da to nije istina. Naime, istina je sljedeća, da radovi na hotelu "Srebreno" nisu započeli a trebali su započeti ali tek nakon dogovora kupca sa lokalnom samoupravom. I nije došlo do dogovora, tako je, pročitajte članke ugovora, pročitajte članke ugovora koji govore o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. I koji govori o tome da će se kupac dogovoriti sa lokalnom samoupravom o tome kako će izgledati budući kompleks itd. A kako do toga nije došlo, onda nije došlo ni do realizacije cijelog projekta i itekako sam zainteresiran da se i taj problem riješi. Ali još sam zainteresiraniji za to da hrvatska javnost dozna istinu kako je jedno ministarstvo kojem je na čelu bio vaš potpredsjednik Čačić, kako je to ministarstvo sklopilo na stotine milijuna kuna ugovora u vrijeme njegovog

Evo samo dva. Financijski plan Fonda za privatizaciju za proteklu godinu donešen je u ovome Hrvatskom saboru uz usvajanje državnog proračuna. Odluka i tako da one prethodne godine. Odluka o izvršavanju financijskog plana za prošlu godinu donesena je prošli tjedan u ovom Saboru i usvojena većinom glasova. To što vi niste znali vaš problem. I druga netočna izjava da se u ovom Saboru neće više raspravljati o političkoj odgovornosti nakon ovoga bez obzira kako završilo, ja ću tu i tamo ipak upitati kad bude razgovora o tome, na čiji trošak je vaš predsjednik i predsjednica boravili na foto safariju u Africi? Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda gospođa Zdenka Babić Petričević. **Babić-Petričević, kolega Lesar! Očito kad se govori o neistinama onda govorite paušalno što ste i sada to govorili. Nije točno da '90.-tim godinama da je se privatiziralo na osnovu direktiva, aludirali ste na pokojnik predsjednika Tuđmana, odnosno hotel "Dubrovnik" i njegova vlasnika gospodina pokojnik Nogala. Lako je govoriti o mrtvima kad ne mogu vama reći ono što je laž. '90.-tim godinama se privatiziralo na osnovu Zakona o pretvorbi i privatizaciji. Da li je taj zakon dobar bio ili loš, o tomu nešto drugo. A ne govorite o neistinama jer dubrovački hotel odnosno hotel "Dubrovnik" u Zagrebu nije suvlasnik bio samo nit je sada gospodin Nogalo nego dvanaest suvlasnika. I govorili ste o nečemu što imate možda u privatnoj arhivi. Ako želite istinu iznesite privatne arhive. Ako mi sve iznesemo privatne arhive pa ćete vidjeti gdje će biti gdje će biti vaš budući kandidat za premijera Hrvatske Države od njegove odgovornosti od dubrovačkog staračkog doma preko zadarske škole do INA-e, do INA-e. Obavještavam da će Odbor za obitelj, mladež i šport održati sutra sjednicu, 29. lipnja u petak u 9 sati u dvorani "Stjepana Radića". Gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite! **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena gospodo zastupnici! Evo, da ja se nastavim, nadovežem negdje na ove misli gospođe Zdenke Babić Petričević. Spominjala je Zakon o privatizaciji. Taj Zakon o privatizaciji donesen je godine '96., prije toga Zakon o pretvorbi '92. '96. sam i ja bio u Hrvatskom saboru, bilo bi bolje da sam bio u Hrvatskom fondu za privatizaciju, ali tada je Sabor naprosto definirao osnovne smjernice i strategije privatizacije u Republici Hrvatskoj i to na način da će ta privatizacija znači pod a) donijeti brži gospodarski rast u uvjetima tržnog gospodarstva. Od toga znate i sami nije se ostvarilo ništa. Da će se očuvati pod b) produktivna zaposlenost uz poželjno stvaranje novih radnih mjesta. Istina je da je izgubljeno u tom periodu 500 tisuća radnih mjesta. c) da će se dogoditi tehnološka modernizacija hrvatskog gospodarstva, ni od toga nije bilo ništa. Pod d) unošenje novih modernih učinkovitih metoda, vještina menadžmenta u hrvatsko gospodarstvo, ni od toga ništa. Zatim pod e) uključivanje hrvatskog gospodarstva i hrvatskih poduzeća u razvojne tokove europskog i svjetskog gospodarstva te u međunarodno tržište kapitala, a deficit nam je danas preko 10 milijardi dolara pa sve do tog da će doći do smanjenja obveze Republike Hrvatske prema poduzećima, dokidanju subvencija, smanjenje javnog duga, da bi konstatirali tijekom jučerašnje rasprave da je u ovome času javni dug, odnosno vanjski dug Republike Hrvatske 29,6 milijardi eura 32 milijarde eura. To je znači negdje preko 40 milijardi dolara, a za pet godina vanjski dug Republike Hrvatske poštovana gospodo zastupnici, doseći će cifru između 45 i 50 milijardi eura. U tom periodu od ove godine do iduće godine, ova zemlja mora vratiti oko 30 do 35 milijardi eura. Samo ove godine Hrvatska mora vratiti 7,8 milijardi eura vanjskoga duga što iznosi negdje oko 20% bruto društvenog proizvoda. uz sigurno ovu korupciju o kojoj mi danas raspravljamo, svakako pitanje opstanka ove nacije i ove zemlje u cjelini. Što se tiče same akcije maestra mislim maestro, nema nikoga tko ovdje ne bi pozdravio akciju Državnog odvjetništva, USKOK-a, MUP-a, SOE, a pogotovo mi koji dolazimo iz Istre jer mislimo da će se na taj način rasvijetliti i pokušaj ubistva ili atentat na Eda Kosa koji se dogodio u rujnu 2006. godine, ali i rasvijetliti će se pokušaj privatnih tvrtki kako su pokušavale steći određene građevinske nekretnine na prostoru jednog od najdinamičnijih hrvatskih gradova. Jednom riječju ova akcija koja je sada u tijeku i nadamo se da neće stati u ovome času je ogromna satisfakcija i Kosu i IDS-u koji je svo vrijeme tvrdio da je taj atentat rezultat prije svega činjenice da grad Poreč nije htio popustiti jednom od krakova hrvatske hobotnice pa ni po cijenu ovaj atentata i da da ne govorimo o prisutnosti Zagorca na puljštini itd. itd. Osobno isto to smatram da ovakve akcije hrvatskih institucija su način da se na stvaran način sprovede revizija pretvorbe i privatizacije i da se dio otuđene imovine ponovo vrati u portfelj Hrvatske države i od ovakvih akcija mislim i to, da bi trebali strahovati svi oni koji su na ovaj ili onaj način nečasno dolazili do te imovine u zadnjih 10, 12, 15 ili ne znam koliko godina. Osobno želim pozdraviti i izjavu predsjednika Mesića da treba preispitati sve privatizacije od osnutka fonda jer je država oštećena za više od 100 milijuna kuna, gotov citat. Istina je da je država oštećena za više milijardi, ali ne kuna nego eura. Hrvatska policija u ovome času odradila je prvi dio posla, e sada je jasno sve na hrvatskom pravosuđu čega se ja da budem iskren iskreno i plašim ne zbog nedorečenosti hrvatskih zakona, jer u ovim slučajevima ništa nije sporno nego zbog ovisnosti dijela dijela naših sudaca o krupnom kapitalu. Za ove događaje koji su se zbivali u Hrvatskom fondu u zadnjih 10, 12, 18 ne znam koliko mjeseci, mislim da ne treba prozivati samo članove tog upravnog odbora fonda. Istina netko će reći Vlada je surađivala sa USKOK-om, Državnim odvjetništvom, osiguravala novac nego treba prozivati paralelno sve vlade koje su imale ingerenciju nad tom institucijom. Jednom riječju nikoga nije moguće ovdje amnestirati. Isto tako mišljenja sam da nakon slučaja ovog šofera ministra Kalmete i ovog uhićenja bilo bi čudo da HDZ ponovi još jedan mandat. Što se tiče javnih službi, po mom sudu potrebno je nakon ovoga reorganizirati cijelu državu jer mi bez toga nećemo se osloboditi ove hobotnice koja je u prilici sada da nas financijski zarobi, a uskoro ako se stvarno uključen./ … reorganizacijom državnih institucija prije svega jasno radikalnom decentralizacijom. Ova država je ogrezla u svim sferama duboko u korijene korupcije. Samo pojedini državni instituti ospore negdje oko 3 milijarde kuna na javnim natječajima, inače u zemlji kroz javne natječaje podijeli se između 26 i 28 milijardi kuna. Gospodarski kriminal je enorman. U Hrvatskoj se optužilo ljude do sada za pronevjeru 1,3 milijarde kuna. I zato osobno smatram da je i dobro da se ukine ovaj Hrvatski fond za privatizaciju, jer ja dijelim mišljenje predsjednika Mesića da je on leglo kriminala, iako ja volim reći i to sam govorio i jutros za govornicom u toj saborskoj raspravi ispred kluba, da je po meni zapravo taj fond maternica kriminala, a softver tj. onaj koji su je oplodili, to su ovi zakoni kao onaj kojega sam citirao o privatizaciji, zatim to su PIF-ovi, to su holdinzi, to su brokerske kuće, to su banke, to je 20, 30 hrvatskih tajkuna kojima je u ovom slučaju Hrvatska postala mala. Tvrdim da ti ljudi, taj softver nije veći od stotinjak ljudi u ovoj zemlji, jer malo tko osim njih ima pod navodnicima "50 tisuća eura za S druge strane onaj tko je oplodio tu maternicu to je nečinjenje vlasti od 90. do danas, to je pravosuđe. I još jedanput ću ponoviti. Danas je u ovoj zemlji daleko oportunije postati ne znam član Hrvatskog fonda za privatizaciju nego ministar. Danas je bolje biti skladištar u robnim rezervama nego zastupnik. Danas je bolje biti šofer nekoga uglednog ministra, utjecajnog nego gradonačelnik itd. I zato vidite zbog svega ovoga o čemu govorim i dešavale su se ove stvari u Hrvatskom fondu za privatizaciju, jer pojedini ljudi tamo su naprosto znali da sustav je bio šupalj, da nije funkcionirao, da nitko nikoga nije kontrolirao i da naprosto se je moglo raditi svašta. Postavlja se pitanje kako to da neki pojedinci koji su zarađivali u privatnim tvrtkama 30, 50 i više tisuća kuna mjesečno od jedanput preko noći pristaju da dođu u Hrvatski fond za privatizaciju na plaću od osam, devet, ma maksimalno 10 10 ili 11000 kuna. Pa zato jer su znali što će naprosto raditi. Zašto nitko tko je te ljude tamo postavljao nije ih pitao pa gospodo draga, pa što će vama žena reći kući kada sutra dođete sa tri ili četiri puta manjom plaćom no što ste je dobili pred ne znam mjesec dana. Ova afera o kojoj je riječ danas pogodila je burzovne indekse. Ja osobno želim vjerovati da će promjena vlasti ako dođe do nje donijeti i brži rast ovoj zemlji. Ova zemlja jedanput sam rekao ponovit ću nije stvorena na zločinu, ali pretvorba, privatizacija naprosto je bila jedan osmišljeni zločin. Isto tako, ne mislim da predsjednik Mesić treba tražiti ostavke ministara kao što to od njega traži dio medija. Predsjednik Mesić treba inzistirati na tome da Vlada ustraje, a onda tada možda najviše učini će naprosto pasti sa vlasti.

Izvolite. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, pa moram repliciati gospodinu Kajinu. On sad spominje predsjednika Mesića. Gospodine Kajin, to je izvorno stajalište kluba Hrvatske stranke prava. Dva puta smo do sada davali zakon u proceduru kako i na koji način da se sankcionira krađa u pretvorbi i privatizaciji i to je stajalište kluba Hrvatske stranke prava. Drago nam je sad čuti da i predsjednik Mesić konačno podržava to stajalište zbog toga što je on 6. rujna prošle godine rekao nakon onoga sastanka, veli privatizacija je ispunila svrhu, da vidimo kakvu je svrhu ispunila kad imamo nalaz Državne revizije. Prema tome, rješenje je prihvatiti, donijeti Zakon o sankcioniranju nezakonitosti počinjenih u pretvorbi i privatizaciji prema onome što je Državna revizija utvrdila. Pročešljati svaki predmet, utvrđeno je činjenično stanje. Prema tome, primijenimo sankcije, nemojmo pametovati više oko svega toga. Kad već govorite oko što je trebala ostvariti privatizacija mogu vam samo spomenuti službeno izvješće Državne revizije da je u procesu pretvorbe i privatizacije rješenjem za pretvorbu je dobilo 2911 društava, a znate koji je bio temeljni kapital 28,2 milijarde maraka. Koliko je država dobila tu vam je već jasan odgovor. Znate koliko je podneseno kaznenih prijava? Podnešeno je protiv 1048 osoba. Kako je pravna država radila da je samo 9 osuđeno na bezuvjetnu kaznu zatvora. Evo, to je o djelovanju pravne države do sada. Hvala. Odgovor gospodin zastupnik Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** E sad bi tu trebalo otvoriti jednu ozbiljnu političku raspravu. Da budem iskren, ja baš da će se nešto postići izmjenama Ustava itd. ne vjerujem. Tko može nakon što gospodin recimo Todorić uzimam kao primjer osigurava posao za 20999 djelatnika koji osigurava 5 do 6 % bruto društvenog proizvoda njemu sprovesti reviziju pretvorbe i privatizacije. Tko to može jednome “TDR“-u, “Lura“-i, “Dukat“-u ili ne znam itd. Moguće je samo na jedan način ovako kao što se počelo, policijskim mjerama jer ovakva ponašanja jednostavno ne mogu konvalidirati. Ono što je u startu dobiveno nečasno tokom vremena ne može se ispraviti. nije to baš tako. Pazite da se to samo tako može itekako će svatko voditi u ovoj zemlji da se sustav ne uruši jer itekako će voditi. Jer pazite, ako netko zapošljava, govorim sada na pamet dva ili tri ili pet posto hrvatskih građana to je jedan ozbiljan problem sa svima onima koji će se sa tim problemom sutradan morati nositi. Pa te naše vodeće tvrtke danas kroz formu medijskog prostora isplaćuju pojedinim oglašivačima preko 500 milijuna eura. To je negdje oko 4 milijarde kuna, pa da vidim kome će se sutradan na čiju stranu stati ti mediji i tome slično. Ali da treba ustrajati u tim antikorupcijskim mjerama, da treba naprosto sve to istražiti, da treba poništiti ono što je moguće poništiti apsolutno to zato će uvijek te institucije imati podršku od IDS-a. Drugo što želim reći. Predsjednik Mesić ono što sam počeo govoriti ne treba tražiti ostavke što ne znam neki mediji od njega traže ali i to želim reći. Treba tražiti da institucije ove države ustraju, a onda kada najviše naprave za zemlju e onda će ju jer to je hrvatska kletva naprosto pasti, a to će i građani na izborima učiniti i kazniti.

žustro, ne znam više kako izgovoriti izgovorili kako je ova država ogrezla u kriminal, kako su institucije u kriminalu itd. Pa ova je izjava doista na ovaj način izgovorena ne samo netočno. Ona je zapravo skandalozna i štetna za cijelo društvo. Vi ste na svoj način sa ovakvim konstatacijama na svoj način izvršili deinstitucionalizaciju ove zemlje. Ta izjava kao takva je za svaku osudu. Pa vi zbog jedne trule jabuke u gajbi jabuka bacate sve jabuke. Vi rušite, siječete voćnjake, vi rušite temelje ove države na taj način jer ne dajete šansu za popravak, za bolje. Pa vi jednostavno unaprijed osuđujete sve. Pa vi ne dajete ni šansu ovim ljudima ovdje koji su pokazali da se možemo nositi s kriminalom, da iziđu na kraj, da poprave stanje na bolje,

govorio da to nije istina, e onda je on ispravio vaš navod na najširoj osnovi mogućoj koju toleriramo ovdje nepotrebno tolike godine. Ali isto tako gospodin Kajin je bio dužan kad je digao svoju tablicu reći na koji se članak Poslovnika poziva. Pa evo ajdemo preći preko toga ovaj put da ne stvaramo oko toga posebne probleme, ali nemojmo ponavljati takve stvari, evo. Još ima jedan ispravak netočnog navoda, gospodin Šime Prtenjača. Izvolite. **Prtenjača, Šime (HDZ)** Izjava da je, da su institucije Hrvatske države, a time i Hrvatska država ogrizla u kriminalu je stravična izjava u ovom Parlamentu. Vrlo je rijetko, vjerojatno u povijesti čuti. Ne da ničim nije točna, nego bi prije rekao da je točno da gospodin Kajin u najblažu ruku ne trpi institucije ove države, a time i državu. nemojte, nemojmo. Na jake riječi idu jaki odgovori pa izbjegavajmo to. Ja se uvijek zalažem da na jedan podnošljiv način raspravljamo, a ne nekim isključivim izjavama, tvrdnjama koje graniče sa katastrofičnošću itd. To je jednostavno čim se pretjera to onda nije istina. Sigurno nije istina. Hvala lijepa. Sada je na redu gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. To sam ja. Hvala lijepa štovani gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Prvi puta mi je žao da Hrvatska televizija prenosi jednu sjednicu. Inače sam pristaša toga da gledatelji vide koga su izabrali i da mi pred njih podastremo svoj rad, pa oni su naši jedini arbitri. Ali danas šaljemo od jutra cijelu dan jednu sasvim krivu poruku, a slat ćemo ju čini mi se koliko vidim po redu govornika i do jutra. A koja je to poruka? Vi koji dobro radite treba vas skinuti, treba vas kriminalizirati. Vi ministre Šuker zašto ste odobrili isplatu gospodinu Bajiću 6 milijuna kuna? Da ste mu uskratili tu isplatu sad ne bi sjedili na optuženičkoj klupi nego bi lijepo sjedili u svom kabinetu i listali sutrašnje novine. Poruka je, pogriješili ste jer ste podržali pravosuđe, jer ste podržali pravdu, jer ste podržali istragu protiv korupcije i kriminala. To je poruka koja baš nije dobra za našu javnost. Nažalost ta Vlada koja je stvorila ozračje da se uhvatimo u koštac sa korupcijom, stvorila ozračje svojoj retorikom, svojim postupanjem, svojom strategijom, svojim antikorupcijskim programa, ta Vlada koja je i operativno pomogla istragu evo vidimo i financijski ta Vlada sad sjedi tu na optuženičkoj klupi. Pa koja je to poruka potencijalnim Da imaju zaštitu u ovom Saboru. Imaju zaštitu jer današnji dan je korak u natrag. Cijeli dan kočimo tu Vladu koja je napravila iskorak. Na koji način je ova rasprava potaknuta? Jednim političkim pamfletom koji je otrovna strelica uperena u Vladu zato jer radi. Jednim pamfletom dvije stranke SDP-a i HNS-a koji se ne ponašaju kao konstruktivna opozicija. Ja volim kad konstruktivna opozicija dahće za vratom. Ali ne volim dok Vlada stišće gas da opozicija povlači ručnu kočnicu. A danas cijeli dan povlači ručnu kočnicu i koči Vladu da ide naprijed. I to sa kakvim dokumentom? S jednim, oprostite na izrazu, pamfletom čak nije ni pamflet, jer pamflet po definiciji ima svoj sadržaj i formu, a ovaj dokument kojim se želi ostavka Vlade nema niti formu niti sadržaja. Forma mu je potpuno nepismeni tekst. Po ne znam koji puta iz Kluba zastupnika SDP-a, a svaki put kad je upereno protiv Vlade dolaze takvi nepismeni tekstovi da se čovjek mora mučiti jedan sat da shvati što je pjesnik s time htio reći. Za primjer pročitajte samo treći odlomak na prvoj stranici. Ostale stranice neću citirati jer nisu ni numerirane. Vjerojatno zato da se zametnu tragovi. U tom nepismenom, ajde budimo blaži, polupismenom pamfletu ne postoji ni sadržaj. Prije svega potpuno je jasno da s tim pamfletom cilj ne možete postići jer niste prethodno dobili većinu na svoju stranu. Dakle nema ni sadržaja jer znate da ga ne možete postići. Nema ni forme jer je forma nečitka. A kad gledate pojedine dijelove tog sadržaja onda vidite na temelju čega vi tužite tu Vladu koja krupnim koracima ide naprijed pa se nalaze ovakvi izrazi, mi smatramo da je Vlada morala, mi smatramo da je napravljeno. I onda već i trudite, idete korak ispred pravosuđa. Pa kažete, počinjen je kriminal. Nije počinjen kriminal, tek je sumnja na kriminal. Optuženi su, nisu optuženi osumnjičeni su. do optužbe je još jedan veliki korak. Pa onda dalje kažete, kreirani su javni natječaji. Ne, sumnja je da su kreirani javni natječaji. Trgovalo se informacijama. Sumnja je da se je trgovalo informacijama. Manipuliralo se cijenama na burzi, pišete u pamfletu. Ne, sumnja se da je, da su manipulirali. Ne možemo osuđivati ljude prije pravomoćne presude. Osnovna etika pravne države jest da je osumnjičenik nevin dok mu se ne dokaže. A dokazat će mu se pravomoćnom presudom. Ovdje ste govorili o potpredsjedniku Vlade i o ministrima rječnikom kao da su i oni optuženi i osuđeni. Nisu niti osumnjičeni, jer nema elemenata da budu osumnjičeni. I da nastavljam sa ovim pamfletom. Sjetite se kada se osuđuje unaprijed nevinoga, to je puno gore nego kada se ne optuži krivce. Imate ovih dana oslobađajuću presudu jednom od bivših ministara turizma, gospodina Heraka koji je 10 godina bio na bio na crnim kronikama, 10 godina. Osobno ga ne znam dakle ne govorim iz tih razloga. On ima još ne pravosudnu, ali prvostupnjenu oslobađajuću presudu. Zamislite što je taj čovjek i šta je njegova obitelj prolazila tih 10 godina. I čovjek će sutra imati vjerojatno i oslobađajuću presudu. Sjetimo se Jelene Brajše. Sjetimo se afera protiv Vukelića, protiv premijera, protiv mene. Nemojte se olako hitnuti otrovnim strelicama jer se one na izboru odbiju i vraćaju natrag onome koji ih je odaslao. Naši birači nisu slijepi ni gluhi. Ono što bi trebalo reći još o ovoj situaciji ovdje u kojoj optužujete one koji si začeprkali, te začeprkali, a vjerujem da će i duboko zakopati po kriminalu pa da će doći i do prethodnih Vlada i do prethodnih sastava Uprave Fonda i do prethodnih privatizacije. Jer ne zaboravimo, Državna revizija je rekla da je 4% privatizacija napravljeno na temelju kriminala. je kriminalnih pretvorbi. Ja se nadam da će ih ova akcija iščeprkati van. Pa čak i one u kojima je bilo nepravilnosti, a ne kriminala. I sad preostaje pitanje a zašto se baciti takvom otrovnom strelicom koja ne može pogoditi cilja, jednostavno zato jer je cilj pravedan iz politikantskih razloga jer je predizborno razdoblje, ali vjerojatno i u samoobrani. Netko je rekao da su ovdje u ovoj akciji "Maestro" i tri tenora, a vi se ne bojite za tenore, vi se bojite za svoje maestre i borite i bojite se i za svoje virtuoze, jer vi ste imali virtuoze koji su fenomenalno pjevali. Sjetite se arije koja se zvala "Pliva". Arija koja se zvala "Pliva" u kojoj ste otpjevali prodaju 25% dionica "Plive", a da to nisu ni mediji doznali, ni ovaj Sabor donio odluku, ni Vlada. Sjetite se predivne melodije 3. maj kada ste jednostavno 100 milijuna maraka vrijednosti izdvojili i maknuli ne bi li to jeftino prodali jednom od vaših vozača po moru. Sjetimo se "Excelziora" u koji je prodan za milijun maraka koji nikad nisu uplaćeni, nego je tih milijun maraka dano državi u protuusluzi jer je netko kreirao zavjese na tom hotelu za milijun maraka. Dakle, vi imate svoje melodije i svoje virtuoze koje štitite kroz ovakve pamflete, a ja vjerujem da će maestro doći i do njih, maestro mora poznavati svakog svirača pa bio on i virtuoz. Sjetite se i vašeg pjevača u Vladi koji uz to što je bio ministar, je bio i vlasnik jednog velikog trgovačkog lanca nekih igračaka, pa za vrijeme dok je pjevao u Vladi firmu je vodila njegova gospođa. Izjavio je da je gospođa puno bolji menadžer od njega jer je postigla u to vrijeme bolje rezultate od njega. Pa naravno kad joj je muž bio ministar u Vladi. No da idem prema zaključku. Vi tražite ostavku Vlade. Tražili ste ostavku i '90. kad ste izgubili izbore, tražili ste ostavku '91. kad se niste uključili u obranu srpske agresije, tražili ste ostavku i onda kad ste napustili Sabor jer smo izglasavali odcjepljenje od Jugoslavije, tražite ostavku i danas jer Vlada ide prebrzo naprijed, ne možete to pratiti. Ali naša je poruka danas kao i onda, mi ćemo preskočiti vaše balvane i voditi Hrvatsku naprijed. Hvala. Hvala lijepa. Imamo dvije replike i tri ispravka. Prvo je replika, gospodin Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Hebrang je vrlo lijepo i slikovito opisao cijelu situaciju, posebice postavljajući pitanje kakve se poruke pa je tako rekao da temeljem ovog polupismenog ili nepismenog pamfleta da se među ostalim šalju poruke kako očito bivše vlasti možda neće odgovarati, jer ova vlast koja je doprinijela da bi se ove akcije doista i provele, a doprinijela je to usvajajući i predlažući čitav niz promjena zakona i da su drugovi i drugarice iz SDP-a čuli ono što je rekao državni odvjetnik, a rekao je jasno i glasno da su stvoreni preduvjeti za ovu akciju upravo izmjenama Zakona o Državnom odvjetništvu. Onda bi jasno odali priznanje ovoj vlasti i ovom sazivu Sabora zbog toga što su se stvorili takvi preduvjeti da bi se te akcije mogle provesti. Ali izgleda da se šalju i jasne poruke kako je to prošlo svršeno vrijeme, ono što se događalo u vrijeme koalicijske vlasti SDP-a i HNS-a, pa se doista danas ponovo pokušava poslati poruka kako je u to vrijeme sve bilo sjajno jer nije bilo nikakve akcije, pa je kriminal koji se događao negdje ispod klupa i on je prošlo svršeno vrijeme i danas treba samo pričati o onom o čemu oni žele da se danas priča. Oni žele da se priča danas o efikasnosti ove vlasti, cjelokupnog državnog aparata, jer možemo reći samo da je ovaj državni aparat danas efikasan u borbi protiv korupcije i to je jedino o čemu možemo pričati. Ako želite o tome pričati. Ali vi ne želite reći ono što je istina.

Hvala lijepa. Evo štovani kolega Matušić je pogodio u pravu metu. Češe se onaj koga svrbi, a ovaj pamflet nije ništa drugo nego obično češanje i doista ih svrbi sve ovo što su napravili, treba dodati još i onaj prelijepi Mljet dolje kod vas itd., ali što bi vi kolega Matušiću napravili da ste u opoziciji, a Vlada vam postiže porast GDP-a od 7%, smanji vaš deficit, prepolovi vaš deficit državnog proračuna, plati redovito sve rate za dugove umirovljenika, da imate Vladu koja sagradi dvaput više cesta nego vi, a vama je to bio jedini projekt, a ovoj Vladi je to jedan od projekata. Pa šta bi vi drugo radili? Sjedili bi i pisali pamflete, jer nemate što drugo. Na ovakvu akciju možete ići samo reakcijom, a najbolja reakcija da se ne oznojite je uzmi olovku i piši papir, zaista trpi sve. Imamo još jednu repliku, gospodin Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Evo meni je drago gospodine Hebrang da ste spomenuli gospodina Heraka. Jasno čovjeka treba rehabilitirati ukoliko dođe do drugostepene presude. Osobno smatram isto da mu je učinjena jedna ogromna nepravda, ako ni zbog čega drugoga, a onda zbog činjenice što je ga Državno odvjetništvo držalo u pritvoru preko 20 mjeseci. To nije bilo korektno, to nije bilo pošteno, o tome sam ja govorio i 2001. na predizbornim skupovima bez obzira što gospodin Herak nije bio tada član IDS-a. Žrtve pretvorbe su svi od Istre, Rijeke, ne znam Zagreba, svakog od nas ponaosob. Još jedanput ću ponoviti ono što sam rekao. Ova zemlja nije stvorena zločinu, ali je pretvorba osmišljeni zločin. Protiv toga se naprosto treba boriti, pogotovo kriminala, bez obzira što smo svjesni činjenice, pa i zbog činjenice da je nedavno ministar Šuker potpisao onaj okvirni zajam sa Svjetskom bankom u iznosu od 150 milijuna eura ili dolara da će ta privatizacija ići Ali ne pristajem i nije potrebno hvaliti Vladu. Vlada treba odrađivati svoj posao. Tko u ovom trenutku hvali radnike "Uljanika" koji rade, vare na plus 35 dole u Puli ili u Štivama na plus 45? Tko hvali radnika "Simosa" ili ne znam onih stolica gore u "Plani"? Tko hvali kirurga u kliničkom bolničkom centru koji je danas operirao ne znam nekome srce ili nešto slično? Nitko ih ne hvali, u tome i jeste problem. Oni rade svoj posao. I Vlada i druge državne institucije isto tako trebaju raditi svoj posao. posao. Ono što je problem, ako članovi u Vladi nisu znali šta im se dešava, e onda je u tome njihova odgovornost. Ako su znali, a ništa nisu učinili, a onda Bože dragi su i oni sami odgovorni. Ako su morali ostati ne znam u fondu, da bi se slučaj istražio do kraja, ajde tu ih se može amnestirati, ali pošto od nikoga nisam čuo da su na taj način progovorili

još nekoliko riječi na temu koju ste vi potegnuli. Prvo ste rekli ne treba hvaliti Vladu. Apsolutno se slažem. Vlada radi svoj posao, ne treba ju hvaliti. Ali ju moramo braniti onda kad ju napadaju bez argumenata. Rekli ste zašto ne hvalimo varioce u brodogradilišta? Pa, ali njima nitko njihov var ne rastače nakon što ga oni spoje. Pitali ste zašto ne hvalimo kirurga? Njemu nitko nije rasporio trbuh pacijenta nakon što ga je sašio. A našoj Vladi raskidaju šavove i rasparaju trbuh pacijenta kojeg su izliječili. I zato ju moramo hvaliti da pokažemo istinu, da pokažemo da ovi pamfleti nisu točni. Što se tiče kriminala u pretvorbi i privatizaciji rekao sam državna revizija je revidirala tisuću i 600 privatizacija. Zaključak je 4% kaznenih djela i velik broj prekršaja. I sigurno da treba govoriti o tome onako kao što vi govorite. Ali ne treba reći da je privatizacija leglo kriminala i da je dala samo negativno za ovu državu. Ja vam odmah mogu nabrojiti čitav niz privatizacija pa i privatizacija ove Vlade koju su spasila poduzeća, spasila radnike. Ni jedan radnik za vrijeme ove Vlade i ovoga upravnog odbora od privatiziranih firmi nije ostao na ulici, ovaj upravni odbor na čelu sa potpredsjednikom Polančecom i Vlada na čelu sa premijerom Sanaderom itekako surađuje sa sindikatima u svakoj pretvorbi. Prema tome, nemojte generalizirati. Naravno da se iz povijesti uči. Povijest je učiteljica života. Naučili smo dosta i idemo sad biti objektivni i ne ono što smo dobro napravili negativizirati. Idemo to reći bobu bob, a popu pop, pa reći bilo je 4% kriminalizacija ali je pretvorba dala dobrih rezultata. Imamo zdravih tvrtki. Hrvatska ide naprijed. Nemojte metat balvane jer to nije potrebno. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo ispravke, gospodin Vuljanić prvi. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ma kolega Hebrang je rekao veliku količinu poluistina i neke izjave koje nisu ni na pola istinite. Primjerice Vlada sjedi na optuženičkoj klupi zato što je nešto napravila. Vlada nije na optuženičkoj klupi i Vlada nitko ne proziva zato što je nešto napravila nego zato što nije napravila ono što joj propisi i zakoni nalažu da naprave. A nije napravila vidi se i po tom što nije dala izvješće da je nešto napravila. Sve ovo što se događa u fondu i sa ovim ljudima koji su u pritvoru su naravno sumnje. Nitko nije optužen optužen još a kamoli osuđen. Konačno nismo mi tu koji ćemo ni optuživati ni osuđivati. Međutim, da se je dogodilo to da je netko dobio 800 tisuća eura to nije ni sumnja. To je činjenica. A za tu činjenicu onaj tko je morao paziti nije znao. E sad, kako to protumačiti, ne znam. I konačno jedna definitivna bezobrazna neistina kad je počeo rat mi ste nismo uključili. Pa molim vas lijepo pa šta je HDZ vodio taj rat? Ispravak netočnog navoda gospodin Kapraljević. Ispravak netočnog navoda gospođa zastupnica i potpredsjednica Vesna Pusić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Između mnogih netočnih navoda da ne upotrijebim goru riječ tri ću ovdje ispraviti. Nitko ovdje ne kritizira niti napada Vladu zato što je odobrila novce za akciju "Maestro". To je bila njezina dužnost, to je bila njezina obveza. Po vama bi dakle, netočno je da je zbog toga se kritizira Vlada i traži njezina odgovornost. Njezina odgovornost se traži zbog toga što je u akciji "Maestro" otkriveno da su za korupciju u Fondu za privatizaciju nisu znali članovi upravnog odbora, po njihovoj vlastitoj tvrdnji koji su trebali čuvati tu instituciju od korupcije. Dakle nisu obavljali svoj posao koji su trebali obavljati. Zbog toga se traži odgovornost Vlade. Drugo. Tvrdite da je ovo pamflet. Vi se možete ljutit, može vam biti neugodno to nije pamflet. To je zahtjev za izglasavanje nepovjerenja ovoj Vladi, argumentiran

Hvala lijepa. Sada će se obratiti predstavnik predlagatelja gospodin Antun Kapraljević. Izvolite!

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo, kolega Hebrang je okrenuo pilu naopako i ja priznajem da je to jako dobro napravio. Normalno mi bi trebali pljeskati Vladi evo, ja im plješćem, a reći ću vam i zašta. Ja im plješćem za ono za šta oni nisu imali pojma. Aj' mi recite gdje je tu logika. Svi do jednog su izjavili da nisu znali, nisu čuli, nisu vidjeli, radili su im iza leđa i ja bi im zbog toga trebao pljeskat. To nema veze sa da ne govorim sa čim. Međutim, vi čitavo vrijeme jednu stvar želite napravit, želite nas uvjeriti da bi Vlada trebala i oni ljudi koji su bili u tome trebali funkcionirati kao biznismeni i da bi se jedino trebali rukovoditi zakonima. Razlika između biznismena i političara je u tome što političari uz provođenje zakona i poštivanje zakona imaju i političku a i moralnu odgovornost. Mi danas ne govorimo o magli. Mi danas govorimo o političkoj odgovornosti. A i o moralnoj odgovornosti gospodine Jarnjak. Osnovno je da se mora držat zakona. A da li će biti moralan, to ostaje njemu na dušu. Prvo i osnovno pravo i pravda nisu isti, to vi jako dobro znate a ja bi volio kad bi vi shvatili da ovo danas ne onako kako je to gospodin Hebrang rekao da je ovo korak nazad i da je ovo povlačenje kočnica od oporbe, ne. Ovo danas treba biti korak naprijed. Jer bi danas trebali postaviti minimum standarda oko političke odgovornosti. I da ponovim onu priču koju pokušavate čitavo vrijeme razvodniti, o nekakvim izmišljenim stvarima koje je koje je Fond za privatizaciju trebao napraviti. Gospodo mi smo ovdje u Saboru na inicijativu HDZ-a donijeli zaključke s kojima smo obvezali Hrvatski fond za privatizaciju. Obvezali smo ih u osam točaka šta trebaju napraviti. Obvezali smo i upravni odbor i nadzorni odbor šta trebaju raditi, trebaju štititi imovinu građana Hrvatske. Na koji način su oni to štitili ako govore da ne znaju i da su im radili iza leđa? I mi govorimo ovdje o tome, o njihovom takvom ponašanju. Dokaz njihovog takvog ponašanja da danas već 7, 8 puta smo postavili pitanje da li su podnosili financijsko izvješće Upravnog odbora, Vladi i Nadzornom odboru i kakve su odluke bile. Znamo da su sve čudne odluke, govorim u navodnicima čudne odluke, donesene na tajnim sjednicama Vlade npr. Liburnija, npr. Bechtel i da ne nabrajam dalje. A ako su donesene i ovo, ako su ova financijska izvješća bila na tajnim sjednicama, pa ja pozivam gospodu koji su sjedili u upravnom odboru, koji sjede u Vladi da kažu kad je to bilo i kakve su to odluke bile donešene. Postavili ste isto tako pitanje i rekli ste stvoreni su uvjeti da bi se moglo raditi, da bi USKOK mogao raditi, da bi Državno odvjetništvo moglo raditi. Međutim znači li to da dvije godine ili sad tri godine niste htjeli dati USKOK-u i Državnom odvjetništvu da rade. Znači li to da gospodin Bajić nije imao odriješene ruke? Gospodo ponavljam vam jednu stvar. Mi možemo raspravljati o bilo čemu i iznio sam sve one nalaze Državnog ureda za reviziju i rekao koje sve nepravilnosti su bile ustanovljene u Hrvatskom fondu za privatizaciju ponavljam pitanje zašto to niste odradili jer smo mi obvezali, mi Sabor je obvezao Vladu da to ispravi, ali to je od početka gospodo, od početka, od prve privatizacije. Tamo gdje ste vi napravili zakon po kojem je krenula privatizacija, gdje ste donijeli odluku da bude 200 bogatih obitelji i gdje ste blagoslovili pljačku preko pretvorbe i privatizacije. Tamo je početak. Nismo mi izmislili 200 bogatih obitelji. Tamo je početak gospodo. Mene ne boli uopće to dokle će ova istraga otići, dapače želim da se istraži sve. Ali me zanima da sad vi shvatite da ova gospoda nisu odradila ono što smo mi rekli da moraju odraditi i zbog toga oni moraju snositi političku odgovornost. Da li su oni šta ukrali ne zanima me uopće i ne raspravljamo o tome, raspravljamo o njihovoj političkoj odgovornosti, a oni su u ovom trenutku politički odgovorni ako ni zbog čega drugog zato što ništa nisu znali, zato što ništa nisu napravili i zato što su im ovi radili iza leđa, a oni se nisu okrenuli.

Kolega Kapraljević je netočno rekao da je gospodin Hebrag okrenuo pilu naopako i netočno govorio vezano za ovaj pamflet. Dakle nije gospodin Hebrang okrenuo nego ste vi okrenuli. A kada već postavljate pitanje o financijskom izvješću Hrvatskog fonda za privatizaciju onda trebate znati da je ovaj Sabor proteklih svake godine pri usvajanju izvješća o ostvarenju proračuna usvajao i izvješće Hrvatskog fonda za privatizaciju i njegovo financijsko izvješće. Prema tome prošli tjedan ste isto tako imali točku dnevnog reda izvršenje državnog proračuna gdje ste zajedno sa tim izvršenjem proračuna usvojili i financijsko izvješće Hrvatskog fonda za privatizaciju. Ja znam da vi ne pratite sve to što se događa u Saboru pa onda možete i takve zaključke izvoditi, ali radi javnosti, nemojte obmanjivati javnost i postavljati pitanje gdje su ta izvješća. Pa ta izvješća ste imali svake godine uz točku o izvršenju državnog proračuna. Hvala. Ispravak gospodin Bošnjaković. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Uvaženi kolega Kapraljević je rekao da bi utvrđivanje političke odgovornosti i izglasavanje nepovjerenja Vladi bio zapravo korak naprijed. To je netočno. To bi zapravo bio veliki korak nazad jer moramo shvatiti dvije stvari. Ova Vlada je učinila dvije temeljne vrijednosti u cijelom ovom postupku. Prva temeljna vrijednost je što doista više niša u Hrvatskoj neće biti isto nakon ovoga. Niti će liječnici, niti će službenici, niti će suci ako im sutra netko bude nudio mito, da li će ga oni nakon ovoga uzeti. Teško da će se netko odlučiti nakon toga primiti mito. I drugo, još možda i važnije. Ovime smo dokazali da su stvoreni normativni materijalni, politički i subjektivni uvjeti da naše institucije funkcioniraju neovisno o politici. To nije stvar da ministri, da Vlada, premijer ili bilo tko treba znati za ovo nego je bitno da te institucije neovisno o bilo kome funkcioniraju i tu leži možda odgovor zbog čega nije razriješen niti "Lenac" niti možda PIK Vrbovec i sve ovo drugo o čemu moji kolege s ove strane govore. Krunoslav (HDZ)** Pa evo u nizu netočnosti ja mislim da je najveća ova. Niste dali dvije ili tri godine recimo gospodinu Bajiću da radi, da radi, a to nije točno. Gospodin Bajić je spor, ali dosljedan to se vidi i po ovoj akciji, a posebno se vidi koliko dugo mu treba da riješi slučaj gospodina Čačića i mi smo otpremili pun kombi materijala tamo i dok gospodin Bajić to pročita, dok si priredi sve skupa doći će gospodin Čačić, opjevani vaš premijer na red. Nemojte biti nestrpljivi. **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodin Kapraljević kojega usput moram reći nema više u sabornici jer ga ne interesira što se ovdje događa govori o čudnim odlukama Vlade, o gospodinu Bajiću koji nije imao potporu. Ja bih htio ovdje i mislim da to sve nije točno. Gospodin Bajić je imao potporu ove Vlade i imat će je i dalje, a moram reći radi javnosti gospodin Bajić je imenovan na svoju funkciju za vrijeme bivše Vlade i ostao je i dalje. Spomenuo je gospodin Kapraljević 200 bogatih obitelji. Mislim da je prva bogata obitelj gospodina Čačića koji je došao do imovine velike, bili su procesi protiv njega, ali su otišli u zastaru. Nitko nam nije ovdje objasnio zašto su ti procesi otišli u zastaru. Da je bilo sve po zakonu ne bi bilo zastare. U tome je poanta. U tome je istina. Gospodine potpredsjedniče, kolega Kapraljević je netočno iskazao da ova Vlada nije davala potporu ovom projektu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Naime, ona je donijela i smijenila je i donijela novi Zakon o sigurnosnim službama, izmjene i dopune Zakona o Državnom odvjetništvu, također i o USKOK-u i to u više navrata kako bi osigurala sve materijalne pretpostavke i upravo potpora i rezultat rada su i Ministarstvo unutarnjih poslova i sigurnosnih službi. Nadalje, također Državnog odvjetništva i USKOK-a i netočno da je privatizacija bila pljačka. Sporadični slučajevi kao u svakom žitu ima kukolja tako i ta privatizacija ima i nekih tamnijih točaka. Ovo je zapravo pravi put kako treba institucije sustava raditi koje su neovisne o izvršnoj vlasti i mora imati sve radne i materijalne pretpostavke kako bi se osigurala primjena zakona i propisa i stvorila sigurnost građana Republike Hrvatske. Hvala. Idemo dalje gospodin zastupnik i potpredsjednik Darko Milinović. Izvolite. **Milinović, Darko (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, potpredsjedniče Vlade, ministri u hrvatskoj Vladi, Vladi, saborski zastupnici. Ja uistinu dijelim mišljenje s onima čini mi se da je na tome najviše inzistirao uvaženi zastupnik Letica da je ovaj zahtjev oporbe ili bliže rečeno SDP-a i HNS-a za uvrštavanje ove točke dnevnog reda oporbe, još jedan politički debakl oporbe u ovom Saboru. Netko je spomenuo nema gospodina Kapraljevića, nema evo vidim i gospođe Pusić predmijeva da razmišljaju kako izaći iz ove rasprave sa što manje političke štete. Reći ću i zašto to mislim. Prije svega, procedura koja se treba provesti da bi ova točka dnevnog reda bila na sjednici ovog Sabora bila je 31 potpis. Onog trenutka kada je HSS odustao od svojih potpisa došlo je do krize reći ću to tako potpisa, pitanje hoćete li skupiti dovoljno potpisa za izglasavanje točke na dnevni red ove sjednice. Ja sam brojio. SDP ima 33 zastupnika, HNS ima 11. 33 zastupnika vaša su potpisala tu peticiju ili taj zapravo zahtjev, što znači da 25% vaših zastupnika se ne slaže da uvrstite ovu točku dnevnog reda predmijevajući da ćete doživjeti politički debakl, poraz u ovome Saboru kao što i doživljavate. To je jedna stvar. Druga stvar, isto to. To vam govorim unaprijed će se desiti na glasovanju. Nećete imati, imat ćete između 30 i 40 pa vas motiviram, pa vas motiviram, motivirajte svoje da dođu. Nećete imati više od 35 glasova koji će glasovati protiv ove Vlade. I treći politički debakl je za to jer je ova rasprava jedino u interesu predizborne kampanje koja je očito već počela u SDP-u davno prije, a u HNS-u sada se pridružuje tome. Ali postoji i kriza liderstva u oporbi kada je došlo do krize hoće li biti dovoljno potpisa ja sam htio nazvati ili nekoga u SDP-u ili nekoga u HNS-u ali nisam znao tko je lider oporbe pa nisam nazvao. Zato u športskom smislu rečeno taj vaš centar šut ide na naš volej i zabili smo još jedan pobjedonosni gol u ovome Saboru. Glumite, glumite i dozvolite i nemojte se ljutiti na ovom izrazu, glumite da ste zadovoljni uspješnošću akcije “Maestro“. Mi smo zadovoljni i prezadovoljni iz jednog razloga što određeni ljudi sjede danas u zatvoru tamo gdje im je neću presuđivati ali indicija da im je tamo i mjesto. A vi ste nezadovoljni što ta akcija nije došla do poštenih ministara, potpredsjednika Vlade i poštenih ministara u hrvatskoj Vladi. Vaš osmjeh na licu bi bio naravno puno veći da je ta akcija došla do potpredsjednika Polančeca, do ministra Šukera, do ministra Čobankovića i do ministra Kalmete. Tu je naša radost veća, znali smo i rekli smo zapravo nismo znali, ali rekli smo kada se išlo u tu akciju nije se znalo gdje će i na kojoj razini završiti ta akcija. Posebno me iznenađuje da unazad osam godina imamo suprotstavljeno mišljenje potpredsjednice Sabora gospođe Pusić i predsjednika države Stipe Mesića. Predsjednik države je rekao ne nema mjesta političkoj odgovornosti za sada, nikome, ni potpredsjedniku Vlade ni ministrima u hrvatskoj Vladi. Pustimo neka istraga napravi svoje. Prvi put oprečni stav gospođe Pusić. Mene je začudio taj oprečni stav između gospođe Pusić i Predsjednika Hrvatske države. Mi smo prije godinu dana nešto više od godinu dana raspravljali o akcijskom planu ili raspravljali o Nacionalnom programu suzbijanja korupcije u razdoblje 2006., 2007. godine i gledajte. Rekao je gospodin Kapraljević i da je bila naopako ili da su teze zamijenjene. Reći ću evo i pročitat ću nešto, citiram: “A zašto ne vjerujem baš previše u ovu strategiju. Ne vjerujem da će se ovo provoditi. Pa tko će nam vjerovati. Pa koja vjerodostojnost. Tko je završio, slušajte ovo, tko je od njih završio u zatvoru. Tko je procesuiran i jesmo primjerom prikazali onu stranu dobro poznatu batina je izrasla u raju, jer da smo bilo kome, bilo kakvu sankciju napravili stavili bi na stup srama. To je najbolje javno djelovanje.", završen citat. To je govorio potpisnik onaj koji sad traži ostavku ove Vlade, gospodin Kapraljević. Čemu ta zamjena teza i čemu ta pila naopako? Ja sam i sada kada je akcijski plan počeo djelovati e sada se traži politička odgovornost u cjelini hrvatske Vlade. Ja sam ponosan na nekoliko stvari. Ponosan sam na ono što je danas rekao premijer da mnogi, ne mnogi, hvala Bogu, lapsuz, ne mnogi ali neki drhte nakon ove maestralne akcije "Maestral". Ja sam ponosan da godinu dana ta akcija nije izašla u javnost. Ja sam ponosan što su možda i prijatelji gospodin Karamarko kao ravnatelj tajnih službi i ravnatelj policije. Jer bez toga, bez takve suradnje ovoga ne bi, do ovoga ne bi moglo doći. Ja sam ponosan kada vidim predsjednika Sabora, premijera hrvatske Vlade i predsjednika države da jedan drugome daju suport zato da bi Hrvatska država u pravom smislu te riječi, pravna država mogla djelovati. I ja znam da je pristojno, da ja i da nalažu načela ponašanja u ovom Saboru da se obraćamo sa Vi jednima drugima, jedni drugima. Ali da naglasim svoj ponos da ta akcija nije uhvatila uhvatila kako neki kažu prste u pekmezu, i zato ću mu reći: "Damire, ponosan što si potpredsjednik hrvatske Vlade. Ponosan sam.", mi smo i van ove sabornice prijatelji, ponosan sam što imam takvog prijatelja u hrvatskoj Vladi koji nije umočio prste, a to je dokazala akcija "Maestro". Jednako tako sam ponosan na Peru Peru Čobankovića, na Božidara Kalmetu i na Ivana Šukera. Ponosan sam što sam zajedno s vama u najvećoj stranci u Hrvatskoj sviđalo se to nekome ili ne. I ponosan sam nadam se da dijelim mišljenje i ovih ljudi iza nas. Živjeli. Odustajem./ … Tko odustaje? Najprije gospodin Kapraljević traži ispravak netočnog navoda. Znači to se briše. Gospođa onda Vesna Pusić. Izvolite, ispravak. **Pusić, Vesna (HNS)** Zahvaljujem. Drago mi je da ste kolega Milinović vi tako ponosni. Međutim nemate baš puno razloga. Pogrešno ste rekli da bi nama bilo drago da se pokazalo da su ministri umočili u ovom slučaju

da je ova akcija "Maestro" pokazala da članovi Upravnog odbora koji su ujedno i ministri nisu odgovorni. Ali obrnuto, pokazala je da kad su oni bili odgovorni za taj posao … /Govornica vam je ispravak netočnog navoda. I drugi ispravak netočnog navoda nije predsjednik države mjesto kojemu članovi Vlade, na kojemu članovi Vlade polažu račun za svoj rad. To je Parlament, Sabor. Imamo i dvije replike. Prva je gospodin Branimir Pasecky. Izvolite. **Pasecky, Branimir (HDZ)** Gospodine predsjedniče, ja mislim, vama repliciram, mislim da smo naivno uletili u raspravu o političkoj odgovornosti. Ja političku odgovornost imam samo prema svojoj stranci i ona me morati pozivati na odgovornost ako sam učinio nešto pogrešno, ono što moja stranka ne odobrava. Jer politička odgovornost je produkt komunističke komunističke vlasti koja je u onim trenucima kada su ljudi progledavali i kada su učinili poteze suprotne od doktrine tadašnje tadašnje vlasti pozivani na političku odgovornost. Ja mogu prihvatiti samo odgovornost ako smo pogriješili što smo pokrenuli kaznu, istraživanje u pitanju ovih problema koji su se stvorili u, koji su došli u zatvor. Prema tome ne može mene pozivati nikakva gospođa Pusić ili Partija na političku odgovornost nego samo moja stranka. A vi nas možete pozivati samo na odgovornost ako smo učinili nešto suprotno interesima države. A ovo nije to.

moram danas reći kako mi nismo niti dobili prijedlog za potpisivanje o nepovjerenju Vlade kao klub HSS-a. Međutim sada nakon ovoga dana zapravo mislimo da je najkvalitetnija odluka što smo izabrali jednu potpuno treću opciju, da imamo svoje prijedloge. Jer rasprava će biti jalova. Već do sada je to pokazalo kako se vodi. I što je najgore ova rasprava neće dati nikakav rezultat. U Fondu će se i dalje događati zapravo ništa. Ali nas smeta što u Saboru ne raspravljamo o onome što se od nas očekuje. A mi smo upravo u klubu HSS-a predložili zaključke. Pa bilo bi dobro da i HDZ i HNS i ostali se očituju o tome. Jer mi tražimo od Vlade Republike Hrvatske da ukine Fond za privatizaciju. Mi tražimo da se osnuje Agencija koja bi upravljala državnom imovinom odnosno koja bi imala i Odjel za privatizaciju. Mi tražimo Prijedlog Zakona o privatizaciji da se uputi ovdje u Sabor. Mi tražimo Prijedlog Zakona o korupciji. Mi tražimo Prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Tražimo povlačenje svih državnih dužnosnika iz upravnih i nadzornih odbora poduzeća i ustanova. I ono što je najvažnije tražimo zaustavljanje svake daljnje privatizacije prije nego se ovi zaključci realiziraju. E bilo bi dobro da malo i o tome raspravljamo. Vjerojatno javnost i to očekuje od nas. gledajte, ja razumijem, ja razumijem i vašu borbu za liderstvo u oporbi. Nije bila moja nakana vas izostaviti iz oporbe. U mom srcu vi ste oporba. U mom srcu HSP nije oporba. U mom srcu i neki od vas nije oporba. Dakle ako sam vas uvrijedio s time ili ne znam što vas nisam svrstao u oporbu ja vas smatram za oporbu i ponudio sam se u onom trenutku kada je došlo u pitanje potpisi za uvrštavanje ove točne dnevnog reda da ja potpišem jer smatram da je to, rekao sam, još jednom ponovit ću u sportskom smislu nabačena lopta nama na volej. I gospođo potpredsjednice, moram iskoristiti ovu odgovor na repliku, nisam ja rekao da su ministri u hrvatskoj Vladi odgovorni predsjedniku Mesiću. Govorio sam samo o suprotstavljenom mišljenju prvi put čujno u javnosti vas i predsjednika Mesića. Nisam drugo govorio. Hvala lijepa. U ime predlagatelja gospodin zastupnik Antun Kapraljević. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Milinović što ste me citirali i što sam iza svake riječi koju sam tada rekao stojim i danas. Tada sam rekao da ne vjerujem da će Nacionalni program za suzbijanje korupcije početi funkcionirati i da će se početi provoditi onako kako je to navedeno i dan danas mogu vam reći od 176 mjera kojih je do sada trebalo provesti provedeno je 36 i dan danas stojim iza toga da neće profunkcionirati. A jedan od dokaza u Nacionalnom programu suzbijanja korupcije Vlada je Hrvatski fond za privatizaciju odredila kao nositelja mjera u borbi protiv korupcije, a sad ispada da je to leglo korupcije, a trebali su biti nositelj mjera u borbi protiv korupcije. A pošto sam onda sigurno bio puno žešći u svojoj raspravi nego danas jer sam govorio u svoje osobno ime i sad ću nastaviti u istom stilu. Bio bih sretan da sve one afere koje sam spomenuo tada da su završene, a spominjao sam "Behtel", "Imostroj", "Liburniju" i tad više ništa. U međuvremenu su došle i nove. Došli su satovi od premijera, došao je gospodin Kalmeta i njegov vozač, došao je HAC i zapošljavanje u HAC-u, došao je Hrvatski fond za privatizaciju, "sunčani Hvar", prilazna cesta Zadru, Srebreno i "Pliva". Kažete da nema veze, vjerojatno ćete reći "Pliva" s tim nema veze. Ima gospodo. Tamo su bila tri tenora. Tenori su bili dr. Ivo Sanader, Miomir Žužul i Željko Ćović. Ta pjesma je koštala po procjenama ekonomskih stručnjaka 62 milijuna dolara jer je 112 milijuna dolara plaćen trošak preuzimanja "Plive" od strane …/Govornik Što se tiče "Liburnije", tu raspravu smo otvorili ovdje u Saboru, ja prvi kad sam postavio pitanje zašto "Liburnije" nema na popisu poduzeća od posebnog državnog interesa. Tada je gospodin premijer, to sam postavio pitanje kad smo donosili popis od posebnog državnog interesa poduzeća, a kad sam postavio pitanje premijeru nije li namjerno izostavljena "Liburnija" sa tog popisa da bi se gospodinu Ostoji poklonilo milijardu i 200 milijuna kuna, tada mi je rečeno da sam i ja sudjelovao u svemu tome. Tada sam postavio ono retoričko pitanje nije li zbog pretvorbe i privatizacije HDZ trebalo proglasiti zločinačkom organizacijom. A sad gospodo ovo su novine tko je donirao HDZ. Piše lijepo ELC i Ostoja donirali 500 tisuća kuna HDZ-u. Znamo kako ste ih vraćali. Vraćali ste ih na ovaj način. Ostoji i ELC-u 43 hotela, 9 kampova i 9 naselja. Kad se digla velika buka, kad su novinari nešto prokužili, kad je IDS skočio, onda se išlo u drugačije rješenje. To rješenje sad trenutno kakvo je će bez obzira na sve hrvatske građane koštati najmanje 700 milijuna kuna, a ja sam očekivao umjesto da nekom poklanjate to da ćete napraviti ovo što vi sad pričate nekakvog maestra još davno prije i to sam i tražio od premijera ovdje u Saboru, na početku mandata da će se formirati nekakav maestro ili ćete ga nazvati bilo kako "Pedro" i da ćete odraditi akciju i provjeriti na koji način su PIF-ovi došli do imovine. nalaz državne revizije lijepo piše kako je išla ta privatizacija i za koje novce su oni došli do imovine da bi im na kraju hrvatska država bila dužna sad 700 milijuna, oni su tražili milijardu i 200. Gospodo, ispričat ću vam, nemam sad vremena, ali ispričat ću vam cijelu priču o PIF-ovima, za koje novce i kako se torbarilo i kako se one jadne izbjeglice i one jadne ljude koji su bili protjerani, kako im se otimala njihova imovina se ne čuje./… Ja govorim o izbjeglicama koji su dobili 90.

Uvaženi zastupniče Mlinarić, ja vas molim da sjednete i da dopustite predlagatelju, uvaženom zastupniku Kapraljeviću da završi svoju raspravu. Izvolite. **Kapraljević, Antun (HNS)** 215 tisuća ljudi prognanika i stradalnika Domovinskog rata u, dobilo vaučere s kojima je trebalo ostvariti svoje pravo. A znate tko su bili prognanici. Je li znate?

Oni su dobili šest i pol milijardi kuna vaučera. Za to su dobili, to je bilo 12 milijardi i 500 milijuna kuna imovine. A znate koliko su na kraju dobivali? Po kunu za te svoje vaučere. Po kunu. Neki kunu, neki sto kuna i To sam očekivao da ćete ispitat i da ćete tamo napraviti Maestra Pedra ili ne znam šta. I da ćete poništit ono što ste poklonili gospodinu Ostoji. A poklonili ste dokaz je ovo i zašto? Zato što vam je donirao 500 kuna u kampanji. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Matušić. niti počela niti je imala sudionike koje ste vi nabrojali u liku gospodina Sanadera, Žužula i Čovića. Afera "Pliva" je počela onda kad se nezakonito prodao kontrolni paket od 25% dionica. Što je vaša vlast napravila. Druga stvar, …/Govornik se ne razumije./… fond nije financirao samo HDZ i to se zna točno koje sve stranke financirao. I treća stvar, postavit ću i ja jedno retoričko pitanje. Nakon dokazanog sukoba interesa

ispravka netočnog navoda. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi Poštovani gospodine potpredsjedniče! Ispravio bi netočan navod da je ova Vlada pogodovala PIF-ovima i želio bih reći gospodinu Kapraljeviću kad već maše novinama, da bi ja onda isto tako iskoristio te novinske natpise članovima, članovima HNS-a gospodinu Zvonku Spudiću, pa gospodinu Dubravku Belanu, pa gospodinu Đuri Rusiću. To su sve vaši lokalni dužnosnici koji su ili krali jahte ili švercali cigarete, pa ne vidim da podnosite zbog toga političku odgovornost niti vi niti gospođa predsjednica vaše stranke. Povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Pecek. Poštovani gospodine potpredsjedniče! Pa ja vas molim da vodite sjednicu kao što bi to trebalo da ispravke netočnih navoda teku u vremenu koje je predviđeno za to i da opomenete one koji govore izvan konteksta i ništa ne ispravljaju. Ako sam ja dobro shvatio gospodina Matušića on je rekao da su neki vijećnici HSS-a ili je to lapsus ili je to bio lapsus, tako da, ali ja bi… **Milinović, Darko (HDZ)** HNS-a. Ali, pa ne mogu ja ovdje arbitrirati je li navod točan pa je li suprotan netočan.

Ja još jednom stvarno pozivam da se pod institutom ispravka netočnog navoda ne raspravlja. Ja to neću dozvoliti. Idemo dalje. Riječ ima uvaženi zastupnik Zdenko Antešić. Gospodine potpredsjedniče, gospodo iz Vlade, kolegice i kolege! Eto gledam ove karikature i mogu reći sljedeće. Groteskno mi izgledaju upravo ove karikature koje se nalaze ispred zastupnika HDZ-a a također mi groteskno izgledaju i karikature koje se nalaze na mjestima gdje inače sjede uvaženi zastupnici HDZ-a. One izgledaju groteskno naročito hrvatskim građanima koji su ostali bez svojih radnih mjesta dok su neki iz HDZ-a kupovali i po 20.-tak tvornica, opljačkali ih i uništili. Također karikature groteskno izgledaju umirovljenicima koji su pokradeni i dovedeni na rub egzistencije da bi im se sada vraćale mrvice. Također naročito groteskno izgledaju hrvatskim braniteljima koji su ratovali i svojim životima stvarali Hrvatsku Državu dok su vaši puleni kupovali nekretnine tvrtke, dragulje, a povratkom sa ratišta ti branitelji su otišli na ulicu. Također groteskno izgledaju radnicima koji su tom politikom pretvoreni u obespravljenu i osiromašenu masu i potjerani na ulicu. I na kraju, groteskno naročito izgledaju svim pristojnim građanima ove zemlje kojima je već dosta da vlast koja kako je rekla gospođa Pusić drži stražu dok se u fondu provodi neviđena korupcija i pljačka a da ista ta vlast istovremeno lamentira o lopovima i korupciji. Stvarno ste prevršili svaku mjeru dobroga ukusa. Pa ne mislite valjda da su hrvatski građani slijepi i kraj zdravih očiju. Hvala. Pa gospodine potpredsjedniče, apsolutno je netočan navod gospodina zastupnika koji je ustvrdio da ove parole izgledaju groteskno. One su prikaz stvarnoga stanja da SDP i HNS nosi vreću iz državne blagajne, jer pod parolom radom i poštenjem koji ste proklamirali u svojoj vlasti stvarno niste pokazali da ste pošteno i časno obnašali svoju dužnost, kao što govore i akti koje niste sproveli i prijave koje nije ni Državno odvjetništvo ni "vaš USKOK" odradio u vrijeme vašeg mandata iz 2002. godine, reći ću i precizno datum a to je 11. veljače 2002. Recite mi o kakvom vi grotesknom nastupu i ovim parolama govorite koje jasno govore da čija kuća gori da taj dreku i obori. **Milinović, Darko (HDZ)** Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Mlinarić. Nije groteskno poštovani zastupniče da kad govorite da su čuvali stražu članovi Vlade dok su u fondu krali. Groteskno je to da su vaši čuvali stražu i potpredsjednik Vlade i ministar Čačić dok su oni krali, a kad su naši čuvali stražu bili su uhvaćeni i sada su u zatvoru. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Miroslav Korenika. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Riječ ima ministrica Ana Lovrin u ime Vlade. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Pa evo danas se cijeli dan ovdje u ovom Hrvatskom saboru prigovara Vladi i kudi ju se zato što nije znala ministri i premijer nešto što ona po zakonu nije niti smjela znati, a kada to govorim govorim o tome da nije znala za pojedinu konkretnu akciju u kojoj je u tijeku provođenje posebnih izvidnih mjera, praćenja, prisluškivanja, prikrivenih istražitelja za koje mogu znati samo oni koji operativno na tome rade, a za sve druge građane Republike Hrvatske i šire one moraju ostati tajnima tajnima do završetka akcije pa tako i za ministre i za premijera i za Predsjednika države. I upravo zbog toga jer je tome tako i jer je to ova Vlada osigurala je ova akcija u ovoj fazi postupka završena uspješno. Naravno ova je Vlada, to je isto tako i događat će se i nemojte nas pitati zašto mi, ja kao ministrica pravosuđa ili neki drugi ministar ili premijer neznamo šta se događa u istrazi za koju Državno odvjetništvo upravo u interesu te iste istrage zatraži da istraga bude tajna i kada ona obvezuje sve sudionike postupka. Ova je Vlada znala ono što po zakonu treba znati, a to je da predloži ovom Hrvatskom saboru, a na sreću Hrvatski sabor je i donio te zakone, one zakone koji su osigurali zakonodavni okvir i da ojača institucije materijalno i kadrovski da bi one neovisno od politike mogle odraditi svoj posao. Sigurno ova je Vlada znala i donijeti antikorupcijski program sa točno utvrđenim akcijskim planovima i rokovima i ja neznam gospodin zastupnik Kapraljević kako broji programe i kako ih računa izvršenim, ali ono što sigurno znam da svi rokovi iz ovoga programa su poštivani, a to provjerava i Nacionalno vijeće za praćenje provedbe korupcije. Svi rokovi su poštivani osim dva zakona za koje je u suradnji s Europskom komisijom zbog opsežnosti i ozbiljnosti posla, a to je Zakon o koncesijama i Zakon o javnoj nabavi koji je upravo sada upućen u saborsku proceduru i odgođen u terminu i roku. Ja sam sigurna da bi gospodin zastupnik Stazić da je Vlada slučajno znala ili da su ministri znali sa istom količinom sarkazma i ironije, a govori na taj način i o onim stvarima koje zaslužuju puni pijetet, sa istom količinom sarkazma govorio da zato što je Vlada znala je ova istraga i završila na razini na kojoj je završila. Tu smo još čuli da zašto ova Vlada je sada dopustila institucijama da djeluju pod navodnike "dopustila" a da je dvije-tri godine nije dala Državnom odvjetništvu i USKOK-u da radi. Ne, mi smo dvije godine pripremali ove institucije i stvarali zakone da bi one mogle uspješno raditi. Četiri godine prethodne Vlade taj zakonski okvir i ta materijalna i institucionalna podrška Gdje to vidimo? Vidimo iz izvješća revizije koje je utvrđeno gdje je utvrđeno da je nepravilnosti u pretvorbi bilo, utvrđene su i sumnje na kaznena djela, ali od tih sumnji je završilo gotovo zanemariv broj je završio optužnicama i osuđujućim presudama. Zašto? Ne zato što što Državno odvjetništvo ne bi htjelo, ne zato što suci ne bi sudili po zakonu i što bi nekoga ekskulpirali već upravo zato što ovi postupci nisu imali adekvatne zakonodavno pravne okvire i institucije da taj postupak provedu uspješno upravo u njegovoj predistražnoj fazi gdje se onda i osiguravaju kvalitetni dokazi, jer mi ne možemo biti policijska država temelj je svake demokracije da nitko nije kriv dok mu se to pravomoćnom presudom ne dokaže, a za to su potrebni itekako kvalitetni dokazi. Kaže se ovdje već unaprijed neki zastupnici govore vrlo sigurno da će se i dalje u fondu ovako raditi, da se ništa iz ovog neće dogoditi i zato ja smatram da svi mi zajedno bi trebali postići konsenzus o sljedećem. Da su državne institucije u ovom dijelu obavile uspješan posao i zato ih treba pohvaliti, ali jednako tako da ih trebamo pustiti da u miru i dalje rade ovaj posao jer postupak itekako ni blizu nije dovršen, on očekuje još dovoljno dokaza za podizanje optužnice i dovoljno kvalitetnih dokaza za pravomoćnu presudu. A što je rezultat rada ove Vlade koja je stvorila zakonodavno pravni okvir i institucije? Je 120%-tno povećanje presuđenja, osuđujućih presuda za koruptivna kaznena djela u 2006. godini u odnosu na 2005. godinu. I još na kraju bilo je tu ironične primjedbe da je i Fond za privatizaciju jedan od nositelja antikoruptivnog programa. programa. Točno. Imao je svoje zadaće po tom programu i svoje zadaće u tom dijelu koliko ih je imao, a to je da izradi plan privatizacije i da podnosi izvješća o stanju privatizacijskom, je taj fond i učinio. Podnio je plan privatizacije, dao je izvješća u odnosu na neke subjekte i da se vode kriminalističke istrage i provodi postupak, ali iz toga se nisu mogla naslutiti niti otkriti kaznena djela. Upravo zato postoje posebne izvidne mjere, upravo zato je ova Vlada postigla da USKOK, Državno odvjetništvo, policija i sigurnosne službe djeluju zajedno a ne konkurentski i upravo je to uspješan završetak ove akcije.

Dakle, ne traži se odgovornost Vlade zato što nije znala za akciju “Maestro“ nego se traži odgovornost Vlade zato što nije znala da u Hrvatskom fondu za privatizaciju kradu. I drugo, ministrica Lovrin je rekla da je Vlada znala ono što po zakonu treba znati. Nije, nije znala ono što piše u Zakonu o Hrvatskom fondu za privatizaciju po kojem je definirano što upravni odbor treba znati raditi, a to sami članovi Upravnog odbora su rekli da nisu znali. **Milinović, Darko (HDZ)** Ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Naprosto je netočno što je ustvrdila gospođa ministrica da je ova vlast stvorila sve zakonodavne okvire za rad USKOK-a. Za vrijeme koalicijske vlasti donesen je Zakon o sprječavanju

uključio./… koji je ukinut za vrijeme ove vlasti, Zakon o zaštiti svjedoka. Izmijenjen je Zakon o kaznenom postupku …/Govornik Osnovan je Ured za sprječavanje pranja novca. Zakon o suzbijanju korupcija organiziranog kriminaliteta, USKOK je formiran 2001. Ratificirana je kazneno-pravna konvencija uz dodatni protokol. Tako isto i građansko pravna konvencija, ratificirana Europska konvencija o suzbijanju terorizma

strane, ne razumije se./… Pa govorili ste, ali ne možete više govoriti. Nije. Govorili ste. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Kapraljević. Molim članove Vlade da malo budu tiši. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo ispravio bih netočan navod ministrice kad je rekla da je dvije i pol godine im trebalo da stvore zakonski okvir da bi se nešto moglo napraviti. Hoćete reći da ste retrogradno proglasili nešto kaznenim djelima. Kazneno djelo je kazneno djelo ili bilo prije ili bilo sad. Druga stvar. Meni to više sliči da ste omogućili za ove dvije i pol godine svojim jastrebovima da još malo uzmu. Ispravljam vaš navod kad ste rekli da članovi Vlade nisu trebali znati za kriminal jer je to kao bila tajna akcija. Želim vas ponovno podsjetiti da je upravo pet članova Vlade, pet ministara tri i pol godine participiralo, bili članovi Upravnog odbora onog koje je zaduženo za to da gleda, radi i prati i upravlja tim fondom. Prema tome, oprostite potpuno ste pogriješili. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvažena zastupnica Jagoda Martić. Hvala gospodine potpredsjedniče, članovi Vlade, kolegice i kolege. Evo mogli smo danas u ovoj raspravi čuti od nekih kolega iz HDZ-a koji kažu da zapravo privatizacija i nije bila tako loša. Ima nekoliko tamnih primjera. Međutim, na žalost bez obzira svidjelo se to nekome ili ne ja smatram da je privatizacija na hrvatski način postala sinonim za lopovluk ili barem za jedan od brojnih sumnjivih radnji koje su se poduzimale u pretvaranju društvenog vlasništva u vlasništvo jednog ili nekolicine ljudi. Oni koji su te vrijednosti uz vlastita odricanja stvarali godinama preko noći su osiromašili. Većina njih je na žalost ostala i bez svojih radnih mjesta, a pojedinci su se isto tako preko noći postali novopečeni bogataši. Čitav proces privatizacije nije ništa drugo nego niz golemih pljački od kojih su se na žalost, od kojih se na žalost ova država i njeni građani neće oporaviti desetljećima. U javnosti su sada nakon uhićenja potpredsjednika Fonda za privatizaciju i njihovih partnera na vidjelo počeli izlaziti detalji nezakonitih radnji koje su se provodile u Hrvatskom fondu za privatizaciju. Nekretnine u vlasništvu države procjenjivale su se na način i po uvjetima koje su tražili pojedini investitori, a zatim su davane po nižoj cijeni. Nadalje, prodavana su poduzeća po nižim cijenama u skladu sa željama određenih investitora. Kreirani su i objavljivani javni natječaji. Trgovalo se povjerljivim informacijama, te manipuliralo i cijenama dionica na burzi na čemu se iznimno unosno zarađivalo. Zarađivalo se tako dobro da je jedan od aktera cijele afere tijekom predistražnih radnji snimljeno je kako je prijateljici govorio da ni sam ne zna koliko je zaradio. Akcija “Maestro“ je veliki uspjeh Državnog odvjetništva, USKOK-a i policije i tu nema ništa sporno. I na tome im apsolutno treba čestitati. Zanimljivo je da je u cijeloj akciji “Maestro“ glavni državni odvjetnik Bajić u javnosti progovorio samo jednom i to kada je zajedno sa šefom USKOK-a Cvitanom i ravnateljem policije Marijom Benkom održao konferenciju za novinare na kojoj su obznanili da su zbog korupcije uhićena tri potpredsjednika fonda. Nakon toga, o akciji “Maestro“ oglasio se odmah premijer Sanader pokušavajući sve zasluge za ovu akciju pripisati sebi i svojoj Vladi i onda je ostao silno začuđen kada je izostao pljesak koji je on očito očekivao i to ne samo pljesak od strane opozicije, nego i pljesak hrvatske javnosti. Još više se začudio kada je opozicija zatražila podnošenje političke odgovornosti pojedinih ministara koji sjede u Upravnom odboru fonda. Pokušat ću objasniti zbog čega je izostao očekivani aplauz i zbog čega se traži politička odgovornost. Premijer Sanader i pojedini ministri stalno ponavljaju da od “Maestra“ ne bi bilo ništa da ova Vlada nije osigurala materijalne i zakonske preduvjete bez kojih Državno odvjetništvo i USKOK ne bi mogli napraviti ono što su napravili. A evo kako je to u stvarnosti izgledalo. To što se Vlada hvali da bez 6 milijuna kuna koje su dali USKOK-u iz izvan proračunskih sredstava od "Maestra" ne bi bilo ništa zapravo otkriva da USKOK uopće nema novca za ovakve velike akcije. A podsjetila bih vas da je Nacionalni program za borbu protiv korupcije ovaj Sabor usvojio u ožujku prošle godine i onda se očito na njega zaboravilo, jer kako objasniti činjenicu da je u proračunu za ovo godinu za USKOK izdvojeno manje novca nego onda kada je bio osnovan, a usput budi rečeno osnovala ga je bivša koalicijska Vlada. A što se tiče zakonskih pretpostavki podsjetila bih nas da je Kazneni zakon zadnji put mijenjan u lipnju prošle godine. Znači 3 mjeseca nakon što je usvojen Nacionalni program za borbu protiv korupcije. I tada je HDZ-ova većina u Saboru odbila amandman kolege Josipovića, a usvajanje toga amandmana omogućilo bi da se osuđenima za koruptivna djela može oduzeti imovina, odnosno da moraju dokazati način stjecanja te imovine. Da je taj amandman prihvaćen sada bi u ovom konkretnom predmetu bez problema po njegovom okončanju korumpiranim potpredsjednicima Fonda mogla biti oduzeta imovina. Sve to jasno govori kakva je ta toliko isticana politička volja ove Vlade. I onda se premijer čudi kako to da je izostao aplauz. Pa zbog toga što građani ne vjeruju ovoj Vladi. A ne vjeruju zbog toga što na svojim leđima najbolje osjećaju u kakvom korumpiranom društvu žive. Živimo u društvu u kojem je sve na prodaju i sve ima svoju cijenu. Pa se tako zna kolika je tarifa za dobivanje npr. invalidske mirovine, za dobivanje mjesta u bolnici, za dobivanje radnog mjesta, za upisa na pojedine fakultete itd. da ne nabrajam. Građani ne vjeruju ovoj Vladi jer je za vrijeme cijelog mandata prate razne afere, neću ih sad nabrajati, o tome smo danas dosta čuli i govorili. I kako će onda građani vjerovati da se Vlada misli ozbiljno obračunati sa korupcijom pola godine prije izbora. I još nekoliko riječi o političkoj odgovornosti. Sva tri osumnjičena potpredsjednika Fonda postavljena su na tu dužnost u mandatu ove Vlade. Prema tome oni su kadrovi HDZ-a, kao što je i predsjednik Fonda HDZ-ov kadar. I ono što je najvažnije u Upravnom odboru Fonda sjede 4 člana Vlade. Podsjetila bih nas da je člankom 6. Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju jasno rečeno da fondom upravlja Upravni odbor od 5 članova koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Znači Upravni odbor upravlja Fondom za privatizaciju. Članovi Vlade koji sjede u Upravnom odboru Fonda tu su imenovani sa zadatkom da upravljaju državnom imovinom i da čuvaju tu imovinu. I onda kažu da nemaju pojma što se u Fondu dešavalo za vrijeme njihova mandata i da oni ne snose nikakvu odgovornost. A za vrijeme njihova mandata desilo se to da su milijun eura mita u nekoliko mjeseci primila 3 potpredsjednika Fonda i onda premijer i njegovi ministri kažu da oni ne snose nikakvu odgovornost. Spomenula bih još nešto preko čega se ne opravdano olako prešlo. Glavni državni odvjetnik Mladen Bajić rekao je da je cijela akcija morala biti naprasno završena jer je jedan od aktera, preciznije gospodin Matanović otkrio da ga se prisluškuje. Zanimljivo je što nitko od strane policije, tužiteljstva, pa ni od strane Vlade koja najviše priča o cijelom ovom slučaju ne postavlja pitanje tko je prokazao cijelu akciju. Jer ako je to točno da je za najveću antikorupcijsku akciju znao samo najuži krug ljudi onda je jedino objašnjenje da je to učinio netko od njih. A to s druge strane znači zapravo upućuje na zaključak da je sustav koji se mora boriti protiv korupcije i sam u jednom svom dijelu korumpiran. I to je problem preko kojeg se ne bi trebalo tako olako preći. I na kraju se moramo još jednom zapitati što je to što se još mora dogoditi da Vlada ili barem netko od ministara ove Vlade politički odgovaraju. 4, odnosno bolje rečeno 3 i pol godine mandata ove Vlade nižu se afere i svaki put se iz tih afera iziđe izvrtanjem teza po principu možda smo mi krivi, ali su krivi i drugi. A najomiljenija teza ove Vlade da je za sve kriva bivša Vlada. I zbog toga je Sanaderov tim amnestiran od bilo kakve odgovornosti. Znači pokušava se poslati teza, odnosno poslati poruka javnosti svi smo mi isti. Vlada koja se za svoje grijehe i propuste vadi na druge nije odgovorna Vlada. I krajnje je vrijeme da premijer Sanader shvati što je to politička odgovornost i da se u skladu sa tom odgovornošću i on i njegovi ministri počnu ponašati. Ali nažalost na temelju svega onoga što smo danas ovdje imali prilike čuti i vidjeti čini mi se da ipak previše tražimo od ove Vlade. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Predstavnici Vlade i kolegice Naime raspravljamo o odgovornosti Vlade Republike Hrvatske u smislu članka 114. Ustava Republike Hrvatske. Dakle ne o kaznenoj, ne o materijalnoj nego o, ja ću to prevesti, o radnoj odgovornosti Vlade i ministara. A kad o tome razgovaramo onda moramo reći zašto se pojavila potreba o tome razgovarati. Pa zato što je, nadam se među nama danas nije spora, nema spora oko toga zato što je utvrđeno da je u jednom državnom tijelu za koje je odgovorna Vlada Republike Hrvatske i u kojem tijelu upravu vode ministri te Vlade bila korupcija, utvrđena korupcija. Utvrđena korupcija. I nema govora o nikakvoj kaznenoj odgovornosti za sada ministara niti je to u djelokrugu Sabora. To je u djelokrugu autonomnih tijela. Međutim, pošto Vlada odbija pred Saborom prihvatiti odgovornost za korupciju u Hrvatskom fondu za privatizaciju, odbija i to an blok to može učiniti pred Hrvatskom saborom jer ima većinu i to nije sporno. Ali neće moći otkloniti odgovornost pred hrvatskim građanima ni za korupciju u Hrvatskom Hrvatskom fondu za privatizaciju niti za druge afere od Brodosplita, Sunčanog Hvara, Liburnija Rivijera hotela, Kamen-Ingrada pa neće moći otkloniti ni sumnju ni odgovornost zašto su ceste skuplje od projektiranih cijena? Hrvatska auto-cesta Zagreb-Rijeka 40 milijuna EUR-a. I možemo mi sad preko toga povlačiti crnom bojom, ali građanima ne možemo zamagliti stvar. Nažalost po mojem mišljenju akcija "Maestro" u interpretaciji hrvatske Vlade i premijera, predsjednika hrvatske Vlade je prestala za hrvatske birače u izbornoj godini. Zašto ja mislim tako? Zato što masu izjava vladinih funkcionera i dužnosnika se međusobno potiru. Jedanput neki nisu znali, drugi put nitko nije znao, a onda neki kažu da su saznali kad je akcija završena, a drugi kažu još akcija nije završena. Da će još mnogi upasti u mrežu i to, prema, ako mogu citirati slobodno predsjednika Hrvatskog sabora: "Bit će ogromna lovina i bit će uhapšenih još". … /Upadica: Eto vidite dakle akcija još nije završena prema, prema stajalištu predsjednika Hrvatskog sabora, člana tog

Pa ja ne znam tko koga tu zavejava, rekli bi obični ljudi, voza. Voza. Dobro. ako zakon koji je na snazi i Ustav koji je na snazi kaže da Vlada u cjelini odgovara za svoje odluke i za svoje ne odluke, ne … /Govornik se ne razumije./ … a ministri pojedinačno za svoj djelokrug rada, za resor onda nikako ne može biti logično da ministar resorni ne zna za tako važnu akciju, pogotovo ministar unutarnjih poslova koji je budimo iskreni i koordinator tajnih ili sigurnosnih službi. Koordinator sigurnosnih službi ne zna za tako važnu akciju u društvu. A istodobno premijer kaže da ne vjeruje svojim ministrima nego vjeruje institucijama. A u njegovoj instituciji se dogodio kriminal i korupcija kojoj on vjeruje i ne podnosi nikakvu odgovornost pred Hrvatski sabor, a budimo iskreni mi smo propustili dva puta pozvati Vladu da se drži Ustava. Sad ću vam reći. Kad je u interesu premijera Sanadera, kad je vlastiti interes u pitanju ili uski stranački interes u pitanju onda uz pomoć Hrvatskog sabora premijer bez pitanja smjeni ministricu pravosuđa nego samo obavijesti ovaj Sabor. Samo obavijesti Sabor zato što se za, ili kako, kako je tada obrazložio previše, previše je bila povezana sa javnošću. Ili samostalno sa javnošću, samostalno sa javnošću. A to bez problema smijeni ministra i nema nikakvog pitanja ni u Hrvatskom saboru a kad dođe stani pani od nezavisne institucije hrvatskog društva, demokratske institucije da je u Hrvatskom fondu za privatizaciju 800 tisuća EUR-a dato kao korupcija kao mito. A još da vam kažem sad kažu ministri koji upravljaju tim fondom da ne znaju za to i nema nikakve odgovornosti. Pa kome smo mi dali onda da upravlja u ime građana imovinom i projektima. Kome smo to dali? Koja je to onda odgovornost prema građanima? mene, moram reći da me ova cijela rasprava posebno stav Vlade podsjetio na seriju "Prosjaci i sinovi" kad Matan

ali molim vas lijepo to što ja znam da je Fond korumpiran pa ne znači da je, da je moja Vlada odgovorna. Jer ja znam već da je korumpirana." Pa to je apsurd nad apsurdima. I zaista da završim. Ja mislim da je teško očekivati mada ovo teško, teško moram reći ali bez toga ne mogu završiti, teško je očekivati nakon 15 godina hrvatskog iskustva pretvorbe i privatizacije a tu pretvorbu i privatizaciju nisam ja kreirao, nije ni moja stranka. Ni rukovodstvo moje stranke nije kreiralo. Nije ni htjelo te posljedice privatizacije i pretvorbe. Da nakon 15 godina iskustva koje mi imamo da na kraju mandata zaključim da je zaista Vlada isplanirala akciju "Maestro" u cilju borbe protiv korupcije kad je već izborna godina pa se to potrefilo. Dobro je pa nek ide skupa bez obzira koliko smo mi to kreirali sami sa ministrima, bez ministara i koliko je ta akcija završila, koliko nije. Vidjet ćemo. Iskustva su vrlo loša. Imali smo do sad puno akcija, nažalost sve po starom. Sve po starom. Percepcija među građanima ostaje. Vlada ima korupcijski stil. Stil je sada i bahat jer ne priznaje nikakvu odgovornost za propuste, nikakvu odgovornost nego traži pohvalu zato što se korupcija desila. Dakle ostaje stil, ostat će i percepcija. Nažalost ostat će i stvarna korupcija. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Samo trebam jednu stvar primijetiti. Ministrica pravosuđa je razriješena uz

Ne treba, ne, ne, ne treba. Ne treba. Poštovana zastupnica Ljubica Lalić. Izvolite. Nema je. Gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Čini mi se da smo dobar dio današnjeg dana, evo već je 11, 12 sat proveli ovdje razgovarajući zapravo o semantici. Govorimo o tome da li su ministri krivi. Pa ministri nisu krivi, nitko im nije rekao da su krivi, nemojte se ljutiti ni braniti od toga. Vi zasad niste krivi, dok državni odvjetnik ne posumnja u vas i sud vas osudi, ali vi jeste odgovorni jer niste napravili ono što vam zakon propisuje da napravite i to je čitava priča. Mogli smo priču skratiti u u 2 sata diskusije da se Vlada ponaša pošteno i da kaže da stvarno ljudi vidite dogodilo se to tamo, nismo, opterećeni smo na 17 mjesta svašta se događa i to nismo znali, nismo vidjeli, eto dogodilo nam se i više se tako neće nešto dogoditi. Onda bi čovjek mogao povjerovati da postoje dobre namjere. Ovako izgovor ne znam, o tome ne znam ništa, nismo znali, radili su nam iza leđa, to su sve neki tamo pokvarenjaci, pa kao da sam ih ja doveo tamo. Gospodo draga, pa vi ste ih doveli tamo i ako su vam radili iza leđa trebali ste se okrenuti i vidjeti šta ljudi rade, a ono što vam u našem zahtjevu za nepovjerenje prigovaramo jeste upravo to da niste znali. Ako ste znali to vam mi ne prigovaramo, to će vam netko drugi prigovarati. Ima tko prigovarati za one koji znaju za kaznena djela, a ne prijave ih i ne naprave po njima što treba napraviti. To nismo mi ovdje. To ima druga institucija. Što se zapravo radi u Vladi, u Saboru, u fondu? Što je suština funkcioniranja države? Pa čuvanje i upravljanje imovinom koju je koju je narod jel' na izborima povjerio toj Vladi, toj vlasti, tom Saboru, toj državi, u konačnici tom Fondu za privatizaciju. U Vladi se sa tom imovinom, a to nije baš sitna imovina radi to da se govori ne znamo šta se s tim događalo. U Saboru se ne govori ništa jer Nadzorni odbor Fonda za privatizaciju koga je imenovao ovaj Sabor i kome je kolega Prtenjača na čelu ne samo da ništa nije rekao, nego se nikad nije ni sastao osim da izabere predsjednika što je isto protivno statutu dotičnog fonda. Dakle, trebali su se u najmanju ruku pristojno sastati pa vidjeti što se to događa, zašto su oni imenovani u taj fond i što tamo ima. Trebamo imati na umu, a to jest odgovornost prije svega politička da je svaka riječ, svaka odluka, svaki akt, svaki papir koji iziđe iz ovog Doma, koji iziđe iz Vlade zapravo novčani dokument, iza svega toga stoje novci i to poprilični novci, iza činjenice da se netko postavi u Upravni odbor Fonda za privatizaciju i da tamo ne napravi ono za što je postavljen stoji novac. To košta. U ovom slučaju po skromnoj procjeni košta 30-tak do 40 milijuna eura pronevjerenih para, jer ako je 800 tisuća uzeto jel' pa sad pomnožite to sa onim postotkom koji priznaju ljudi da uzimaju, to je po prilici ta svota. To košta, to su platili građani Republike Hrvatske. Ono što mi želimo pokazati danas ovdje jeste da su građani Republike Hrvatske platili, platili, a da ministri nisu odradili svoj posao, da su dužni ostali i to se zove politička odgovornost. Mogu bih sad 14. jubilarni put pitati gdje je to izvješće Upravnog odbora fonda. Neću pitati jer očito nitko neće na to odgovoriti. Odgovorili bi ovih prethodnih 13 puta, ali čovjek koji savjesno dela svoj posao nije mu teško jednom godišnje napisati papir i u tom papiru napisati evo ove godine sam to, to, to i to napravio, to i to sam složio, to mi je ostalo pa ću to napraviti na godinu. Upravni odbor fonda to nije napravio. Dakle, ti su ljudi koji se trenutačno nalaze u pritvoru uzimali mito od policajaca, odnosno od agenata USKOK-a uzeli su 800 tisuća eura. To i ne zvuči ovako strašno, ali kad to pomnožimo i pretvorimo u kune radi se zapravo o 6 milijuna kuna u godinu dana. Ljudi svaki taj pomoćnik direktora fonda trebao bi raditi sa plaćom od 10 tisuća kuna mjesečno 40 godina, kompletan radni vijek od prvog do zadnjeg radnog dana da bi zaradio taj novac. Oni su to u jednoj godini, spremili u džep, nisu zaradili, spremili su u džep i uzelo im, ali oni su prije toga radili 2 godine, ti isti ljudi.

iz jednostavnog razloga što tamo sustav funkcionira drugačije, onako kako smo mi u ovom Saboru predlagali da bi trebao i naš sustav funkcionirati. Tamo policajci hvataju kriminalce na cesti, a organizirani kriminal hvataju poreznici. Ono što je naša Vlada sa gnušanjem odbila, dakle uvođenje obaveze poreznoj upravi da uspoređuje obavezno porast imovine poreznog obveznika i porez koji je platio u nekakvom u nekakvom prošlom razdoblju. Porezna uprava naša to može raditi, povremeno i radi, najčešće ne. Onda se ne bi moglo dogoditi da jedan, pa dobro neću reći balavac, ali jedan mladi čovjek od 30 godina kao što je taj gospodin Gotovac 30-tak godina koliko li ima, kaže svojoj prijateljici da i ne zna koliko ima novaca, ne zna koliko je zaradio. Ma niti ga to zanima zapravo dolaze novci na hrpi, doći će i dalje. Svagdje na svijetu vi možete zaraditi crne novce. To nije poseban problem niti u Sjedinjenim Državama, niti u Europi, niti bilo gdje. E ali ima zemalja gdje je problem te crne novce potrošiti pa se onda angažiraju perači novca i to su vrlo cijenjene osobe u tom zapadnom svijetu koji vam uzmu jedno 40-tak posto toga novca koji ste crno zaradili da bi ga neki način propeljali na vaš račun. Ovdje to zapravo nije potrebno. Ovdje to nije potrebno. Pranje novaca u Hrvatskoj je samo fraza. Vi možete danas zaraditi na ovakav način na jednoj kavici 50 tisuća eura, na drugoj kavici drugih 50 tisuća eura, otići kupiti stan za 100 tisuća eura. Ma nitko živ vas u Hrvatskoj neće pitati, pa gospon jeste platili porez na te novce? Od kuda vama ti novci? To se neće dogoditi. Osim ako ste politički nepodobni ili osim ako upadnete eto, "maestru" u ruke pa vas zakvači za gudilo na violini. Hvala. Hvala. Samo Ja sam pažljivo slušao evo, jedanaest sati sve vas koji ste dosad govorili i pokušat ću rezimirati neke stvari. Naime, iz redova saborske većine zahtjev HNS-a i SDP-a ocijenjen je kao slabo pripremljeni zahtjev, kao neargumentirani zahtjev, kao predizborna kampanja, kao politički debakl. Dakle, evo to je jedan dio epiteta koji smo dobili. Kolegice i kolege! Svaki hrvatski građanin stariji od 35 godina dati će vam barem 329 tisuća argumenata zašto je danas bilo potrebno raspraviti o privatizaciji i o događanjima u Fondu za privatizaciju. Naime, službeni podaci Državne revizije govore da je tijekom privatizacije u Hrvatskoj izgubljeno upravo toliko radnih mjesta 329 tisuća radnih mjesta. Dakle, gotovo 300 tisuća obitelji ostalo je bez prihoda, veliki broj ljudi koji su radili 20, 25, 30 godina odjednom se našao na ulici u vrlo teškom položaju. To su snažni argumenti zbog kojih mi moramo progovoriti o tome. Ako mi ne vjerujete i ako nama ne vjerujete pitajte građane koje zastupate. Ja sam u pripremi za ovu točku razgovarao sa ljudima na riječkim ulicama i svi su ogorčeni onime što se dogodilo. Kolegice i kolege! Takva privatizacija rezultirala je čime? Rezultirala je time da danas u tekstilnoj industriji smo uspjeli sačuvati samo svako četvrto radno mjesto. U kožnoj industriji uspjeli smo sačuvati svako šesto radno mjesto. U kemijskoj industriji svako treće radno mjesto. U papirnoj industriji svako drugo radno mjesto. U industriji strojeva svako drugo radno mjesto. I danas je industrijska proizvodnja Hrvatske tek 75% proizvodnje iz davne '89. godine. Vidimo kako se radilo, dali smo argumente, obrazložili smo zašto i kako smatramo da Vlada mora otići. Narodno bogatstvo ove zemlje završilo je u džepu kavopija a narod je završio na birou rada. Jasno smo danas već dugi niz, desetak, petnaest puta ponavljali i ja ću to samo ukratko još jednom učiniti, tko je u biti postavljao kolegij u fondu? To je bila Vlada i to je bio upravni odbor. Tko je postavljao upravni odbor? To je bila Vlada. Tko je tamo sjedio? Bili su ministri. Tko je tamo trebao pratiti što se događa, redovno izvještavati i Vladu i nadzorni odbor? Bili su to ministri u tom odboru, oni to činili nisu. Pa ja vas kolegice i kolege, onda pitam. Za koga mi onda donosimo zakone? Zar samo za moje riječke ribare ili slavonske seljake. Zar zakoni ne vrijede za nas saborske zastupnike? Zar mi slovo zakona ne moramo poštivati? Zar ministri ne moraju poštivati slovo zakona? To meni nimalo nije smiješno. Ja vjerujem da je, kolega Kirin, ja vjerujem da je. Znate, kad vi meni upadate u riječ onda ću ovdje napraviti jednu disgresiju. Ne znam da li pratite "world street journal"? U njemu je prije tri tjedna objavljena vijest da je jedan kineski ministar izvršio samoubojstvo i da je otkrivena korupcija u njegovom ministarstvu. Da postoje isti moralni i vrijednosti kriteriji u nas gospodine ministre, da li bi Hrvatska danas imala Vladu? Ja se pitam, da li bi imala Vladu? Dozvolite mi da još sa par riječi prokomentiram i ono što je jutros rekao premijer. Naime, on je rekao dok su njegovi ministri bili na straži otkriveni su lopovi. To je netočno. Njegovi ministri, njegovi stražari kao članovi upravnog odbora nisu otkrili ni jednu jedinu nepravilnost. Isto je bilo i u "Brodosplitu", to je u jednom slučaju učinio Interpol, u drugom je učinio USKOK. Prema tome, gospodin premijer nije imao pravo i bilo bi pristojno da se danas ovdje zadržao sa nama a ne da je sa poštarima počeo dijeliti mirovine. To je politička kampanja. A ono što je napravio vis a vis ovoga Sabora to je u biti podcjenjivanje ovoga Sabora. Ovi primjeri kolegice i kolege ukazuju na to da članovi Vlade ili ne znaju svoj posao ili su direktno involvirani u kriminalne aktivnosti. Postoji i treća opcija, da su i jedno i drugo. I krajnje je vrijeme kolegice i kolege, da počnemo polagati račune. Ja ne dijelim lopove na vaše, naše i njihove. Ja dijelim lopove na one koji su iza rešetaka i oni koji nisu iza rešetaka. Samo se postavlja pitanje zašto neki lopovi nisu iza rešetaka? To je ono pitanje zbog čega smo mi pokrenuli ovaj zahtjev. Zašto neki lopovi nisu iza rešetaka? Ovaj preostali dio ću preskočiti obzirom da je veći dio toga već iznijet od strane drugih kolega. Kolege iz hrvatske Vlade, vrijeme je da odete.

Mislim da je ovo pitanje o kojem danas raspravljamo zapravo puno važnije pogledati u širemu kontekstu a to je pitanje da li će ovo što se događa danas ovdje u Hrvatskom saboru odnosno ovo što se događa ovih dana u hrvatskoj javnosti, da li će doprinijeti tome da korupcije u ovoj zemlji bude manje? To je ključno pitanje. Ja bih ovdje podsjetio, makar je o tome bilo govora kako je indeks percepcije korupcije prema "transparensi internationalu" dakle organizaciji koja to čini već pedesetak godina i kojoj u tom smislu treba vjerovati i koja je u tom smislu priznata, u proteklih nekoliko godina sa pedesetog mjesta Hrvatsku gurnuo na sedamdeseto na ono mjesto gdje je korupcija prema procjeni te organizacije predstavlja ozbiljan problem za funkcioniranje gospodarstva jedne države. Mi nismo vjerovali toj percepciji korupcije tome indeksu pa smo prije jedno pola godine najavili da će USKOK provesti istraživanje zajedno sa Pravnim fakultetom o tome da li je percepcija korupcije u našoj državi baš takva kao što to kaže Transparensy International. Prošlo je već više od pola godine a mi neznamo zapravo kakvi su rezultati tog njihovog istraživanja makar je ta odluka čudna, dati takvo jedno istraživanje dvijema institucijama od kojih ni jedna ni druga nema iskustva u takvim istraživanjima, a pogotovo to dati USKOK-u jer se nalazi takvog istraživanja direktno tiču njegovoga rada malo je čudna da ne kažem smiješna odluka, ali činjenica je dakle prema tim vjerodostojnim informacijama i pokazateljima Transparensy Internationala da je Republika Hrvatska visoko korumpirana zemlja i da je korupcija u našoj zemlji takova da bitno otežava funkcioniranje njenoga gospodarskoga života. I zato je važno pitanje da li će ovo što se događa u vezi sa akcijom maestro doprinijeti tome da borba protiv korupcije u ovoj zemlji bude bolja i snažnija nego što je do sada bilo. A do sada je bilo to da imamo nalaze Državne revizije koji su po zaključcima Hrvatskoga sabora svi upućeni Državnom odvjetništvu sa svim mogućim nalazima uz naravno informaciju da je 90% privatizacije u ovoj zemlji u proteklih 15-tak godina bilo ili protuzakonito ili je nanijelo evidentne štete gospodarskom životu ove zemlje, a da zapravo nemamo gotovo ni jednoga ne samo pravorijeka, ne samo osude, nego nemamo gotovo niti jedne optužnice od tih gotovo tisuću predmeta koji su od strane državne revizije upućeni Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. Toliko o tome koliko je i Državno odvjetništvo kao dio našega sustava efikasno u borbi protiv korupcije. Efikasnije čini mi se od drugih naših tijela, ali to je sigurno pokazatelj ukupne slabosti naše države i društva da se nosi sa tim problemom. Jednako je to slučaj sa zaključcima Hrvatskoga sabora od 15. prosinca 2005. godine od kojih niti jedan od 9 zaključaka Hrvatskoga sabora nije ostvaren. Što onda možemo očekivati od nekih nižih institucija kada se naše institucije, Državno odvjetništvo, Fond za privatizaciju odnose tako prema zaključcima najvišeg zakonodavnog tijela i najvišeg političkog tijela ove zemlje. Bilo je ovdje danas govora o tome da je opoziciju zahvatio strah od toga što će biti dalje. Ja bih se složio s time da je opoziciju i svakoga onoga tko ovoj zemlji misli dobro, zahvatio strah ali ne zbog toga da će se nešto dogoditi nego od toga da se ništa neće dogoditi i da će više-manje sve ostati ovako kao što je bilo do sada. Jer da bi se borba protiv korupcije postavila kao snažan trend, kao snažan proces potrebna je manifestacija snažne političke volje i priznavanje političke odgovornosti a toga kao što smo danas vidjeli ovdje nema. manifestira politička odgovornost sa najviše razine, sa razine Vlade i njenih najviših tijela, onda će naravno biti bolji rad svih onih koji u tome sudjeluju, a oni koji bi htjeli koristiti državna dobra, javna dobra za vlastite probitke itekako bi se bojali, a kada te političke odgovornosti nema onda nema niti straha. Da je to tako govori i ovo što se događalo u Hrvatskom fondu za privatizaciju. Hrvatski fond za privatizaciju nije bilo koja institucija. To je u hrvatskoj političkoj javnosti u pogledu korupcije zla koje je nanijelo ovoj državi, najomraženija institucija ove države. Tamo se u nadzornom odboru nalaze najviši dužnosnici u upravnom odboru pet ministara, predsjednik toga fonda je državni tajnik i u toj instituciji sa takvim imidžom u našoj javnosti ljudi se usuđuju raditi to što su radili. Pa šta se onda događa u drugim institucijama ove države koje su daleko od očiju javnosti i koje nisu do te mjere omražene i proskribirane kao što je Hrvatski fond za privatizaciju. To znači da se ti ljudi nisu bojali. Nisu se bojali ni tih ministara ni toga državnog tajnika ni te pravne države, ali to najbolje oslikava kakva je percepcija i tih ljudi, ali ukupno stanje pravne države u Republici Hrvatskoj. Politička odgovornost je potrebna odgovornost za funkcije i zadaće koje ste preuzeli, a malo smo u proteklih 15-tak godina ovoj državi manifestirali političku odgovornost pa u posljednje tri godine tri su velike afere gdje je ona nesporna, gdje se ama baš ništa ne može postaviti i staviti u sumnju da te odgovornosti ne bi bilo. Prva je naravno afera "Brodosplit" gdje je ministar gospodarstva predsjednik nadzornog odbora kaže da nema pojma o tome što se događalo i da on nije odgovoran za pronevjeru 5 milijuna dolara. Pa tko bi onda mogao biti odgovoran ako to nije ministar koji je član nadzornoga odbora toga našega poduzeća. Drugo je pitanje odgovornosti ministra Kalmete za ono što je učinio njegov vozač, čovjek s kojim on živi i radi punih 10 ili 15 godina, kojega je on doveo iz Zadra ovdje u Zagreb, koji mu nije nametnut, a on kaže da on nema pojma šta se događalo i šta je taj čovjek radio, čovjek s kojim je provodio desetak sati dnevno već zadnjih desetak godina. treći najeklatantniji primjer to je Hrvatski fond za privatizaciju gdje članovi upravnog odbora nemaju pojma što se tamo događalo, a čak ni državni tajnik koji je tamo dnevno, kojemu je to radno mjesto kojemu upravo je temeljna njegova zadaća je da kontrolira što se tamo događa događa tim fondom, ni on nezna što se tamo događalo. Pa nemoguće je voditi jednu takvu instituciju više od pola godine a da ne uhvatite, da se razbijaju udjeli, da se donose odluke itd. to znači da ne sudjelujete u tome. Pa ako bi se čak moglo postaviti neka teza naravno neispravna da članovi upravnog odbora nisu odgovorni, nisu znali jer im to nije osnovna zadaća, kako se to može tvrditi za državnoga tajnika kojega nitko ne spominje kao ovdje odgovornoga. A što je politička odgovornost to nam govori jedan sjajni primjer od prije 30-tak godina u Njemačkoj kada je najpopularniji kancelar velike države na vrhuncu političke moći i uspjeha Vili Drand automatski podnio ostavku zbog političke odgovornosti jer je otkriveno da je njegov šef kabineta špijunirao za istočnu Njemačku tajnu službu. To je prava manifestacija političke odgovornosti i dok toga nema, nema govora o tome da bi ova država krenula u neke snažnije korake u borbi protiv korupcije. Dok ovom državom šetaju ljudi bili oni građani ili dužnosnici koji su 4, 5 puta bogatiji nego što su porezni prihodi koje su platili ovoj državi. Nema, pogotovo ako su to dužnosnici koji paradiraju, koji se ne srame, koji ne skrivaju svoje bogatstvo. Svoje kuće, vile, jahte, satove. Nema govora da ćemo mi krenuti naprijed u borbi protiv korupcije. I nažalost moram ponoviti, da, strah nas je. To je rekao ovdje predsjednik, potpredsjednik Sabora gospodin Bebić, ali ne zbog toga što će se nešto dogoditi u tom smislu nego što se neće dogoditi ništa, i što će "Maestro" biti samo zapravo svečanost, jedan vrhunac hrvatske pravne države, ali nažalost to će biti i labuđi pjev te iste države. I zbog toga nas je strah jer će ostati više-manje sve onako kako je do sada bilo. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Možda bude labuđe jezero. Poštovani zastupnik Anton Peruško.

borave gotovo od početka do kraja dana, a tek sam 30. prijavljeni u pojedinačnoj raspravi za raspravu. Mogao sam se prijaviti i ranije. Nisam imao namjeru učestvovati u ovoj raspravi. Nije me inspirirala na prijavu za raspravu ni ova dekoracija koja nas je jutros dočekala u ovoj sabornici međutim obavezu da se javim i da kažem nekoliko riječi nametnuo mi je premijer doktor Ivo Sanader svojim bahatim istupom u ovoj sabornici pred nama zastupnicima jutros i još više od toga svojim potcjenjivačkim odnosom prema nama zastupnicima i nažalost za taj i takav odnos prema nama dobio je aplauz kolega iz Hrvatske demokratske zajednice. Ispraćen je iz ove sabornice aplauzom, ali mislim da ste se zaboravili ustali kad veliki gazda izlazi onda je red da se i ustane pogotovo nakon onakvog bahatog i potcjenjivačkog odnosa prema nama zastupnicima. I zato želim i to je jedini razlog, on me je naveo, nametnuo mi je obavezu da kažem nekoliko riječi o ovoj inače prevažnoj temi i u ovo poodmaklo vrijeme dosta je toga rečeno međutim ne mogu propustiti neke riječi da ne kažem. A ja osobno mislim i to sam u jednom ispravku netočnog navoda već i rekao da do ove rasprave o iskazivanju nepovjerenja hrvatskoj Vladi, izvinjavam se na izrazu hrvatskoj Vladi jer sam zaista bio uvjeren da se radi o hrvatskoj Vladi. A danas sam od te Vlade saznao da se ne radi o hrvatskoj Vladi nego o Vladi HDZ-a, u ovom Visokom domu da zaista nije ni trebalo doći. Da gospodo iz HDZ-ove Vlade o povjerenju odnosno nepovjerenju vama da imate imalo morala i osjećaja odgovornosti prema hrvatskim građanima nije trebalo doći. Već ste da imate odgovornosti trebali podnijeti ostavku. Ali što je za vas politička odgovornost? Što je za vas moralnost? Što je za vas odgovornost prema građanima Hrvatske? To su za vas nažalost kategorije koje vam nisu poznate. Nažalost ova je rasprava danas i ovdje žalosna hrvatska stvarnost. Hrvatsko je društvo stvoreno, Hrvatska država i obranjena od neprijatelja brigom svojih građana i životima svojih branitelja, ali je nažalost političkom voljom HDZ-a hrvatsko društvo osiromašeno i obespravljeno kriminalnom pretvorbom i privatizacijom na HDZ-ov način. U Hrvatskoj se nažalost kralo gotovo po zakonima koje ste vi gospodo iz HDZ-a stvarali. Nikakovo pozivanje iz kojeg su miljea pretvorbeni lopovi me ne interesira. Politička volja HDZ-a pomogla im je da budu lopovi na teret svojih građana. HDZ-ovi zakoni poslali su 400 tisuća radnika na ulice, smanjili vrijednost bivšeg društvenog kapitala i stvorili tajkune bez alata i bez zanata. Veliki domoljubi koji su se u ovih proteklih 17 godina busali u domoljubna prsa ovu su zemlju pljačkali dok su nekoji hrvatska sirotinja domovinu branili. Drugi, pa i nazovi generali su Hrvatsku pljačkali. Ti i takovi danas ne priznaju ni Hrvatsku državu ni njene institucije. Po meni najveća je tragedija što su osiromašeni građani u svojoj nemoći postali potpuno apatični. Više se ni ne osvrću na svakodnevnu pljačku, mito, korupciju, nepotizam i to isključivo iz razloga što se osjećaju nemoćni. I vidite sada kad je akcija "Maestral" u tijeku koju iskreno i od srca i sa punim oduševljenjem prihvaćam i dajem potporu gospodin potpredsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić kaže da neki se tresu. Nek se tresu. Što se više tresu to je meni draže i srce mi je više na mjestu. I čim ih se više trese, ne pitam iz kojeg su miljea i koje … /Govornik se ne razumije./ … Nek se tresu ako imaju, znači da imaju razloga da se tresu. Ali ne mogu prihvatiti riječi uvaženog kolege Markovinovića koji je u svojoj raspravi rekao: "Nitko u ovoj zemlji nije siguran". Gospodine Markovinoviću, nema ga ovdje, ne, ne prihvaćam tu vašu tezu. Ja se osjećam potpuno siguran. Potpuno siguran jer sam čista obraza i neokaljan bilo čime i nema razloga da se u ovoj zemlji ne osjećam sigurnim. Sazvali ste i VONS potpuno neprimjereno kad se vidi tko je na tom VONS-u bio okupljen. Kriminal je nedvojbeno u vrhu institucija vlasti, a političari su odgovorni za ono što čine i za ono što ne čine. Korupcija je prema jednoj od definicija, a ima ih više Pa da, je, i ponosim se jeste i mogu otvoreno vas pogledati. Ukoliko ćete nastaviti dobacivati. Onda sam prisiljen da vam i odgovaram, jeste. Korupcija je prema jednoj od definicija koje inače postoje a ima ih više akt ili propust u obavljanju svojih dužnosti te zanemarivanje općeg interesa od strane javnog dužnosnika ili osobe koja vrši javnu funkciju. I to je nedvojbeno. I prema tome govoriti o tome da nema političke odgovornosti. Mi ne tražimo ovdje i ne raspravljamo o kaznenoj odgovornosti članova Vlade već političkoj odgovornosti. Ali meni je nakon istupa uvaženog kolege Paseckog u ovom Saboru potpuno jasno kako vi poimate političku odgovornost. On je doslovce rekao da nema političke odgovornosti ni prema zastupnicima, da nema političke odgovornosti ni prema hrvatskim građanima, da postoji samo politička odgovornost prema HDZ-u. I normalno, imate u ovoj Sabornici većinu. Odnos prema političkoj odgovornosti vam je takav kakav ste iznijeli i prema tome, jasno mi je pa ma koliko god vi to negirali i rezultate večerašnjeg glasanja ali oni će biti oni će biti zapravo samo potvrda onoga što je uvaženi kolega Pasecky iznio kad je u pitanju vaše poimanje političke odgovornosti. Moram vam reći da nije se ni ohladila Verona, Brodosplit, Liburnija, a na vratima imamo “Maestro“, a članovi nadzornih i upravnih odbora potpredsjednik Vlade i ministri odbijaju i najbenigniju političku i moralnu odgovornost. Zamislite, navodno ništa nisu znali. Koja je to obrana ako ništa nisu znali, znači da nisu dobro obavljali svoj posao u nadzornom i upravnom odboru pa su opet krivi i dužni su podnijeti ostavku. A vi gospodo niste spremni na ostavke. Nećemo vam izglasati nepovjerenje. I to je meni potpuno jasno, jasno, ali vjerujte da će vam nepovjerenje zbog te vaše političke odgovornosti izglasati građani Hrvatske na predstojećim izborima. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Ivan Bagarić. **Bagarić, Anto (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče i doista je nužno ispraviti ovaj vaš navod dragi kolega kad ste kazali da je nastup našeg premijera jutros bio bahat i podcjenjivački. To je netočno. Njegov nastup je bio izrazito argumentiran. On je radi onih moram to kazati koji su se sad uključili i koji sad prate ovog časa ovu raspravu on je kazao kako mu je u interesu da se stane na kraj korupciji. Kazao je kako je i kako je ova Vlada omogućila, stvorila preduvjete da bi se zapravo zaustavila korupcija pozvao je opoziciju da se uključi u borbu protiv korupcije. Kazali ste kako smo mi na koncu aplaudirali. Pa samo malo, sjetite se. Aplaudirali smo mu onog časa kada je najavio da odlazi podijeliti treću ratu duga umirovljenicima kada smo kazali, da, da, da, a ti umirovljenici oprostite, a ti umirovljenici nisu HDZ-ovi umirovljenici. To su naši roditelji vaši, sviju nas. Hvala lijepa. Nema je, gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Jakša Marasović. Gospodine predsjedniče, kolege i kolegice, kako ono kaže premijer. Dok su naši stražarili mi smo ih uhvatili, a znate kako narod kaže, kaže ili kradeš ili stražu držiš sve isto. Tako narod kaže. Dakle, mi smo danas ovdje svašta govorili. Većinom se nismo držali teme, jer tema je politička odgovornost politička odgovornost ministara koji su sjedili u Upravnom fondu, a time jasno i Vlade, ali Bože moj. Teme su otišle, daleko se otišlo od te teme. Govorilo se o privatizaciji. Više ne znam jel se i sjećamo kad je počela ta privatizacija '92., treće. Da li je počela dragi Bog zna, ali jedna od prvih privatizacija je bila ako se sjećate “Vinogradar“ Vis. Zanimljiva privatizacija. Sudjelovao je u njoj jedan ravnatelj HNK i bilo bi mi posve drago, bilo bi mi jako drago kad bi se vratilo to sve natrag pa da vidimo šta je bilo s tom privatizacijom. To bi bilo jako zanimljivo. Dakle, a o tim, toj našoj privatizaciji je štošta rečeno. Pokojni Mile Terzić je govorio sve druge države imaju mafiju, mafija ima Hrvatsku kad je bilo govora o privatizaciji. Kardinal Bozanić je govorio o grijehu struktura. Nadbiskup Barišić o zloćinu u Ludbregu je govorio gospodine predsjedniče Sabora vi ste bili prisutni i pratili ste veliku …/Govornik se ne razumije./… …/Predsjednik: Zajedno smo bili tamo./… … Ne, ne. Čačić je bio s vama. Ja nisam. Ludbreg nije.

Ali, hvala ti Bože evo i sad smo ustanovili da su Matanović i još dva potpredsjednika i još njih par koji nisu uhapšeni krivi za sve, jer eto od agenata provokatora su uzeli 800 000 eura u kafićima u roku godinu dana, a sad zamislite šta je bilo u toj godini dana još jer ovo su samo dva agenta provokatora. Samo dva. A zamislite koliko ljudi, mislim dozvolite Lesar da ja znam koliko ih je bilo. I sad zamislite koliko se ljudi još oko … **Šeks, Vladimir (HDZ)** Molim kolega Lesar nemojte ometati kolegu Kapraljevića jer onda ga možete dekoncentrirati.

Dakle, koliko su tek uzeli od ovih koji nisu agenti provokatori u tu godinu dana, a zamislite koliko se uzelo u onih 15 godina prethodnih. Zamislite koliko se uzelo. Jarnjak ne znam jesi ti bija u fondu kad? Ne ti si bija u policiji u to doba kad se uzimalo najviše. Da, i sad gledajte šta se sad događa. Danas dakle mi možemo govoriti o tome danima, satima, danima, tjednima, nećemo ništa postići niti ćemo šta riješiti jer se to dogodilo i što je Rojs rekao tko je jamija, jamija, pojeo vuk magare i bok. Međutim, ako se o ičemu može govoriti onda se može govoriti o izvješćima fonda, dakle Upravnog odbora fonda, može se govoriti recimo o Šimi Prtenjači koji danas licemjerno se javlja u raznim replikama, a nije održao ni jednu sjednicu nadzornog odbora. Ni jedu. A znate zašto Šime nije održao ni jednu sjednicu nadzornog odbora? Pa zna šta se događa tamo. Pa nije lud da će je održavat. Onda je kriv. E sad gledajte. I šta se događa, dakle nema izvješća, a ja ne samo što nema izvješća, 10 puta se pita za izvješće i nitko neće da govori jesu li napravili ili nisu. E a ja znam, napravljena su. I stoje kod gospodina Sanadera. Jer je on jedini bitan. Jedino je Sanader bitan. Ministri tu ne postoje. Nisu oni jadni krivi. Ne smiju ni reći da su napravili to. Jer, evo vidite. Imate novinu od danas, od danas imate novinu, evo mi sve izmišaju u kojoj moj prijatelj Kalmeta kaže na otvaranju ceste jučer da nije gospodina Sanadera ovakvi projekti ne bi bili moguće. Sanader stari poznati graditelj koliko toga je izgradia, nekoliko rekonstrukcija stanova kolika ja znam. Da. I sad zamislite taj Sanader osmislia programe, izmislia lovu i napravili ste Boga mi 37 kilometara ceste za svog mandata. Bravo. Bravo. I sad što se dogodi? Dakle taj naš prijatelj Sanader kojega sad nema, jer njemu je ispod časti ovdje biti s vama. On ima okolo drukčijeg, bitnijeg posla kojega sad nema neće on to ni čut, šta. Pa on je to pametno naučio od Tuđmana, a i ja sam to naučia da je najbitnije imati ruku više. I onda možeš ići di te volja. Ako imaš ruku više ako si to uredia, a Boga mi on je to uredia ovih dana. Dogovorio s Friščićom, dogovoria sa Đapićo, dogovorio sa Šišljagićom, mog prijatelja Leticu i ostale nezavisne davno kupia. Dakle sve ima ruku koliko 'oćete. I ja se ne mogu, ne mogu začuditi koji sidimo ovdje i mučimo sebe, evo 10 uri je, a mi se još mučimo i stojimo ovdje i znojimo se uz ovu vrlo lošu klimu predsjedniče. I to je loše što mi radimo. I taj Sanader jasno on se ne znoji on je negdi na večeri, 100%. Dakle on se ne znoji, on sve zna, ministara nema, Vlade nema, Sanader je Vlada. I Bože moj. Mi tu Vladu ne možemo smijeniti jer on je to sve fino riješia, kupia, podkupia, neću reći onu grubu rič o kojoj mi danas raspravljamo. se mi nećemo uhvatiti jednog, nečeg što je jako bitno i što mi se čini jako bitnim, a to je recimo porezna kartica. Porezna kartica od '94. godine. Da vidimo ko je šta zaradia i ko šta ima. A priznajemo recimo eto premijeru da je on donia 100 hiljada maraka pa neka je milijun maraka donia iz Austrije. A znate da nije. Pa da vidimo tko šta ima. E pa da se onda junački, na junački megdaj izađemo, da vidimo tko je onda korumpiran bia, tko nije. O tome se na taj način govori. … /Upadica se ne čuje./ … Šuker o tebi neću, znaš. I nemoj mi dobacivati. Iako bi se i tu dalo pričati. Hvala lijepo. Ali ponavlja kaže Šime je pokušava replikama braniti itd. Međutim Šime večeras nikome nije diga repliku. Pa kako Jakša kaže ne znam gdi sam počea, vjerojatno ne zna ni gdi završava. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Marasović je netočno ustvrdio da je ova Vlada napravila 37 kilometar autoceste. I to nije jedina netočnost. Ali evo čisto radi činjenice. Dok je bivša Vlada napravila 169 kilometara autocesta, ova vlast je napravila sa ovih 37 kilometara 412 kilometara autoceste. I vi biste to vjerojatno znali. Na svu sreću vi niste kritičar. Vi biste to vjerojatno znali, ali evo, izgleda da neki novce štede, a neki troše na neke centilitre i decilitre. Gospodine predsjedniče više je toga kolega netočno izjavio, a posebno nije istaknuo još neke ceste koje se upravo rade području Splitsko-dalmatinske županije i upravo su sad pred završetkom. Nije autocesta nego je državna cesta, još važnija, koja spaja Trogir, Kaštela, Solin, Split, Omiš više od 60 kilometara, plus ovo što je kolega Matušić kazao. **Fiolić, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja vjerujem da milijun eura vridi puno više nego 9 i 900 od Jakše Marasovića jer je 9 i 800 ostavio u Trnjanki.

kolega je maestralno govorio o ovoj aferi "Maestro", odnosno o ovom I o tome evo maestralno su čak i prije ove, ovog pravnog posla "Maestro" otpjevali maestralno jednu pjesmu u jednom poznatom našem tjedniku, a zove se: "Barrrska mušica", "Zbogom ostaj Vukovar, u Veroni čeka Barr. Gledat ćemo operu dok se novci properu. Bariton se krivi šapćemo o Plivi. Al s tenorom stopljen posao je sklopljen. Na daskama buja strast ja u loži čuvam vlast. Tenor grli soprana sva je lova oprana.". **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku. Hoćete Jakša i vi u glazbenom dijelu repliku? ja ću vas, pazite obzirom da vi imate u subotu konvenciju gdje će vas biti 6 i pol tisuća ja ću vas samo podsjetiti na jednu poznatu melodiju i vi ćete ovako morati zapjevati, "Druže Ivo mi ti se kunemo i sa tvoga puta ne skrećemo.". Dobro, dobro. Evo. Sad su malo išle vedre note. Poštovani zastupnik Antun Kapraljević. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Očekujete da sad neće više neće ići vedre note. Pa evo ovako. Živimo u društvu gdje se iz afere ulazi u aferu. Nabrojio sam koje smo afere imali prije Liburnije i oko Liburnije. I nabrojao sam sve ove koje smo u međuvremenu imali. Ne moram ponavljati, vi ih jako dobro znate. U svakoj toj aferi ste stali iza onoga tko je sudjelovao u aferi. razlika između mene i vas je što što ćete vi opravdati svakog svoga kad krade, ali uvijek ćete to napraviti, jer ste tako organizirani, jer tako funkcionirate. Uostalom to je kolega Pasecky rekao da on odgovara samo svojoj partiji. Stranci, dobro ali ja sam to preveo na partiju. To me podsjeća na neka vremena koja vi ne možete ni smisliti. Gospodine Jarnjak Gospodine Jarnjak vama za pojašnjenje, ja dok sam ministrirao mnogi vaši su plesali kozaračko kolo, mnogi vaši. Da razjasnimo tko za čime žali. Ja samo Da razjasnimo tko za čime žali. Ja samo za jednom stvari žalim. Žalim što ova Hrvatska nije barem mrvicu slična onoj Hrvatskoj koju sam ja tada priželjkivao. Ova Hrvatska se razlikuje po tome i užasno se razlikuje jer indeks percepcije korupcije u Hrvatskoj je takav da nas smješta na mjesto sa Burkinom Fasi na 70. mjesto, sa Le Sotom vidim da ne znate i sa drugim sličnim egzotičnim zemljama. Mislite li, a ne vjerujem ni da ste vi takvu Hrvatsku željeli. Samo treba pogledati kako smo do nje došli. Došli smo pretvorbom i privatizacijom koja je bila pljačka, koja je bila pljačka hrvatske imovine. Ne zamjeram uopće onima koji su to odradili. Zamjeram onima koji su im to omogućili. A znate tko im je to omogućio? Onaj tko je tad donosio zakone, jer većina toga je napravljena po zakonu, po onom zakonu kojeg je većina tadašnja, a to je HDZ napravio. I da ne čitam na koji način se formira zločinačka organizacija. To sam vam pročitao već. Ustvari kako USKOK i kako Kazneni zakon definiraju zločinačku organizaciju. I sam vas želim pitati ako se donese odluka Vlade u kojoj se mijenjaju dionice između Hrvatskog fonda za privatizaciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i krajnjeg korisnika, to su četiri u lancu. Po zakonu je to organizirani kriminal. I o tom bi trebali pričati. Gospodine Jarnjak danas razgovaramo o Fondu za privatizaciju, ali čujem da upućujete riječi meni. Gospodo, gospodin Šeks predsjednik Sabora je rekao kad smo postali bahati narod nam je rekao da moramo otići. Ova današnja rasprava vaša gdje upirete sve snage da zaštitite ljude koji sami kažu da ništa nisu znali, ništa nisu radili, o ničem nisu imali pojma, vaša današnja rasprava je izraz bahatosti. Najčistije bahatosti. Ne želite uopće pričati o tome da postoji politička odgovornost, a postoji gospodo. Politička je odgovornost što oni nisu čuvali ono što im je povjereno da čuvaju. I razlika između mene i vas je što za mene je lopov lopov jel' on bio Hrvat, Srbin, Musliman i da ne nabrajam dalje. Jel' on bio ove ove vjere, one vjere ili ne znam koje vjere. Jel' on bio bilo koje stranke, jedne, druge, treće, crvene, žute, zelene, plave. U tom je razlika između mene i vas. I vi ćete sve napraviti da zaštitite svoje lopove, a to je bahatost. Moram Moram li ponavljati kada ste stali u obranu onih koji su sudjelovali u aferama? "Bechtel", "Imostroj", "Brodosplit", gospodin Kalmeta i njegov vozač, HAC, Hrvatski fond za privatizaciju, "Liburnija", "sunčani Hvar", prilazna cesta Zadru, Srebreno, "Pliva" ili da bolje prevedem Verona i …/Govornik se ne razumije./… i da ne nabrajam dalje, a bilo je toga još i više. I uvijek ste stali da obranite one koji su se našli u tim aferama i normalno da danas ne idete replikama, nego idete ispravcima netočnih navoda, jer jednostavno ne želite dati nama priliku da vam nešto kažem i to je vrsta bahatosti i to će građani sigurno nagraditi. Čitavo vrijeme ste išli sa etiketiranjem, prebacivanjem loptice i čitavo vrijeme ste htjeli da pričamo od početka do kraja. Danas nije tema od početka do kraja. Kad otvorite temu od početka do kraja budite sigurni da ću ja u toj raspravi sigurno sudjelovati i ne zanima me koga ćete i kako otvoriti, ali otvoriti. Danas pričamo o odgovornosti vaših ljudi i vaše Vlade. A zašto? Jedan od razloga je i ovo te ljude ste imenovali vi. Te ljude je postavio HDZ, nitko drugi. …/Upadica: odabrao sam Matanovića, Gotovca i Pešu jer sam htio vrhunske profesionalce. Dobio je profesionalce koji su prekrasno primili 800 tisuća eura mita. To su pravi profesionalci. Samo ne znam kod koga su učili? Hvala. Samo ne optužnicu nego presudu protiv cijele Hrvatske demokratske zajednice da je poduzela sve da štiti svoje lopove. To je krajnje uvredljivo i zbog toga vam je neizbježno dati opomenu. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Josip Đakić. Izvolite! građani prepoznati i nagraditi ovakav način rada hrvatske Vlade. To je netočno. Već je točno da građani uvijek nagrađuju i prepoznaju ono što se znači kriminal i korupcija, kao što je 2003. prepoznali su u Virovitici gradonačelnika koji je pao za 600 kuna mita. Ali isto tako i vašeg prijatelja iz Podravske Slatine, stečajnog upravitelja iz HNS-a koji je pao za 200 tisuća kuna mita. I to su počeci bili borbe protiv korupcije u vašim redovima i protiv vaših imenovanih članova. To govori i ova slika protiv koje se silno bunite. još niz takovih primjera koje će građani nagrađivati konstantno kada se razotkriju i kada ovi putokazi dođu do kraja. Gospodine predsjedniče! Zapravo vam i zamjeram što mu niste dodijelili opomene stroge jer on vrijeđa tu suverene države. I Burkina Faso i Lesoto i čitav niz zemalja i to je uobičajena praksa u ovom Visokom domu. To je znači nedopustivo, kao što je nekada Jakša Marasović iznosio one poznate rasističke stavove, nemojte se smijati kolega, i o Romima i o Srbima itd. Prema tome, Kapravljević nemojte misliti, nije on pio nego je sjedio kod Jakše cijeli dan. …/Govornik se ne razumije./… ove situacije. poštovani zastupnik Gordan Jandroković.

Ja bih ispravio netočan navod da je naša rasprava bahata. Smatram da naša rasprava nije bahata, već sasvim suprotno. Ali isto tako podsjetio bih na jednu raspravu od prije otprilike dvije godine nakon koje smo otkrili da uvaženi kolega Kapraljević dok je bio obrtnik nije plaćao porez Hrvatskoj Državi. Pa smatram krajnje neukusnim da nam on danas dijeli lekcije o tome kakvi smo mi i tko smo mi, da govori da je razlika između nas i vas takva što je on moralan a mi svi drugi nemoralni, da je sanjao nekakvu drugačiju Hrvatsku. On je vjerojatno sanjao Hrvatsku u kojoj neće morati plaćati porez. Pa evo, nekoliko puta je ponovljeno da je razlika između njega i nas uz onu optužbu ranije što mi branimo svog vođu. Nažalost ja svog vođu istinskog koji je stvarao ovu državu ne mogu braniti jer je pokojni, a puno put ste ga večeras indirektno prozivali, a sad imam predsjednika stranke, Vlade itd. I drugo, to je naravno netočno jer vi branite svog vođu jer ne iznosite večeras uz sve nabrojene slučajeve kako se došlo do "Coninga", do većine hotela na zadarskom prostoru, do većine itd., pa i za vrijeme ministarskog mandata. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Poštovani zastupnik Frano Matušić. Ne. Josip Fiolić.

drago da je bio ministrant, ali koliko sam saznao zadnjih dana da je crkvi žao što je bio ministrant. Gospodo i ovdje je nekoliko zastupnika zamišljeno ali nitko nije iz HDZ-a. Pogledao bi u svoju desnu stranu, tu su zamišljena lica i šake pod bradama. Hvala lijepo. navest ću par netočnih navoda ali s obzirom da dolaze od gospodina Kapraljevića zaista je uzaludno trošiti riječi. Kolega Kapraljeviću! Nije zločinačka organizacija HDZ. Zločinačke su vaše metode kojima uporno ponavljate laži ako znate da ne postoje i da je istina. HDZ i ova Vlada nisu zločinačke, one su stvorile ovu državu. Vaša Vlada i vaša stranka ju razaraju ovakvim lažima i zločinačkim izjavama. Što se tiče zločinačke izjave tvrdim da je zato što znate da je državna revizija utvrdila kako je nabavka …/Govornik se ne razumije./… u Ministarstvu zdravstva u mojem mandatu bila potpuno u redu, uzorno je obavljena javna nabava. Ponovno i opetovano to ponavljate. Valjda zato da tom zločinačkom tom svojom metodom sperete ljagu sa svoje stranke, sa vašeg Čačića i da zatomite svoje porezne nestašluke. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Poštovana zastupnica Ljubica Brdarić. Izvolite! Hvala gospodine predsjedniče, članovi Vlade, kolegice i kolege. Jutros nam se u sabornici ukazao premijer. Ukazao i okrenuo tezu želeći nas ubijediti da vjerujemo ono što on želi a da ne vjerujemo činjenicama. Htio bi sramotu da članovi Vlade rade tj. ne rade u upravnom odboru fonda u kojem je ustanovljen kriminal, za koji je Predsjednik Države rekao dapače da je leglo kriminala. Gospodin premijer je rekao da njegovi ministri nisu odgovorni. I ja se ne čudim što mi večeras nećemo izglasati nepovjerenje ministrima i Vladi. To bi zapravo bilo čudo da se dogodi. A da pojasnim onima koji se čude zašto su predstavnici opozicije uopće pokrenuli ovaj zahtjev kada znaju da nemaju dovoljan broj ruku. Moram reći da je to upravo zbog političke odgovornosti o kojoj cijeli dan raspravljamo, jer se naprosto neke stvari moraju reći. Ne iz straha što se ova akcija dogodila, nego upravo slažući se sa onima koji se boje da će na ovoj akciji nažalost sve i stati. Trenutno se radi o fondu, a bili bismo sretni da se vratimo na početke istog pa ako hoćete i na ovu nesretnu privatizaciju i pretvorbu. Premijer kaže nema političke odgovornosti i miran i zadovoljan napusti sabornicu. Miran i zadovoljan zato što on zna, a i njegovi ministri i predstavnici vladajuće većine jednako tako znaju da se samo poslušni griju na suncu premijerove milosti. Pa ako on kaže da političke odgovornosti nema, onda nje zaista i nema. Premijer je izabrao svoje ministre, Sabor ih je potvrdio. Za očekivati bi bilo da ti ministri i Vlada štite interese hrvatskih građana i za očekivati bi bilo što znaju i djeca osnovnoškolska prva četiri razreda škole, ako se nešto zove upravni fond da bi morao nečim i upravljati, ako je nešto nadzorni po logici stvari da nešto i nadzire. Mi smo danas ovdje saznali da se nadzorni odbor nije niti sastajalo, ali naravno nije zbog toga odgovoran. Krunski argumenat za nedužnost ministara koji su sudjelovali, tj. nisu sudjelovali u radu upravnog fonda je taj da oni ništa nisu znali. Pitam se kolika je količina neznanja potrebna za dobivanje nekakve važne funkcije i pitam se zašto se kolege iz HDZ-a čude zahtjevu za političkom odgovornošću. O onom kaznenom brinu se neke druge institucije. Ovo je ako se zaista hoće iskreno boriti protiv mita i korupcije izuzetno dobra prilika da se to i djelatno dokaže. Gospodo ne možete biti u upravnom fondu i ne poštivati zakon o tom istom fondu, ne provoditi ga i oprati ruke kao Poncir, Pilat i smatrajući se posve nedužnim za ono što se tamo događa. Mi smo dovedeni u dvojbu. Da li su nam ministri nesposobni ili su oni poslani tamo sa zadatkom da neznaju. Ja gospodu ministre mogu shvatiti kada kažu da se ne osjećaju politički odgovornima, a znate zašto, zato što tako misli i premijer. Samo s premijerom niste sigurni da mišljenje neće promijeniti onoga trenutka kada pritisak javnosti ili međunarodne zajednice postane dovoljno jak, a tada će se on, on koje je sam stvorio, koji bez njegovog znanja i suglasnosti nisu smjeli niti mogli uraditi ništa, riješiti i to prikazati kao još jedan dokaz svoje žestoke borbe protiv korupcije. Rekao je gospodin premijer kako je ova uspješno provedena akcija žestok udar korupciji, sveprisutnoj korupciji u ovom društvu. Bojim se da nije. Morala bih podsjetiti premijera da jedna lasta ne čini proljeće, a niti jedna uspješna akcija ne može biti dokaz za uspješnu borbu protiv korupcije. Bili bismo sretni da je tomu tako, međutim nije. Rekao je gospodin premijer još nešto. Kako lopovi u ovoj državi više neće mirno spavati. Kolegice i kolege mene manje zanima kakao spavaju lopovi, da li imaju miran san ili ne, pretpostavljam da da jer da imaju savjesti i morala ne bi opljačkali svoj narod, znači za njihov san se ne moramo brinuti. Voljela bih da se gospodin premijer pozabavi kako, tj. da li mirno spava onih 300-tinjak tisuća nezaposlenih, onih 11% siromašnih i onih koji žive od svojih plaća i rada tako što su konstantno u minusu. Njihov san je važniji. A da bi oni mirno spavali, nije dovoljno iza rešetaka smjestiti sitne ribe i mahati time kao izuzetnim uspjehom, trebalo bi dobru volju potkrijepiti konkretnim potezima pa izglasati produljenje zastarnih rokova za gospodarski kriminalitet ili čak da takav kriminalitet ne može otići u zastaru i trebalo bi donijeti zakon po kojem bi bilo moguće oduzeti nezakonito i nemoralno stečenu imovinu, jer ovom napaćenom narodu nije dovoljno da lopovi budu samo iza rešetaka. I slažem se s onima koji su rekli da se lopovi ne mogu dijeliti na vaše i naše i da ih tako ne treba niti čuvati. Lopovi se zaista mogu i moraju dijeliti samo na one koji su iza rešetaka i na one koji to nisu i učiniti sve da ih iza rešetaka bude što više, ali i da im se imovina oduzme. Ako se zaista svi s time slažemo, onda ćemo mi taj posao lako i odraditi. Međutim ako je kod nekih to na deklarativnoj razini i ako zaista misle da postoje naši i njihovi lopovi onda će biti po onoj narodnoj "tresla se brda a rodio se miš" i kao i do sada ništa se neće dogoditi. Toga se mi gospodo bojimo. Ja se toga bojim. Ja bih htjela kao i većina građana ove države koji žive pošteno, doživjeti puno funkcioniranje pravne države i što je moguće više pravde. Mi danas govorimo o fondu, ali ja se slažem i s onima koji o fondu koji je funkcionirao za mandata ove Vlade, ali sam i za one koji bi razgovarali o fondu od njegovog osnutka. Jer znate kad se ova država stvarala i branila, a stvorio ju je hrvatski narod a ne niti jedna stranka, stvorili su je oni koji su bili u rovovima i za to vrijeme ostali bez radnih mjesta, a neki koji su bili ne pametni i lijepi nego podobni i u pravo vrijeme na pravom mjestu su im oteli ta radna mjesta, oteli njihov imetak. Pogotovo kod nas u istočnoj Slavoniji se ostvarila ona "nekom metak a nekom imetak". Neka gospoda su jednu ruku držala na srcu, a drugu u našim džepovima. Jako su voljeli Hrvatsku pa su je željeli posjedovati što više, što u nekretninama a što u kešu, nije pitanje. I oni sebi mogu dozvoliti luksuz i da završe u zatvoru i da odgule koju godinu uz uvjet da će zadržati stečeni imetak. Nije baš neka naročita kazna kada znate da će njihovi potomci biti ugledni građani ovoga društva koji će određivati budućnost svih onih koji nisu imali sreću da se obogate, koji su radili pošteno, koji su Hrvatsku zaista voljeli i vole, koji bi htjeli da ona bude pravedna u što je moguće većoj mjeri jer apsolutno poštenih, pravednih i apsolutnih demokracija nema. I nemojmo se zavaravati da će to i u Hrvatskoj biti moguće, ali pokažimo istinsku volju da kaznimo one koji su ovaj narod opljačkali, prevarili i da im se oduzme imovina. Jer gospodo ono što oni najviše vole to je novac. I ako želimo da ih boli i da budu kažnjeni to im treba i oduzeti. Hvala. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja bih rekao, ispravio bih kolegicu koja je rekla da je premijer odavle izašao zadovoljan. Premijer nije odavle izišao zadovoljan jer cijela ova diskusija, cijela ova, ova predstava koja je danas ovdje nije primjerena hrvatskog naroda. I ja se ispričavam cijelom hrvatskom narodu koji ovo gleda preko televizije, ispričavam se i novinarima koji moraju ovdje biti i gledati ovu vašu predstavu. Mi gubimo vrijeme, ministri gube vrijeme da bi vi ostvarili svoju propagandu. ja se još jedanput svima koji ovo moraju gledati, koji preko televizije ovo doživljavaju kao jednu svađu političara neproduktivnu. Gospođo Pusić molim vas pustite me da govorim. Vi ste imali dosta prilike govoriti i još ćete imati prilike govoriti i molim vas lijepo, molim vas lijepo nemojte me prekidati, nemojte biti nervozna. Ne znam zašto ste nervozna. Imate gospodina Čačića pa ga pitajte zašto su njegovi procesi otišli u zastaru. Gospođo Pusić to pitajte. I nemojte biti cinična i nemojte se smijati hrvatskom narodu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Slavko Linić. gospodine predsjedniče, ministri, kolegice i kolege. Članak 114. Ustava govori da Vlada odgovara Saboru, da predsjednik i članovi Vlade kolektivno odgovaraju za zajedničke odluke, a da svaki ministar pojedinačno odgovara za djelokrug svoga rada. To govori Ustav. Ustav Republike Hrvatske govori o odgovornosti. Da li ima razloga da danas raspravljamo o odgovornosti ministara? Akcijom državnih institucija osumnjičeni su potpredsjednici Fonda za nezakonite radnje. Primanje mita, nezakonite privatizacije, nanošenje štete državnoj imovini. Ta akcija državnih institucija odmah daje naslutiti mogućnost da postoji odgovornost članova Vlade. I to je tema o kojoj danas pokušavamo razgovarati. Zašto smatramo da postoji odgovornost članova Vlade? Sva tri potpredsjednika postavljena su od strane Upravnog odbora, postavljena su od strane članova Vlade. Odgovorni su za krivo izabrane potpredsjednike Fonda. Zakon o privatizaciji predvidio je mogućnost nezakonitih radnji i svojim odredbama nastojao umanjiti mogućnost nezakonitih radnji. I zato je sam zakon obvezao Upravni odbor da mora barem jedanput godišnje izvještavati Vladu. Mora obavještavati Vladu. Da li smo danas utvrdili da Upravni odbor nije izvještavao Vladu o financijskim nalazima u Fondu? Prema tome Upravni odbor nije poštivao zakon i na taj je način izbjegao mogućnost da se dogode nezakonite radnje i sumnje na nezakonite radnje. Da li postoji odgovornost članova Vlade? Postoji. Ali sam zakon je ocijenio da i Vlada treba izvještavati ovaj Sabor jedanputa godišnje o privatizacijskim postupcima i radu Fonda za privatizaciju. Vlada treba izvještavati ovaj Sabor. To je zakonska odredba. Da li je u 4 godine bilo rasprave u ovom Saboru o toj zakonskoj obvezi? Nije bilo. Da li postoji odgovornost cijele Vlade zbog toga što nisu izvještavali Hrvatski sabor? Postoji odgovornost. Jer nisu poštivali zakon, a zakon je pisan upravo zato da se izbjegne mogućnost nezakonitih događanja. Hrvatski sabor raspravljajući o problemima i štetnosti privatizacijskih postupaka svojim je zaključkom obvezao radnju da provede određene istražne radnje i izvijesti Hrvatski sabor o tome. Sabor je to obvezao. Da li je Vlada postupila po obvezama Sabora? Nije. Da li postoji odgovornost Vlade? Postoji. Znači na svako pitanje kad govorimo o zakonima, kad govorimo o zaključcima odgovor se nameće, nameće. Postoji odgovornost. SDP je također pokrenuo postupak iskazivanja nepovjerenja potpredsjedniku Polančecu zbog afere Liburnije. U jednoj točci tih obrazloženja navedeno je da gospodin Polančec nije proveo odluku Vlade o smjeni gospodina Gotovca

omogućimo zastupniku da nastavi raspravu. Upozoravam one koji to rade. Nije proveo odluku Vlade. Da li postoji odgovornost člana Vlade? Postoji odgovornost. Na svako pitanje nalazimo, postoji odgovornost. Gospodin predsjednik Vlade svjestan svega ovoga jasno poručuje ne postoji odgovornost ni jednog člana Vlade i to je razlog zašto danas raspravljamo o o iskazivanju nepovjerenja cijeloj Vladi. Na sve ove odgovore koji govore kako su se trebali članovi Vlade ponašati da se ne dogode nezakonite radnje, kako su morali poštivati i zakon i odluke Sabora neprekidno dobivamo odgovor odgovorni su, odgovorni su jer nisu poštivali zakone, nisu poštivali obveze nametnute od Hrvatskog sabora i to je tema zbog koje mi danas raspravljamo. A koja je poruka koju želimo poslati iz ovog Sabora? Prije svega poruku je poslao predsjednik Vlade Ivo Sanader. Njegov stil vladanja je nešto što ćemo zauvijek zapamtiti bahato, neuljudno, neeuropski. Da, to je ponašanje koje smo danas mogli zaista svjedočiti u Hrvatskom saboru. To je ono što se zove ponašanje predsjednika Vlade. Dapače, naša pitanja koja govore o osnovu ustavnog načela i ustavnih odredbi on smatra opstrukcijom u borbi protiv kriminala. Dapače, tolika bahatost, neodgovornost predsjednika Vlade koji veli mi podupiremo kriminal. Mi smo ti koji dajemo ruku mitu i korupciji. Da, to je ponašanje predsjednika. To je ponašanje predsjednika koji je izgubio svaki lik jednog europskog predsjednika Vlade. To je ono što smo danas mogli svjedočiti. To je danas sa ove govornice poslano građanima Hrvatske. Tako se ponaša predsjednik hrvatske Vlade. Kako se ponašaju ministri u Vladi Republike Hrvatske. Kako se ponaša potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske? Također, izlazi za govornicu, slijedi primjer svoga predsjednika i i neprekidno pokušava govoriti o istragama protiv bivše Vlade jer njegov posao je da nalazi krivicu bivših bivših članova Vlade. To je poruka kako obnašamo vlast. To je ono što mi velimo sustav vladanja Ive Sanadera i njegovi ministri neprekidno govore o odgovornosti i kaznene i političke, ali prethodnika. Znaju svaki predmet prethodnih Vlada, ali ne znaju ono zbog čega mi danas razgovaramo gdje je njihova odgovornost za propuste, neprovođenje zakonskih odredaba i neprovođenje odluka Hrvatskog sabora. Ali nismo stali mi samo na ponašanju premijera i predstavnika, izvinjavam se ministara u Vladi. Ne, mi smo danas vidjeli i kako u Hrvatskom saboru raspravljamo i kako se kao političari ponašamo. Da, poruke su vrlo jasne. Poruke su vrlo jasne. Osnovno je poručiti građanima Hrvatske svi su političari prljavi, svi su vam političari isti. Svi su političari razbojnici, svi su političari …/Govornik se ne razumije./… To je poruka vas iz HDZ-a. Neka građani znaju kako komuniciramo, kako nosimo teret političkih funkcija. U tome se razlikujemo. Prema tome, ozbiljne razgovore o odgovornosti koji nam nameće i Ustav mi pretvaramo u ružne političke poruke. Vaša odgovornost, mnogi će to znati i prepoznati. ispravljam netočan navod da su ministri odgovorni za događaj u Hrvatskom fondu za privatizaciju i želim reći da je vrhunski cinizam da Slavko Linić govori o političkoj odgovornosti. Osobno je vodio proces transfera 700 milijuna kuna iz državnog proračuna u privatno poduzeće svojih prijatelja Vrhovnika. Osobno je kumovao stečaju “Viktora Lenca“ i ako je netko politički odgovoran onda je to Slavko Linić i da ima stvarnu svijest o političkoj odgovornosti onda ne bi sjedio u Hrvatskom saboru već bi se bavio nekim drugim poslom. predsjedniče, uvaženi zastupnik kolega Linić rekao je upravo na kraju svog izlaganja da je poruka nas iz HDZ-a da su svi političari lopovi i prljavi. To ne samo da je neistinito nego to je jedan zapravo vrlo grubi napad na HDZ koji zaslužuje zapravo i opomenu. Ne moram reći da je to netočno. Ja se pitam koja je bila poruka vaša kada ste učinili ovo sa “Viktorom Lencom“ što je rekao kolega Jandroković, a posebno kada ste u “PIK“ Vrbovec instalirali upravu iz New Yorka koju ste plaćali mjesečno 80 000 dolara. Danas ta uprava sjedi u zatvoru i odgovara za sve to što je učinila. Pitam se koja je vaša poruka bila tada?

O tome izrijekom govori zadnje izvješće Europske komisije. Crno na bijelo tamo stoji doslovno – gospodarski kriminal raste, borba protiv visoko pozicionirane korupcije u Hrvatskoj nije počela i eto crno na bijelo oni konstatiraju

Upravo u naše kazneno zakonodavstvo uvesti između svega ostalog ono što je i donesen o kao okvir zakonodavni, izmjenu inkriminacija gospodarskog kriminaliteta i produljili smo zastare na 30 godina. To je u ovom mandatu ukinuto. Vlada uporno odbija ove inkriminacije, a zašto? Pa poruka je jasna. Hoće da i ova istraga ode bez traga. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Slavko Linić. Da kolegice, izvješće Europe, ocjene stranih investitora o posljednjih 4 godine mandata Ive Sanadera što se tiče bitke protiv korupcije su vrlo negativne. Sramote Hrvatsku. Sramote Hrvatsku. Ali to su ocjene koje 4 godine predsjednik Ivo Sanader ne priznaje. Ismijava. To je ponašanje predsjednika hrvatske Vlade. On ne priznaje ocjene da je ugled Hrvatske u 4 godine njegovom mandata narušen jer nije bilo nikakve bitke protiv korupcije. I danas kad mi otvaramo pitanje odgovornosti Vlade on nije danas s nama. On ne smatra da treba biti s nama. On ponovo šalje poruke i investitorima i svijetu i Europi, nije njegovo, ne misli on da treba ozbiljni sjesti i razgovarati o odgovornosti hrvatske Vlade zbog 4 godine pada ugleda Republike Hrvatske. 4 godine vlasti Ive Sanadera. Zastupniče Linić. Ja kao predsjednik Hrvatskog sabora koji predstavljam Hrvatski sabor kao predstavničko tijelo građana i zakonodavno tijelo trebam reći da je Republika Hrvatska kada je dobila a vis pozitivno mišljenje za ulazak u Europsku uniju i kada je bila prihvaćena kao kandidat za članstvo uniji ocijenjena od strane Europske komisije kao zrela demokratska zemlja sa visokim standardima demokracije, ljudskim i manjinskih prava i tržnim gospodarstvom. Prema tome ugled Hrvatske u svijetu nije takav kako se ovdje od od vas nastoji prikazati, da je to zemlja koje se treba valjda stidjeti jer je Hrvatska za ove 3, 4 godine postigla takve rezultate da je u Europi svrstavaju među respektilnu i poštovanu zemlju. Ispravak netočnog navoda, odnosno replika, poštovana zastupnica Ljubica Brdarić. **Brdarić, Ljubica (SDP)** Kolega Liniću, odgovor na pitanje zašto se ne može govoriti o izglasavanju nepovjerenju hrvatskoj Vladi mogao bi se naći u očitovanje Vlade koje je potpisao gospodin Ivo Sanader u rečenici koja glasi: "Apsurdno je tražiti političku odgovornost Vlade Hrvatske demokratske zajednice zbog toga što je uistinu učinila ono što je propušteno u prošlom mandatu.". Mi smo izgleda živjeli u lažnom uvjerenju da je riječ o Vladi Republike Hrvatske koja zastupa interese svih njenih građana, a ne o Vladi Hrvatske demokratske zajednice. Čini se, s obzirom da su ministri članovi iste stranke da ih članska iskaznica amnestira od svih mogućih odgovornosti, pa je tako moguće kupovati vijećnike i mijenjati volju građana, biti u nadzornim odborima

Slažem se sa svojom kolegicom koja govori o dokumentu hrvatske Vlade, dokumentu hrvatske Vlade gdje premijer Ivo Sanader šalje poruku o tome koliko smatra da treba ozbiljno razgovarati o odgovornosti Vlade i članova Vlade vezano za borbu protiv korupcije. Upravo taj odgovor koji je napisan tako, ja ću upotrijebiti i uvaženog, riječi uvaženog gospodina Hebranga koji govori nedovoljno pismeno, nedovoljno tako pokušati definirati način teksta kojeg ste upravo citirali. Ali to pokazuje ono što neprekidno ponavljam. Gospodin Ivo Sanader 4 godine nije priznavao da postoji korupcija u Hrvatskoj. Nije priznavao ocjene međunarodnih institucija i ocjene Europske komisije. Nije ih priznavao. Nije htio gledati činjenicu da jednostavno iz godine u godinu pada rejting za vrijeme vladavine Ive Sanadera. To su činjenice. To je ono što ruši ugled Republike Hrvatske. pod vodstvom Ive Sanadera nije se htjela organizirati u borbi protiv mita i korupcije za sve četiri godine vladavine u ovom mandatu. U skladu sa člankom 113. stavak 8. ministar može prije završenog govora održati govor prije završnog govora predlagatelja pa će i onda ministar Šuker se

ocijene premijera Sanadera su naprosto smiješne. Gospodine Liniću i dame i gospodo iz SDP-a radnici "Viktora Lenca" su danas popodne imali priliku vidjeti kako se ponaša državnik europskog formata. Mi smo danas popodne, da opa, otišli među te radnike koje ste vi zbog vaših unutrašnjo-partijskih obračuna poslali u stečaj, njih i njihove obitelji ste ostavili bez egzistencije. Mi smo našli model kako će to opstati, kako će. I danas "Viktor Lenac" od nekakvih 600 radnika od prije 3, 4 mjeseca danas radi tisuću ljudi. Međutim vrlo je interesantno da jedna određena skupina kooperanata koji i danas rade u "Lencu" su podnijela nekakvu tužbu i Visoki trgovački sud je poništio stečaj. Mi smo danas s tim radnicima rekli jasno da Vlada stoji uz njih i da će Vlada stajati uz njih da im, da ćemo ih bodriti da sačuvaju tu firmu koju ste vi i vaša ekipa htjeli u bezcijenje prodati onima koji su pokrali. 600 milijuna državnih novaca je završilo u "Viktoru Lencu" na temelju vaših partijskih dogovora. Iz ovog Hrvatskog fonda za privatizaciju je donošena odluka, krajem mandata ove Vlade da se 15 milijuna kuna isplati za plaće u "Viktoru Lencu" i nije to sporno. Međutim sporno je nešto drugo. Sporno je obrazloženje novci biti, da su ti novci u Fondu za razvoj i zapošljavanje. Bio je kraj godine i svi su znali koji su donosili u tom trenutku odluku da tih novaca nema. U stečajnoj masi "Viktora Lenca" se nalaze potraživanja Hrvatskog fonda za privatizaciju.

A gospodo prošla su vremena kad ste vi Hrvatima diktirali što će govoriti.

Ministre idite prema Saboru, ne, ostavite se komuniciranja sa zastupnicima. **Šuker, Ivan (HDZ)** Evo dragi prijatelji, žao mi je što ovo ne gledaju hrvatski gledatelji, ovo je primjer zašto su gospoda nervozna.

Ako se ne varam Hvar je bio predmet privatizacije Hrvatskog fonda za privatizaciju. Na putu od od Hrvatskog fonda za privatizaciju do Markovog trga nekakve čudne cifre su se promijenile zato da bi netko drugi mogao poslati vlasnik "sunčanog Hvara". Vlada je donijela odluku pa je osnovao nekakvo čudno povjerenstvo, pa je onda tu odluku poništila. Slavko Linić je odstupio sa mjesta predsjednika Upravnog odbora fonda, ali je ostao član Upravnog odbora fonda, a na njegovo mjesto je došao gospodin Jurčić. Niti jedan ministar tada član Upravnog odbora fonda nije pokazao nikakvu političku odgovornost, a dokazano je da je netko falsificirao papire. Na kraju krajeva vi ste temeljem toga, evo tu je kolega Pecek ako se ne varam bio u toj komisiji zajedno sa Vidovićem i Čačićem. Vi ste nedvojbeno utvrdili da su nekakvi papiri promijenjeni. Nije bilo političke odgovornosti. Ako tada

Šta hoćemo "Excelzior"? Gledajte svi se pozivaju na državnu reviziju. Svi se pozivaju na nalaz državne revizije. Državna revizija je u svom nalazu konstatirala da u privatizaciji "Excelziora" nije bilo baš sve čisto. To stoji u nalazu državne revizije i to se može pročitati. Ali vrlo interesantno da kad jedan od najljepših hotela u Hrvatskoj prodate nekome za milijun maraka hotel koji je uređen i koji bez problema može servisirati svoj kredit onda je to vrhunski poslovni potez. …/Upadica se ne čuje./… Hoćemo

Izvolite. Molim vas gospodo i dame, mir! **Šuker, Ivan (HDZ)** No da ne dužimo više. Vrlo je interesantno da fond u godinu i pol dana u prošloj Vladi nije imao svog predsjednika. Vrlo je interesantno i bit će interesantno kad se vidi kakvo je to bilo trgovanje sa pravima dionicama s kojima su se plaćali radovi. To me baš zanima kako je to bilo. Vrlo interesantno se to odvijalo baš na Varaždinskoj burzi i bit će i bit će vrlo interesantno i ovo što je rekao kolega Bošnjaković "Pik" Vrbovec. Hrvatski fond za privatizaciju je imenovao upravu, dao im je 80 tisuća dolara mjesečne plaće, danas je ta uprava u zatvoru zbog 17 milijuna kuna pronevjere. "Pik" Vrbovec je završio u stečaju. Da li zato postoji politička odgovornost? Dakle, dame i gospodo, možemo mi govoriti što god hoćemo, međutim ja nikada za svoju domovinu neću reći da me sram i da je pao ugled. To naprosto kolega Liniću nije istina i tko vam god to govori to nije točno. Ne bi Hrvatska danas imala i kreditni rejting i status da je ovo istina to što je. Na žalost na kraju vašeg mandata sa falsificiranim izvješćima koje ste slali. Nama nekima je bilo neugodno ići braniti ta izvješća. nemojmo se čuditi zašto imamo ovakve ocjene pojedinih institucija, međutim da ne bi ispalo ovo sve skupa što kolega iz SDP-a govore ekonomski institut je napravio jednu studiju da li ima Hrvatska razlog za optimizam pa određene paušalne ocjene i određenom metodologijom pokušao usporediti pa ćete vidjeti da Hrvatska itekako ima razloga za optimizam, a vas gospodo molim dajte nam mira da se obračunamo sa mitom i korupcijom. Nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi, poštovani zastupnik Nenad Stazić. Nenad (SDP)** Netočno je ministre da upravo ova Vlada pokazuje političku odgovornost i to danas i to upravo na primjeru "Viktora Lenca". Da prošla Vlada nije spašavala "Lenac" vi danas ne bi imali šta spašavati i radnih mjesta tamo ne bi ni bilo. To bi davno bilo propalo. Netočno je da ova Vlada pokazuje političku odgovornost i zbog cijelog ovog vašeg govora danas. Vi danas govorite o "Lencu" od prije 5 godina, o …/Govornik se ne razumije./… To su teme koje su se nosile prošle političke sezone. To je danas potpuno demode. Ovdje ste pozvani da govorite o svojoj ulozi kao člana Upravnog odbora HFP-a, jednu riječ niste o tome rekli. Znate zašto? Jer nemate što reći. Nemate što reći u svoju obranu. Pokazali ste svojim ponašanjem u HFP-u potpunu neodgovornost, a danas ovdje pred Saborom i pred hrvatskom javnošću opet ne želite prihvatiti tu odgovornost. Jedino što bi vas moglo spasiti da date ostavku da odstupite. Poštovani zastupnik Slavko Linić, drugi ispravak. **Linić, Slavko (SDP)** Netočna je izjava gospodina ministra da nalaz državne revizije za "Excelzior" govori o nepravilnoj privatizaciji. Privatizacija "Excelziora" je od revizije pregledana, izvolite ju pročitati pa ćete vidjeti da ministar govori neistinu. Ne netočno, nego neistinu. I isto tako bi htio vrlo jasno reći da uprava u "Piku" Vrbovcu pronevjerila je novce, ali zato što ju ovi potpredsjednici i ovaj Nadzorni odbor nije kontrolirao niti smijenio i oni su ti

Hvala lijepo. Gospodine ministre! Netočno je da afera "Sunčani Hvar" imala neko čudno povjerenstvo i da nije bilo ničega iza toga. Predsjednik tog čudnog povjerenstva sam bio ja koje je ustanovilo koje je ustanovilo da nije donijeta dobra odluka u fondu. Nakon toga što kao što i vi vjerojatno znadete članovi upravnog odbora fonda su dali ostavku i "Sunčani Hvar" nije prodat Slovencima, a jedan od razloga je i taj što se iza kupca krio i kapital "Ljubljanske banke" a koja je dužna hrvatskim štedišama. Znači dogodilo se puno toga. Ispravljena je kriva odluka, članovi nadzornog odbora su dali ostavke. Ovdje smo ustanovili barem tako pretpostavljamo da je u fondu završilo nekoliko stotina, tisuća eura mita ali ništa se nije dogodilo. Sad se nije ništa dogodilo, znate. Bilo bi dobro da se ovaj puta nešto dogodilo. Zadnji puta možda ne dovoljno ali se je nešto dogodilo. Ovaj puta ništa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Završni govor predlagatelja poštovana zastupnica, potpredsjednica Doma Vesna Pusić. Izvolite! Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodo ministri, kolegice i kolege. Naime, prvo drago mi je vidjeti da kolega, dakle gospodin ministar Šuker ne odustaje od svog poučka okreni pilu naopčake i promijeni temu. Međutim, na kraju bez obzira što je promijenio temu, na kraju je ipak dao jedan dosta dobar i zanimljiv "šlagvort". Kaže, pustite nas na miru da se uhvatimo u koštac s mitom i korupcijom ili da se borimo protiv mita i korupcije. To je tema današnje rasprave. Mi smo vas naime pustili, vas osobno i vaše kolege koje ovdje sjede smo pustili da budete u Upravnom odboru Hrvatskog fonda za privatizaciju zato da se uhvatite u koštac sa mitom i korupcijom, pa je pod vašom stražom, pod vašim upravnim odborom upravo otkriven mito i korupcija i pljačka. Zato smo danas ovdje. Dakle, zato što niste, vi niste tamo bili USKOK. USKOK je to izvršio, a vi ste tamo bili upravni odbor koji je omogućio svojim neradom da se to dogodi. Kolegice i kolege! Mi smo pokrenuli ovu raspravu jer smo smatrali da postoji osnovana sumnja da ministri u Hrvatskom fondu za privatizaciju nisu odgovorno obavljali svoj posao i da su time omogućili pljačku i korupciju u Hrvatskom fondu za privatizaciju. Smatrali smo također kao što je naravno očito i iz Ustava da je upravo Sabor mjesto gdje Vlada između dva izbora polaže račune i mora polagati račune i zadaća je Sabora da Vladu poziva na odgovornost kad smatra da ne radi dobro Sada nakon ove cjelodnevne rasprave više nemamo sumnji da ministri u upravnom odboru nisu odgovorno obavljali svoj posao i time omogućili korupciju, sada smo u to sigurni. Pokazalo se njihovim istupima, opetovanim tvrdnjama da nisu imali pojma što se tamo događa, pokazalo se opet opetovano u njihovim iskazima da upravni odbor nije obavljao svoje poslove koje su mu propisani zakonom da nadzire, ima uvid u odluke koje se u fondu donose, da upravni odbor nije obavljao svoje poslove koji su mu propisani Statutom Hrvatskog fonda za privatizaciju, da upravni odbor nije osigurao da Hrvatski fond za privatizaciju ispuni obveze koje mu je svojim zaključcima naložio ovaj ovdje Sabor, pokazalo se gromoglasnom šutnjom da upravni odbor nije izvještavao Vladu o financijskom poslovanju Hrvatskog fonda za privatizaciju, pokazalo se da upravni odbor kao što su njegovi članovi sami ovdje tvrdili nije znao ništa o krađama i korupciji za koju sada u zatvoru sjede ljudi koji je taj isti upravni odbor imenovao. Pokazalo se da dakle taj upravni odbor nije štitio interese hrvatskih građana upravljajući Hrvatskim fondom za privatizaciju. Nizašto od toga ovaj upravni odbor smatra dakle ministri u ovoj Vladi smatraju da za to što ništa od ovoga nisu radili šta sam ovdje navela, ni o čemu ništa nisu znali zašto su imali zakonsku obvezu znati da nizašto od toga nisu odgovorni. Premijer dolazi u Sabor i podržava te ministre i tvrdi zaista bez obzira što nisu radili po zakonu, što nisu znali što su trebali znati, što nisu kao što kaže jedan od članova upravnog odbora ministar Šuker se uhvatili u koštac sa mitom i korupcijom, nego su sjedili u upravnom odboru dok su njihovi namještenici uzimali novac, oni nisu odgovorni. Dakle, Vlada na sebe preuzima za to odgovornost a ministri se brane neznanjem. To mislim da je možda prvi slučaj uopće u povijesti parlamentarizma da ministri dođu u Parlament i brane se neznanjem. Istina kolegice i kolege, nije statistička činjenica. Jedan pošten čovjek može biti u pravu naspram koliko god hoćete velike mase sa druge strane. Prema tome, očito je da mi ovu raspravu u Parlamentu nismo pokrenuli zato što smo mislili da možemo nadglasati HDZ i njegove koalicijske partnere. Jer da možemo ne bi imali HDZ-ovsku Vladu nego bi imali našu. Prema tome, pokrenuli smo ovu raspravu da bi se ustanovila odgovornost odnosno neodgovornost članova Vlade u Hrvatskom fondu za privatizaciju u kojem su oni bili zaduženi upravljati tako da nema kriminala, a pokazalo se da tako nisu upravljali. Što je rezultat ove rasprave? On je međutim, dakle rezultati ove rasprave su međutim mnogo širi od onog što smo mi pretpostavljali da će se ovdje ustanoviti. I zanimljiviji jer ovo mislim da je većina hrvatske javnosti već na neki način i sama zaključila ali je obveza ovog Sabora da to stavi na svoj dnevni red. Prvi rezultat je da se po prvi puta ovaj Sabor ili barem jedan njegov dio je pokazao snagu da zatraži odgovornost jedne Vlade za lopovluk u privatizaciji koji se događa pod njegovom upravom i pod njegovim upravnim odborom. Drugi rezultat ove rasprave je da je bjelodano da je ova Vlada, HDZ i njegovi koalicijski partneri u poziciji da ne prihvaća odgovornost za korupciju koja se pod njihovom upravom događala u Hrvatskom fondu za privatizaciju. Konstatiram još jedanputa, ovdje je postalo bjelodano da se odgovornost za neobavljeni posao koji je rezultirao štetom ne prihvaća. Ljudi naprosto neće prihvatiti da su odgovorni za svoje loše pogrešno i nikako obavljen posao. I konačno i treći rezultat ove rasprave koja se u njoj pokazao je nešto što smo skoro već zaboravili, a to je da HDZ poistovjećuje svoju partiju i državu. HDZ i HDZ-ova Vlada i kolega Pasecki koji prihvaća odgovornost samo svojoj stranci. To već dugo nismo čuli, ali to objašnjava i ovu nespremnost da se politička odgovornost prihvati i ovaj osjećaj svemoći vlasti. Ti ciljevi bez obzira na sva osvećivanja i sve primjedbe koje su letile danas kroz ovaj Sabor su prekretnica u ponašanju ovog Sabora koliko god se to pokušavalo danas osujetiti, pitanje političke odgovornosti i odgovornosti za svoj posao članova Vlade je prvi puta na ovom na ovom Saboru stavljeno na dnevni red. A što se osionosti vlasti tiče, dozvolite da završim sa riječima jednog čovjeka koji je o tome znao mnogo više od vas i mnogo više od svih nas. Svemoć je po sebi zla i opasna stvar. Ne postoji na zemlji moć koja je po sebi toliko dostojna štovanja ili ima neko sveto pravo da bi joj dopustili da djeluje bez kontrole i vlada bez zapreka.

ministrima, mi smo vas pustili da budete u upravnom odboru. Zamislite mi smo vas pustili! Ne, vi niste pustili nikoga i vrijeme je već da se kaže da vi ne možete i da vi niste osoba ili stranka koja određuje tko je što u hrvatskom društvu. Mjesecima i godinama u ovoj klupi sjedite i čitate knjigu, ignorirate konstruktivne rasprave ignorirate rad Hrvatskoga sabora. Sada kad ste došli smjenjivati hrvatsku Vladu, a već 14 godina pokušavate smjenjivati HDZ. Počeli ste sa smjenjivanjem Franje Tuđmana pa niste uspjeli. Možete vi preporučiti to nekome doma. Drugi ispravak i konačni, poštovani zastupnik Gordan Jandroković. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Pa ja bih ispravio netočan navod da se ministri brane neznanjem. To jednostavno nije točno nego ministri jednostavno

A iako nas o svemu s visoka gospođa Pusić podučava, ona očito ne razumije što je pravna država ili razumije, ali se plaši da će mnogi njeni kolege završiti slično kao potpredsjednici Hrvatskog fonda za privatizaciju pa ih ovakvom raspravom nastoji zaštititi.

Hvala.